Dobro jutro. Nastavljamo dalje s radom, kako je najavljeno današnja točka je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 197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 Poštovani državni tajnik Tonči Glavina. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice, zastupnici, kolege, kolegice danas smo ovdje pred vama sa Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona koji je tu pred vama. Trenutačno je u RH na snazi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2015. godine sa zadnjim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 8. travnja 2020. godine, a s kojim se uređuje način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Predloženim izmjenama predmetnog zakona predlaže se produljenje roka važenja privremenih rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti kao i usklađenje određenih odredbi s Direktivom 2006 123 EZ o uslugama na unutarnjem tržištu kao i usklađenje sa Zakonom o sustavu državne uprave iz 2019. godine. U ovom trenutku u RH privremena rješenja koja su izdana, važenje njihovo prestaje prema sadašnjim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti krajem ove godine. Naime, propisano je da ista privremena rješenja vrijede do izdavanja rješenja o legalizaciji objekta i to najkasnije do 31.12.2021. godine. Navedena mogućnost izdavanja privremenih rješenja omogućena je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2015. godine te s obzirom na trajanje upravnih postupaka, ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada ovaj rok je već u dva navrata produživan i to izmjenama i dopunama zakona iz 2016. do do 31.12.2020. godine, te izmjenama i dopunama zakona iz 2020. godine dakle do 31.12.2021. godine. Stoga, se prijedlogom izmjena navedenoga zakona predlaže produženje roka važenja privremenih rješenja izdanih ugostiteljima, iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji još nemaju ishođena rješenja o izvedenom stanju, ali su u roku podnijeti, podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine kao i rok važenja privremenih rješenja izdanim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog neuređenih pitanja prava vlasništva i uporabljivosti objekta do 31. prosinca 2024. godine. Također, radi ubrzanja postupka legalizacije predlažemo da se u zakon uvrsti odredba prema kojoj bi se privremena rješenja dostavila nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koja će zatim biti obavezno primjerak izvršnog rješenja kojim bi se odlučilo o zahtjevu za legalizaciju te dostaviti nadležnom upravnom tijelu u području ugostiteljstva. Napominjemo, da u slučaju da se rok do kraja godine ne produlji, početkom godine po sili zakona prestala bi vrijediti privremena rješenja što bi u konačnici moglo dovesti do prestanka obavljanja ugostiteljske djelatnosti velikog broja subjekata pri čemu je velika većina tih rješenja se odnosi na privatne iznajmljivače. Iz toga je razloga se i predlaže zakon uputiti u hitnu procesu kako bi se isti donio i stupio na snagu prije 31.12.2021. godine. Ostale izmjene zakona odnose se na usklađivanje zakona sa direktivama o uslugama na unutarnjem tržištu i Zakonom o sustavu državne uprave. U pogledu trenutno važeće odredbe Članka 30. stavka 6. zakona RH je 2019. dobila upozorenje Europske komisije o neusklađenosti predmetnog članka važećeg zakona s pravom EU odnosno s Direktivom u pružanju usluga 2006/123 2006/123 nakon što je kroz postojeće mehanizme kontrole uočeno kako bi navedena iznimka mogla predstavljati teritorijalno ograničenje. Sadašnjim čl. 30. st. 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisana je iznimka prema kojoj iznajmljivač koji pruža gostima usluge smještaja može gostima osim doručka pružati i usluge polupansiona ili punog pansiona, ako u krugu od 15km cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge priprema i usluživanja jela. Skrećemo pažnju kako od stupanja na snagu … odredbe zakona dakle to je bilo 17. studenog 2018.g. do danas temeljem nije ni izdano niti jedno jedino takvo rješenje te činjenicu da navedena odredba predstavlja teritorijalno ograničenje sukladno direktivama EU predlažemo njeno brisanje. Pri tom napominjemo da se privatnim iznajmljivačima dodatno omogućuje podizanje kvalitete usluga, omogućavanje usluge doručka gostima dok za OPG-ove je specificirano da isti moraju na zahtjev gosta pružati uslugu doručka, polupansiona i pansiona i to pripremom proizvoda iz pretežno vlastite proizvodnje. Smatramo da je navedenim otvorena mogućnost stvaranja dodatne vrijednosti turističkog proizvoda i to pružanja usluga smještaja u apartmanima u vidu breath and breakfast kao u pružanja smještajnog gastronomskog doživljaja OPG-ovima. Završno, predlažemo da se izmijenjene odredbe zakona u odnosu na odredbe koje se tiču usklađenja sa odredbom Zakona o sustavu državne uprave koja je za donošenje propisa kojim se uređuje dio upravnog područja u djelokrugu drugog tijela državne uprave donosi uz prethodnu suglasnost čelnika tog tijela, a ne uz prethodno mišljenje kako je sada propisano. predlažemo donošenje Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom Zakona u hitnoj proceduri iz razloga ranije navedenih. Hvala lijepa. Imamo dosta replika, prva je poštovani zastupnik Ante Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče. Dakle, općepoznata je činjenica da hrvatski ugostitelji plaćaju zapravo najveće poreze u Europi, čak 90% vina i piva koji se proizvedu u Hrvatskoj ako pridodano stopu od 3% poreza na potrošnju dolazimo do brojke ukupnog plaćanja od 28% nameta kao takvog. Skoro 70% ugostiteljstva događa se u vršnih 80 dana u jednoj godini. Iz kojeg razloga ovim izmjenama niste udarili smjer cjelogodišnjeg ugostiteljstva obzirom da je ugostiteljstvo jedno plućno krilo punjenja državnog proračuna onda samim time i egzistiranja svih nas? Hvala vam. uvjete koji moraju ispunjavati pružatelji usluga, ugostiteljskih usluga odnosno usluga smještaja jednim dobrim dijelom ne definiramo ovaj dio o kojem ste vi sada pitali. što se tiče pružanja ugostiteljskih usluga ona se može raditi u formi ili pravne osobe dakle trgovačkog društva ili obrta ili OPG-a ili privatnog iznajmljivača koji su različite kategorije i oni naravno svi po defoltu imaju mogućnost cjelogodišnjeg rada. Dakle, hoće li oni raditi cijele godine ili ne isključivo je stvar njihovog tržišnog pozicioniranja odnosno njihove mogućnosti, želje ili ne cjelogodišnjeg rada. Sljedeća replika poštovana Katarina Nemet. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče. Znači iz materijala koji ste nam priložili imamo podatak da imamo 15.900 privremenih rješenja jel tako, to su bespravni graditelji koji su u skladu sa zakonom pokušavaju legalizirati svoje objekte. Kada znamo da protekne niz godina do pravomoćne legalizacije, kada znamo da takvi ugostitelji ulažu u svoje nekretnine, zanima me mislim dolazimo do jednog paradoksa, zanima me situacija u kojoj je takvim ugostiteljima pravomoćno obijena legalizacija.

privremenih rješenja trenutno koji su izdani na području cijele RH, a one vam dolaze iz praktički tri kategorije. Dakle, jedna kategorija i objekti koji su vezni za legalizaciju, druga kategorija objekti koji iz nekog razloga nemaju uporabljivost objekta ili uporabnu dozvolu i treća kategorija je ova koja je vezana za suvlasništvo, dakle nije ovo isključivo tema koja je vezana za A procedura je jednostavna, dakle ukoliko ste predali zahtjev za legalizaciju u roku koji je bio propisan zakonom dakle imate privremeno rješenje do rješavanja tog vašeg predmeta, a on se može riješiti na dva način da se legalizacija provede i da vi onda iz ovog privremenog rješenja idete u konačno u konačno rješenje, dakle u minimalne tehničke uvjete ili kategorizaciju ili ukoliko nešto u tom cijelom procesu nije bilo u redu to legalizacija neće biti riješena i nećete onda imati pravo dalje obavljat djelatnost.

nelegalnih objekata, da li zaista smatrate da će se za tri godine uspjeti legalizirati 15.900 zahtjeva za koja su izdana privremena rješenja? znači prvi rok od 2016.-2021. znači ovo je sada već druga izmjena, da li mislite da ćemo se susresti 2024. sa trećom izmjenom odnosno još jednim produženjem roka?

između ostaloga predmeta legalizacije je u ingerenciji jedinica lokalne i regionalne samouprave dakle županija, općina i gradova i ti predmeti su u njihovom rješavanju. Koji će biti rok i do kada će se to ispuniti i realizirati ja vam to u ovom trenutku ne mogu odgovoriti na to pitanje, ali u svakom slučaju naša obveza i od najvećeg interesa gospodarstva RH od najvećeg interesa Ministarstva turizma i sporta je da ugostiteljski objekti koji imaju privremenu dozvolu za rad da rade, da privređuju, da zapošljavaju, da stvaraju dodanu vrijednost, da doprinose hrvatskom BDP-u i da imamo objekte koji pružamo usluge turistima. I naravno iz domene Ministarstva turizma i sporta napravit ćemo sve da oni i dalje mogu obavljati svoju djelatnost do trenutka dok se ti njihovi predmeti riješe. Hvala. ovdje predstavljate vi nešto o čemu praktički nemate nikakav uvid koliko sam ja shvatio odnosno nikakvu ingerenciju kako će se to riješiti. Vi ste došli pred Hrvatski sabor ajmo reći pokušat riješit nakon 8 godina nešto što Ministarstvo prostornog uređenja nije riješilo ako govorimo o 15.000 zahtjeva, tih 15.000 zahtjeva bi Ministarstvo prostornog uređenja bi trebalo logički riješiti za godinu dana i to bez nekakvog velikog truda. Ono što mene zanima od ovih 15.000 zahtjeva koji su podneseni odnosno s vaše strane izdanih privremenih rješenja, koliko tih zahtjeva je samo predano, koliko ih je dopunjeno do one razine da se mogu riješiti i zašto vi i Ministarstvo prostornog uređenja ne komunicirate po pitanju tog problema i ne nađete rješenje. Mislim ovdje se radi o …/Upadica: Poštovani zastupniče Brumnić, da u pravu ste izrazito je bitno pitanje za sve pružatelje usluga koje imaju, i njihove obitelji, koji imaju ova privremena rješenja i upravo zato Ministarstvo turizma i sporta koje je odgovorno koje izdaje i pod čijim zakonodavstvom se izdaju rješenja za pružanje usluga u ugostiteljstvu odnosno pružanja usluga smještaja, radi sve u svojoj domeni i mogućnosti da omogući tim ljudima da i dalje obavljaju turističku djelatnost do rješavanja ovih problema. Dakle, što se tiče samih rješavanja predmeta oni su u domeni dakle općina, gradova, i taj proces se trenutno odvija. Dakle, privremena rješenja su ta koja su, koja daju mogućnost ugostiteljima da i dalje rade, a kada se njihov predmet riješi, a opet ću ponoviti jedna od ove tri kategorije koje sam ranije spomenuo, onda to njihovo rješenje prelazi ili u trajno ili

državni tajnik vrijeđa svakog tko sjedi u ovom saboru i donosi zakone navodeći stvari koje su neistinite, prebacujući odgovornost na jedinice lokalne samouprave. Ovo je zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru, Ministarstvo prostornog uređenja je bilo zaduženo za njegovu provedbu. Ja vam mogu sad točno opisivati koje su agencije što i kako nastajale tokom vremena, kako su se iz Grada Zagreba povlačili zahtjevi u ministarstvo …/Upadica: Vrijeme./… govorite apsolutnu neistinu i prebacujete …/Govornici govore istovremeno, Vi ste iskoristili povredu Poslovnika za vaš stav, mišljenje, repliku …/Upadica: Ne razumije se./… dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovani zastupnik Josip Begonja. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, prema važećim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uređeno je da ugostitelj, iznajmljivač ili vlasnik OPG-a mora uz zahtjev za odobrenje djelatnosti priložiti dokaz da je objekt u kojem će obavljati tu djelatnost u najmanju ruku legalan. Mene zanima uz ovu brojku koju smo čuli od vas od preko 15.000 vlasnika koji imaju privremena rješenja, koja vrijede do kraja ove godine u situaciji ako se ne produži za naredne kao što je predloženo 3 godine, što to znači s aspekta turističke ponude jer bi oni po sili zakona trebali prestati s radom 31.12., pa ako možete ukratko.

fizičke i pravne osobe koje imaju tzv. privremena rješenja sa 31.12. ove godine, dakle s istekom tog roka oni više ne bi mogli obavljati turističku djelatnost i tu govorim opet o ovoj brojci koju smo, koju cijelo vrijeme komuniciramo. Dakle, od apsolutno najvećeg i najvitalnijeg interesa i hrvatskog turističkog sektora i gospodarstva naravno svih tih pružatelja usluga je da oni i dalje obavljaju djelatnost, a da ne budu, da mogu obavljati svoju djelatnost a da svoje dakle trajni status rješenja rješavaju u procesu koji nije na njima nego proceduri koja je propisana i koja je sada trenutno u domeni jedinica lokalne samouprave. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana zastupnica Anamarija Blažević. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče slažem se s vama, isto smatram da će ove izmjene stvoriti jednu dodatnu vrijednost za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ugostitelje, hotele itd. s obzirom da neki način i uklanjaju nelojalnu konkurenciju. Mene zanima imate li podatak, nisam razumjela iz vašeg izlaganja koliko je iznajmljivača u stvari pružalo usluge polupansiona ili punog pansiona pod određenim uvjetima iz Članka 30. stavka 6. ovog zakona. I još jednom vas molim zbog javnosti da ponovite ostaju li obiteljska poljoprivredna gospodarstva bez usluge pružanja prehrane svojim gostima ova navedena odredba se briše ili će time u stvari oni biti ojačani i na neki način će turizam biti kanaliziran upravo prema OPG-ovim i što je na kraju krajeva i određeno ovim zakonom i Člankom 39. Uvažena zastupnice Blažević, dakle da ponovimo još jedanput mi smo sa izmjenama ovog zakona koje su bile u 2018. godini vrlo jasno napravili jednu diferencijaciju dakle sa uslugom privatnih iznajmljivača koji žele pružati uslugu prehrane smo išli sa modelom tzv. u tzv. u svijetu trendi i vrlo poznat i priznat, dakle …/nerazumljivo/… s mogućnošću usluživanja doručka za privatne iznajmljivače koji imaju sobe, apartmane i tako slično. Međutim za OPG-ovce koji se bave između ostaloga pružanjem usluga smještaja ili pružanjem usluga, ugostiteljskih usluga njima je čak propisano zakonom ako se na varam Članak 39. obveza da na zahtjev gosta moraju usluživati dakle pripremu jela, hrane i pića itd. i to iz pretežito vlastite proizvodnje. Dakle, na taj način smo vrlo jasno htjeli diferencirat i dati jedan veliki da kažemo poticaj OPG-ovcima da budu ti koji generiraju vrhunsku uslugu usluživanja hrane i pića, a privatni iznajmljivači da idu na uslugu bed and breakfast. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Jure Brkan. Poštovani državni tajniče svi smo dojma da je ova turistička sezona bila izuzetno uspješna unatoč pandemiji korona virusa. Molim vas da li imate službene rezultate ove turističke sezone, kakvi su učinci i šta se radi na pripremi iduće turističke sezone. **Glavina, Tonči** Poštovani zastupniče Brkan, da u pravu ste mi, RH je a gledamo u kontekstu svih naših konkurencije na, na europskom tržištu i na Mediteranu imala zapažen turistički rezultat i značajno bolji nego naša konkurencija. Mi smo otprilike sada negdje na brojkama nešto malo više od 75% turističkog prometa iz rekordne 2019. godine što je uistinu izvanredan rezultata. A što se tiče priprema za slijedeću turističku godinu one su već značajno počele, uznapredovale, međutim moram upozorit recimo jednu, jednu ovaj nešto što me u ovom trenutku zabrinjava s obzirom da priprema turističke godine, organizirani turizam, turoperatori, složeni turistički …/nerazumljivo/… to se slaže sada, to se slaže za vrijeme zime, a ne slijedeće ljeto. Mi smo trenutno na mapi ECDC-a crvene boje i moramo napraviti sve što možemo napraviti kao građani i koji možemo na to utjecati da tu mapu, sliku popravimo jer to će nam jako bitno biti za vrijeme naše turističke sezone odnosno za vrijeme sada prodaje aranžmana,

sve ukazuje na to da se ovdje radi o gašenju požara i produljenu kako i vi sami kažete privremene mjere za slijedeće 3 godine. Međutim, mene sada zanima u tome od ovih 15.900 ugostitelja koji imaju ta privremena rješenja koja količina recimo njih nema adekvatne građevinske dozvole i zbog čega recimo u ovakvim privremenim rješenjima se ljudima koji uzurpiraju, a ja vjerujem da je njim malo produžuje ta mogućnost, a veliki, veliki broj ostalih ostaje trajno u tom privremenom pritisku da nikako ne može dobiti pravo rješenje. **Glavina, Tonči** Poštovani zastupniče Matula, mislim nadam se da ćemo se složiti da u svakom slučaju trebamo napraviti sve da, da svi ti pružatelji usluga turističkih i ugostiteljskim ukoliko ispunjavaju sve zakonske usluge naravno i se dalje bave tim poslom i tom djelatnošću. Dakle, činjenica da su oni u tzv. kategoriji privremenih rješenja dakle u najvećem broju slučajeva oni još nisu došli na red rješavanja njihovih predmeta. Dakle, ti predmeti kada se, kada uđu u proceduru se ili rješavaju ili ne. I opet kažem nije samo stvar ovdje vezano za legalizaciju, vezana je i za uporabljivost objekta i vezano je za suvlasništvo. Dakle, 3 kategorije koje su ovdje obuhvaćene i oni obveza je da se ti predmeti riješe. I mi ovim izmjenama jednostavno dajemo dovoljan rok, dovoljno vremena da se u narednih par godina ta procedura kompletno završi kako bi se ne bi došli u situaciju da eventualno neki od tih pružatelja usluga koji upravo, koji su samo zbog procedure eventualno što nisu došli na red da i dalje mogu pružati usluge, a ne da im se slučajno dogodi da eventualno su onemogućeni u pružanju usluga. Slijedeća replika poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. U cilju prepoznatljivosti odredišta i pozicioniranja kao neke destinacije unutar specifičnih oblika turizma definitivno je dobro što ukidate Članak broj 3., dakle na taj način definitivno potičete izvrsnost između između subjekata ali vam je ključni problem što neće biti definirano ni ovim zakon vam je zapravo različito tumačenje državnog inspektorata, da li kod OPG-ovaca čiji sam ja apologeta primjenjuju zapravo Zakon o pružanju ugostiteljskih usluga ili Pravilnik o pružanju usluga na obiteljskom seoskom domaćinstvu i tu vam dolazi zapravo do vrlo velike kolizije. Dakle, jedni procjenjuju dakle po jednom aktu, drugi procjenjuju po drugome. Dakle, da bi trebali kroz svoj daljnji rad zapravo utjecati na standardizaciju jednostavno postupanja na terenu. Hvala vam lijepo. Poštovani zastupniče Hajdaš Dončić, hvala na tom komentaru. Dakle, imamo ovaj zakon i s ovim zakonom imamo sve pripadajuće pravilnike, dakle nama naša intencija apsolutno jest da vrlo jasno diferenciramo turistički proizvod i OPG-ovi što smatramo da su naša jedna potencijalno najveći konkurenti s prednosti koja i dodatnu vrijednost daje hrvatskom turizmu, da upravo oni budu nositelji te ponude usluživanje hrane, jela i pića itd. Ali nadalje, vezano za ovaj zakon dakle kao što vam je poznato Nacionalni plan za oporavak i otpornost koji je usvojen dakle u sedmi mjesec ove godine podrazumijeva što se tiče dijela turizma, dakle gdje su osigurana rekordna sredstva od 2,2 milijarde kuna, dakle sa 3 investicije. One podrazumijevaju provođenje reforme. Između ostaloga u tom paketu koji smo već odabrali i sebi upisali kao obveza između ostaloga ići će i redefiniranje i ovog zakona i svih pripadajućih pravilnika, pojednostavljanje procedura i dodjeljivanje kvalitete odnosno prednosti određenim kategorijama i pojednostavljanje …/Upadica: Vrijeme./… poslovanja OPG-ova i svih pružatelja usluga i to je nešto što će također biti na dnevnom redu jer smo već preuzeli obavezu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče podatak koji ste vi dostavili je o 15.900 privremenih rješenja. To je onaj podatak koji vi imate u svom ministarstvu. Privremena rješenja su izdana onima koji imaju neriješene imovinsko-pravne odnose, privremena rješenja su izdana onima koji nemaju ishođenu uporabnu dozvolu sukladno Zakonu o gradnji i privremena rješenja su izdana onima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju koja se podnosila do 30. lipnja 2013. prvi put odnosno do 30. lipnja 2018. drugi put. Od tih 15.900 da li vi imate analizu koliko se njih odnosi na neriješene imovinske pravne godine ili to može trajati slijedećih 20 godina neriješeni imovinsko pravni odnosi? Koliko od njih ima da nisu ishodili uporabnu dozvolu, a koliko od njih je tema legalizacije? Pa bi bilo dobro da barem poprilično od, ne morate mi reći ali otprilike u postotku koliko je koje od te tri skupine. Tonči** Poštovana zastupnice Mrak Taritaš, dakle kao što sam ranije objasnio svi ti predmeti koji su u procesu realizacije su u, na razini dakle županija, općina i gradova i ti predmeti se rješavaju. Mi nemamo podatak o tome koliko je određenih, koji broj je u određenoj kategoriji koji se nalazi, ali u svakom slučaju ono što je, nadam se da ćete se složiti sa mnom što smo trebali napraviti je ostaviti dovoljno vremena, poglavito ako govorimo o ovom dijelu koji je vezan za rješavanje imovinskopravnih odnosa jel znamo da je to nešto što kod nas nažalost ide sporije nego što bi mi svi skupa htjeli. Dakle, zato je naša obveza upravo osigurati dovoljno vremena da se ti predmeti riješe i nadam se mi se svi skupa nadamo da će ovo biti zadnji rok koji ćemo po ovom pitanju morati micati i mijenjati. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika Hvala lijepo. Potpredsjedniče, državni tajniče. Ma danas je poanta dakle dvije stvari, jedna je „legalizacija“ i sve što zbog čega se produžuje ova mogućnost da se ne desi ono što se desilo da se godinama iznajmljivalo na crno i da se i dalje iznajmljuje na crno i da će i da pogotovo ovoga nema onda bi se tek iznajmljivalo na crno. Drugo je vraćanje na ono što je bio prvobitni prijedlog da se bread and breakfast ima, međutim tadašnjim amandmanom se to nekako ubacilo u zakon, a tada smo upozoravali da to neće proć kroz direktive i to je upravo to što sad moramo napravit, vratit ono što se i tada tada predlagalo u zakonu. A što se tiče ovog dijela legalizacije, mislim otići ćemo široko danas pričat o legalizaciji koja nije problem Ministarstva turizma, a niti Ministarstva graditeljstva s druge strane jer to je stvar lokalne, nazovimo samouprave koja je zadužena za izdavanje takvih dokumenta. Hvala lijepa. u kojem smo diferencirali pružanje usluge što se tiče prehrane između privatnih iznajmljivača i OPG-ovaca i tada smo izmijenili zakon na način da privatni pružatelji usluga privatnog smještaja mogu usluživati samo doručak, a naravno OPG-ovci jelo odnosno polupansion i puni pansion ukoliko to žele. Upravo tako rezultat amandmana jednog u HS-u kojeg smo mi prihvatili je bio da napravimo iznimku za recimo iznajmljivače koji se nalaze koji 15km od sebe nemaju nijedan ugostiteljski objekat da oni mogu pružati tu uslugu i onda smo to prihvatili, mada smo znali u tom trenutku da potencijalno ćemo imati problem sa tumačenjem direktive. Međutim, evo najbolja potvrda je da tu nemamo nikakav problem što od 17. studenoga 2018.g. do danas sukladno toj odredbi nije zatražen nijedan jedini zahtjev, dakle tu apsolutno nemamo nikakav problem. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Katica Glamuzina. Hvala vam potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajniče. Pitala sam vas ovo jučer na odboru, ali mislim da je bitno da se čuje i tu, je li ovo omogućavanje dodatnih usluga privatnim iznajmljivačima njima nameće i dodatne obveze u smislu strožih uvjeta za rad ili povećanih nameta, dakle hoće li ove izmjene zakona za sobom povući izmjene u minimalnim tehničkim uvjetima i hoće li utjecati na davanja koja iznajmljivači imaju prema TZ-ovima u ovom trenutku? Tonči** Poštovana zastupnice Glamuzina hvala na pitanju. Dakle, kao što smo jučer odgovori, ne, ovdje u taj dio uopće ovim izmjenama ne zadiremo, dakle ovim izmjenama isključivo govorimo o tome da pružatelji usluga koji su vezani i koji imaju privremena rješenja imaju mogućnosti dalje obavljanja turističke usluge ugostiteljske djelatnosti ili smještaja do roka dok se njihov predmet ne riješi. A u tom dijelu ovdje nema nikakvih izmjena niti je potrebno imati ikakve izmjene pravilnika koje su vezane za različitu kategoriju pružatelja usluga. Ali kao što sam jučer rekao na odboru i evo maloprije

konkretniju, značajniju izmjenu, a sve sa ciljem podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma i omogućavanja i olakšavanja poslovanja poslovnih subjekata u turizmu. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovani potpredsjednik Miroslav Škoro. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ja se divim svakom čovjeku koji se bavi poduzetništvom u Hrvatskoj. Poduzetnici trebaju sigurnost, pravnu traže ravnopravnost i meni se čini da vaša kategorizacija i ishođenje minimalno tehničkih uvjeta je nešto što je nepremostiva zapreka mnogim poduzetnicima koji su u ingerenciji vašeg ministarstva. Isto tako mi se čini da ste vi nama došli reći dvije stvari, prvo je da glomazna državna administracija ne može riješiti ono što poduzetnici traže pa tražite još jednu odgodu, pa ćete to gurnut pod tepih i onda će neka sljedeća vlada nakon toga morati to odlučiti, odlučiti, konačno i riješiti. I druga stvar je jedna nelogičnost u vašem obrazloženju, a kažete da ovo sprečava nelegalno obavljanje ugostiteljskih djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga i time nelojalnu konkurenciju. Dakle, došli ste nam priznati da Državni inspektorat odnosno opet ta administracija ne može utjerati one koji se nelegalno bave jer ako mi njima ne produžimo oni će se nelegalno bavit. A zašto ih onda ne uhvatimo? Poštovani zastupniče Škoro, zahvaljujem na vašem komentaru. I ja se pridružujem vama u vidu tome da svi koji se bave gospodarstvom, evo ja ću konkretno se malo više reflektirat na turizam s obzirom da ja dolazim iz realnog sektora i turizma i taj sektor jako dobro poznajem da im treba odati počast i priznanje zato što uistinu jako puno doprinose hrvatskom gospodarstvu, razvoju hrvatskog gospodarstva i što naš turizam mnogi to htjeli priznati ili ne, definitivno daje jedan značajan poticaj razvoju drugih gospodarskih djelatnosti i sektor u RH i to je naša obveza da i dalje nastavimo raditi u tom smjeru. A što se tiče ovih izmjena opet ne trebamo gledati preširoko i od toga izvlačiti nekakve pouke po meni koje nisu potrebne. Ono što je bitno je da moramo riješiti ova privremena rješenja, dok se ta privremena rješenja riješe moramo jednostavno omogućit da ti ljudi i dalje rade. A evo i za kraj možda da vam kažem, ne brinite ne planiramo mi to ostaviti nijednoj drugoj vladi, ova vlada će to riješit. **Sanader, Ante (HDZ)** I posljednja replika poštovani zastupnik Marin. Poštovani potpredsjedniče HS-, poštovani državni tajniče. Evo s terena jedno pitanje konkretno vlasnika jednog noćnog kluba kaže ovako zašto potpore za očuvanje radnih mjesta nemaju svi oni koji klubovi i barovi koji su radili iza ponoći, a to im je sada onemogućeno odlukom stožera? Naime, HZZ tumači da je samo noćnim klubovima zabranjeno radno vrijeme, a stožer tvrdi da je zabrana radnog vremena izrečena za sve. Zašto onda svi nemaju pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta, noćni barovi, disko klubovi i disko barovi? košto je objavljeno prije par dana, dakle nastavlja se program očuvanja radnih mjesta za određene djelatnosti za sada, za slijedeća dva mjeseca i posjetit ću u principu da ono što je najvažnije u tom cijelom programu, dakle glavni kriterij odabira mogućnosti korištenja te mjere je prihod odnosno pad prihoda Što se tiče ugostiteljskih objekata i kategorizacije ugostiteljskih objekata dakle u našem zakonu imate definirano dakle radno vrijeme recimo barova, restorana itd., a noćni klubovi, oni su kategorija sama, sami za sebe. Dakle, u ovom zakonu je limitirano radno vrijeme za restorane, caffe barove i slične ugostiteljske objekte koji su iz područja usluživanja

Imamo jednu povredu Poslovnika, poštovani potpredsjednik Miroslav Škoro. Državni tajniče vi možete sjest. **Škoro, Miroslav (Nezavisni)** Hvala vam. Čl. 238., riskirat ću opomenu. Dakle, odgovarajući na moju repliku dobili smo jednu običnu floskulu jer, ja znam da je 60% smještajnih kapaciteta u apartmanima u Hrvatskoj i ja znam da s jedne strane treba podilaziti glasačima populističkim mjerama, ali s druge strane isto tako moramo biti svjesni toga da je to način da se puni državna blagajna, budimo iskreni do kraja. **Sanader, Ante (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče ovo je bila replika, kako ste sami rekli opomena. Idemo na odbore. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, okej. Onda otvaram raspravu, prvi Klub zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana zastupnica Anka-Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. dobili smo u hitnoj proceduri izmjenu i dopunu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jer datum koji je bio u zakonu prije je tu na vratima, pa moramo u hitnoj proceduri promijeniti zakon. Dakle, ja razumijem Ministarstvo turizma, razumijem potrebu da produžuje svoja privremena rješenja i razumijem potrebu da omogućuju da se ljudi bave ugostiteljstvom razumijem potrebu da to traje i da netko drugi mora svoj posao riješiti i da ovi ljudi koji se bave ugostiteljstvom za to nisu krivi, ali ne mogu razumjeti datum koji ste se odlučili do kraja 2024.g. Ajdemo probati razumjeti o čemu se ovdje u stvari radi. Dakle, imamo 15.900 privremenih rješenja, od 15.900 privremenih rješenja dio privremenih rješenja je zbog toga što su neriješeni imovinskopravni odnosi. Naše iskustvo neriješenih imovinskopravnih odnosa zapravo već može ući u anale, nitko ni vi ni ja ni oni koji rješavaju imovinskopravne odnose nema ni najmanju ideju do kad će moći to riješiti. Dakle, to je jedna grupa privremenih rješenja i jedna grupa ljudi koji rade s tim što imate svakakvih slučajeva. Recimo, moj suprug i ja imamo zajedno svoju neku nekretninu kojom se bavimo, rastavimo se, ja ostanem unutra, bavim se ugostiteljstvom i zarađujem i kažem baš me briga za njega i ne želim da se uopće to imovinskopravno riješi jer mi to odgovara, dakle ima svega i svačega. Druga grupa je zbog toga što netko nije dobio uporabnu dozvolu. Pa ljudi moji ako imaš sve ishođeno za uporabnu dozvolu ti treba 3 mjeseca da ju dobiješ. Dakle, ta druga grupa nema veze s legalizacijom, ta druga grupa je jel je netko imao građevinsku dozvolu i temeljem građevinske dozvole treba ishodit svoju uporabnu dozvolu s tim što način ishođenja uporabnih dozvola je u Zakonu o gradnji vezano uz datum kad si gradio nekoliko varijanta i nekoliko tema. I treća grupa je vezano uz legalizaciju. Ajdemo mi razumjeti o čemu je riječ. Legalizirat se mogu nekretnine koje su napravljene do 21. lipnja 2011.g., dakle nekretnine koje su napravljene prije 10.g.. Sve ovo u ovih 10.g. što su ljudi bespravno gradili, a gradili su, grade i sad, ne može se legalizirat. Dva roka su bila kad se može podnijet zahtjev za legalizaciju. Jedan rok je bio 30. lipnja 2013., drugi rok je bio 30., dakle onda se nije moglo do 2018. i drugi rok je bio 30. lipanj 2018. Što znači podnijet zahtjev za legalizaciju, da i to razumijemo. Znači podnijet papir u kojem piše molim da mi se moja bespravna zgrada ili dio zgrade na k.č. broj taj i taj u ulici taj i taj legalizira i ništa drugo. Ajdemo malo vidjeti koliko su zahtjeva za legalizaciju riješeni. U jednom času je bila osnovana agencija jel uredi koji su se s tim bavili, a to su uredi koji su na razini županije i velikih gradova, nisu mogli u kratkom vremenu to napraviti

nelegalnih zahtjeva neriješenih na razini države. Negdje oko 20.000 nelegalnih dakle zahtjeva koji na razini države nisu riješeni. Vi mi hoćete reći da su svi ti zahtjevi …/Govornik se ne razumije/…, da se svi ti ljudi koji imaju nelegalno dakle još uvijek nemaju zahtjeve su oni koji se bave ugostiteljstvom. Dakle, ja razumijem potrebu Ministarstva turizma da svoja privremena rješenja daje mogućnost da radi dalje, razumijem potrebu države da puni proračun, ali ajdemo razumjeti što ovim zakonom donosimo. Mi ovim zakonom kažemo ugostiteljstvom se možeš baviti do 2024.g. i u zgradi, a ja znam takvih slučajeva i ne govorim na pamet i znadete da s ove govornice nastojim ne govoriti na pamet, nemam iz rukava nego baratam podacima, dakle ajdemo samo razumjeti, čovjek je napravio bespravnu kuću 2016.g. predao je zahtjev za legalizaciju 2018., dobio je privremeno rješenje da se bavi ugostiteljstvom, privremeno mu je rješenje na snazi, on zna da tu kuću neće moći legalizirati njegov je interes da se njegov zahtjev odbije što kasnije da bi se on u toj kući mogao baviti ugostiteljstvom. Moje samo pitanje je da li je interes ove države da se ugostiteljstvom ljudi bave u bespravno napravljenim zgradama? Ako je to interes ove države, ja razumijem ovaj rok, ali to jasno recite. Recite da je interes ove države da se ljudi bave ugostiteljstvom, da pri tom nije važno da li su kuće legalne, nisu legalne, kad su napravljene, nisu napravljene i da onda u jednom trenutku kad izađu svi rokovi i kad zaključimo ne, on neće dobiti dalje rješenje. Za to vrijeme se bavio, zaradio neke novce, mi smo smo zaradili nešto samo da razumijemo što ovim zakonom hoćemo. Ako je to ideja onda to recite i tako prezentirajte. Paralelno s tim moram vas podsjetiti, kad je bio Zakon o obnovi Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, a kasnije i područje Banije, tim zakonom je u obnovu moglo ići kuće koje su imovinskopravno riješene, kuće koje su i etažirane i sve ostalo, ovdje su uvaženi kolege kuće koje su nelegalne zvali nepostojećim kućama. I sada je ovom izmjenom zakona rečeno, a obnova je ekstremni slučaj, dakle potres je nešto što se ljudima desilo i država pomaže ljudima da tu žive. samo da razrujemo o čemu govorimo, mi ovim zakonom, ja ću koristiti terminologiju koja je bila koju je koristio jedan uvaženi zastupnik koji kad je to objašnjavao riječ je o nepostojećim kućama. Dakle, mi imamo privremena rješenja da se ljudi bave ugostiteljstvom u nepostojećim kućama jer ja bih razumjela da ste vi napravili analizu jer podnijet zahtjev, ponavljam još jedanput ne znači da je neko utvrdio da se ta kuća može legalizirat. Znači da sam ja podnijela zahtjev i ne znači da ću ja dobiti iza toga rješenje o legalizaciji jer će neko možda utvrdit da se ja uopće ne mogu legalizirat jer sam bespravni graditelj iza roka. Ja razumijem potrebu da imamo nekretnine u kojima se ljudi bave ugostiteljstvom, razumijem potrebu Ministarstva turizma da kaže gledajte imamo želju da se ljudi bave ugostiteljstvom, hoćemo da oni pune državni proračun, a ovo sve zajedno nije naš problem, nije moj problem. Moj problem je da ja znam da se neko može baviti ugostiteljstvom, ali sve je u konačnici naš problem. Umjesto da se inzistiralo na tome da se prioritetno rješavaju zahtjevi iza kojih ljudi trebaju dobiti dozvole za rad da to bude prioritet rješavanja, da sve što se može legalizirat se legalizira, da ljudi u njima mirno i spokojno rade, ne. Legalizacija je jedna tema koja s kojom sam se ja dugo bavila i koja uvijek izaziva emociju kod nas, izaziva emociju legalnih graditelja koji kažu zašto vi omogućujete da nekom da koji je bespravni da se legalizira, emociju susjeda koji bi neko nešto napravio. Jedan od razloga zašto mi imamo puno bespravno sagrađenih zgrada je državna uprava koja ne radi svoj posao. I umjesto da natjeramo državnu upravu da radi svoj posao, umjesto da prioritetno kad je riječ o ugostiteljstvu oni rješavaju, mi žmirimo nad tom činjenicom. Mi zapravo u ovom trenutku Ministarstvo turizma apsolutno ne množe baratat podatkom da kaže ja imam od 15.900 rješenja 689 koji su bespravni graditelji, koji su bili bespravni graditelji i 2017. i uopće se ne mogu legalizirati, ali ja nad tim žmirim, ali ako odučite žmirit žmirite i recite to tako. Pri tom, ja moram biti poštena i u uvijek sam poštena i korektna, kad je prvi put išlo to ja sam bila za to da oni koji se bave ugostiteljstvom dobiju privremena rješenja jel sam rekla u tako kratkom roku se zahtjevi ne mogu riješit, ali mi smo 2021., a govorimo o bespravnoj gradnji iz 2011., govorimo o zahtjevima u ovom trenutku dakle u odnosu na postotak koji je bio dat, vrlo mali postotak neriješenih zahtjeva. Sljedeća rasprava je u Kluba zastupnika Mosta, poštovani zastupnik Ante Kujundžić. Hvala predsjedavajući. Dobro jutro. Poštovani državni tajniče. Poštovana hrvatska javnosti. Dakle, pred nama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i to po hitnom postupku pri čemu je razlog izmjena u ocjeni stanja usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Pa da, hitni postupak za usudio bih se reći jedno plućno krilo koje je na izdisaju od kojeg hrvatski proračun zapravo diše zbog čega? Zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU, a bez da se uistinu kad ga već mijenjamo doradi, olakša ili izmjeni sve ono što je svakodnevni uteg ovoj djelatnosti i svima onima koji u ovom sektoru egzistiraju. Kad već idemo u izmjene nije ovo pitanje vama državni tajniče nego predlagatelju, zašto se sve ovo nije dogodilo? Zašto ove izmjene nisu zapravo uokvirile ili olakšale sve one negativnosti i jedan usudio bih se reći nepošten odnos države prema ugostiteljima i svemu onome na što oni ukazuju. Na koncu konca koji je smisao i duh ovog zakona i ovakvih zakona? U ocjeni stanja ugostiteljske djelatnosti kojeg donosi ovaj zakon u niti jednoj, dakle u niti jednoj rečenici, u niti jednoj točki, zarezu ili čemu god ne stoji ono što je realno stanje svakog ugostitelja u Hrvatskoj, stoje više-manje puke fraze koje oslikavaju, pa usudio bih se reći u odnosu na stvarne probleme oslikavaju jedne minorne probleme ugostitelja u Hrvatskoj. I slažem se da su oni i najmanji njih treba riješiti, no izmjene ne mogu biti svrha sebi samima. Ugostiteljska djelatnost treba i traži hitne promjene, a toga ovdje nema. To što je u tijeku opsežan proces legalizacije koji će trajati izvjesno vrijeme, te veći dio objekata za koje su izdana privremena rješenja kojima se omogućava obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kao takvi nisu ozakonjeni ocjenjuje se da će taj dio objekta u slijedećoj turističkoj sezoni ostati neiskorišten ili će ostati u sivoj zoni ukoliko se ne produži rok važenja izdanih privremenih rješenja i nakon 31. prosinca. Pa dobro jutro ljudi, pa dobro vam jutro, pa zar ovo nije trebalo biti logično i puno prije i van bilo kakve europske direktive? Trebalo je ovo biti logično i prekjučer, ne jučer i ne danas. Pa je li nama za ovakve primjere potrebno europsko zakonodavstvo da bismo mi spoznali koliko smo manjkavi i koliko nam sustav ne valja? ajd, učinili ste dobro ovim izmjenama, no 15.900 njih koji će moći nesmetano započeti ili nastaviti raditi u ugostiteljskoj djelatnosti država će od njih trljati ruke jer će od njih ubirati skoro pa najveće namete u EU. Oni ostaju na milost i nemilost kroničnog nedostatka kvalitetnog radnog kadra urličući zapravo o krajnjoj potrebi poreznog rasterećenja po uzoru na ostale konkurentske zemlje koje su to već davno napravile. Ovim izmjenama ujednačavate ono što niti nije trebalo biti neujednačeno. Citiram, usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama direktive na način da svi iznajmljivači pri pružanju usluga doručka gostima koji pružaju uslugu smještaja budu u jednakom položaju. H, pa kako vama samima zvuči ova izmjena i ova rečenica, koliko ozbiljnosti ovim hitnim izmjenama daje prethodno citirani tekst? Na koncu konca, zar su subjekti u pružanju ugostiteljskih usluga doručka ili čega god drugog ikada i trebali biti u neujednačenom položaju? Dok ste vi gurnuli ove krucijalne izmjene u hitnu saborsku proceduru ja ću vam pripomenut sve ono što svaki ugostitelj proživljava u ovakvoj Hrvatskoj i jučer i danas, a sudeći po ovim izmjenama i sutra će zbog grijeha propusta. Rad ugostiteljskih objekata koji poslužuju isključivo piće i napitke opterećen je apsolutno najvećim opterećenjima u EU. U Hrvatskoj su porezi iako previsoki bili i u pandemijsko vrijeme na štetu poduzetnika i njihove budućnosti ostali su netaknuti kao takvi. Da netaknuti, možete se vi kolega Miletiću čuditi, al je to tako, ostali su netaknuti. Što je sa uvođenjem preferencijalne stope PDV-a u ugostiteljstvu i dostupnosti povoljnih sredstava za likvidnost na financijskom tržištu? Ovo bi bio kisik u plućno krilo onih od kojih mi ovdje svi koji jesmo velikim dijelom primamo plaću. Stalni izazov ugostitelja jesu i administrativne prepreke čije se ukidanje već odavno traži. Konkretno, jedan od svakodnevnih primjera je neshvatljiva potreba vođenja robno materijalnog knjigovodstva gdje svaki gram salate koju koristite prilikom pripreme jela morate zasebno rasknjižiti. se ne razumije/…, kvaru i lomu datira još iz 2004.g., što je katastrofalno za hrvatsku državu i za njeno zakonodavstvo. Poprilično je ovo sve frustrirajuće za ugostitelje obzirom da imaju sustav fiskalizacije kojim se bez bilo kakvih problema nadzire cjelokupno poslovanje i njime se može jednako kvalitetno ako ne i bolje kontrolirati posluje li se u skladu sa poreznim propisima. No hitne izmjene ovog zakona neće za sobom povući posadašnjenje odluka i pravilnika koji kao takvi guše ugostiteljsku djelatnost. O očitom problemu izrazito važnom za sve djelatnosti, a poglavito za ugostiteljstvo, a riječ je o planiranju i nedostatku migracijske politike koju Hrvatska još uvijek nije donijela, neću niti govoriti. Jednako tako neću govoriti niti o problemu nedostatka kvalitetne radne snage koja je nus produkt višegodišnjih loših politika bez ijednog sinergijskoga djelovanja koje je u svakoj ozbiljnoj državi povezano snažnom poveznicom između tržišta rada i sustava obrazovanja. Pokušali ste Zakonom o strancima anulirati ovaj problem, no upozoravali smo vas da kvantiteta neće donijeti kvalitetu i upravo se to i dogodilo, kroničan nedostatak kvalitetne radne snage u ugostiteljskom sektoru. Ozbiljne države to rješavaju bilateralnim sporazumima. Pa skoro, što sam vam i rekao u replici, 70% ugostiteljstva događa se u 80 vršnih dana, što je više nego jasan pokazatelj brige za ovu djelatnost. Pa duh zakona bi trebao graditi cjelogodišnje, cjelogodišnje ugostiteljstvo. Zašto ga ne gradi, to odgovorite ne vi nego onaj tko vas je ovdje poslao. Morate shvatiti ključnu činjenicu u Hrvatskoj, ugostiteljstvo i turizam su dva plućna krila od kojih se puni proračun, daj shvatimo to ovdje svi više. Pa ako gledamo prethodne godine u brodogradnju smo ulupali milijarde i milijarde i sve je opet propalo, baš sve. I ne shvaćam u kontekstu govora o problemima, pa zar bi trebao biti problem manjka ili viška u blagajni određenoga ugostitelja, zar bi trebao biti problem propisno ga svrstati u lakše porezne prekršaje, zar je problem ukinuti porez na potrošnju na nacionalnoj razini, pa zar je problem vaučerizacija za radnike prema modelu koji postoji u poljoprivredi, zar je problem ukidanje raznih parafiskalnih nameta i priznavanja troška reprezentacije u iznosu od 100% za gospodarske subjekte? Da očito je to problem. Dok nama ostaje ovakvo stanje zasigurno dok uživamo u poslijepodnevnoj kavici koju smo naručili tamo negdje oko 6 sati i dobili račun na kojem stoji vrijeme da je kava prodana u 10 i 30 ujutro sigurno ćemo i pročitati tekstove one koji su zapravo slični jednom koji je se pojavio u jednom splitskom restoranu „Dragi gosti, svi su porezi uključeni u cijenu“, Hrvatska puna života, mala zemlja sa velikim porezima. Hvala vam.

Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolege i kolegice. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona i trebali bi ga donijeti u hitnom postupku. Definitivno je kako se ovdje radi o veoma bitnim izmjenama zakona koje prvenstveno zbog kratkoće roka treba donijeti što prije, ali istovremeno imam osjećaj kako ovaj zakonski prijedlog prolazi ispod radara, gotovo slova o njemu nema u medijima, tek pokoja specijalizirana institucija spominje izmjene. Zakonskim prijedlogom nastoji se doći do usklađivanja s unutarnjim zakonodavstvom, konkretno Zakonom o sustavu državne uprave, ali i europskim zakonodavstvom jer će doći do usklađivanja odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama europske direktive na način da svi iznajmljivači pri pružanju usluge doručka gostima kojima pružaju uslugu smještaja budu u jednakom položaju. Dakle, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku kako bi ugostitelji, iznajmljivači i pružatelji ugostiteljskih usluga na OPG-ovima nastavili s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti i pružanjem ugostiteljskih usluga u objektima u objektima za koje im se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada kolokvijalno nazvana legalizacija odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama. Kad pomislite da kriza u ugostiteljstvu izazvana koronavirusom u određenim dijelovima i potresu nije dovoljna u slučaju kada se rok važenja privremenih rješenja ne bi produžio rješenja bi prestala važiti s 31.12. ove godine, što bi itekako dovelo do poremećaja u gospodarstvu i izazvalo brojne negativne posljedice za sve jer je izdano gotovo 16.000 rješenja s rokom trajanja do 31.12. ove godine. Posljedično bi došlo do svjesnog stvaranja sive zone odnosno smanjenja smještajnih kapaciteta u turizmu, a znamo i ovdje smo nekoliko puta čuli da samim tim dolazi do smanjenja prihoda za državni proračun i gubitka radnih mjesta u ugostiteljskim objektima za koje su ishođena takva rješenja. Kako bismo prevenirali neželjene reperkusije dobro je da se predlaže produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na OPG-ovima do kraja 2024.. Međutim, u samom zakonskom prijedlogu navedeno je koji su problemi uopće doveli do toga da smo malo manje od dva mjeseca prije isteka roka važenja privremenih rješenja

Svi se trebamo zamisliti i vidjeti hoćemo li samo produženjem roka bez kadrovskih pojačanja nadležnih tijela uspjeti doći do cilja odnosno završiti opsežan proces legalizacije koji će sigurno trajati još izvjesno vrijeme. Ujedno se produženjem roka važenja privremenih rješenja sprječava nelegalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, time i nelojalna konkurencija ugostiteljima iznajmljivačima koji posluju sukladno zakonu. Također zakonskim izmjenama ispravljaju se određeni nedostaci uočeni u praksi postupanja nadležnih tijela, a to znači da je kod privremenih rješenja u ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata potrebno dodatno propisati obavezu dostave potrebno dodatno propisati obavezu dostave privremenih rješenja nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Kako bi to tijelo povratno nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a radi ukidanja privremenog rješenja i donošenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta. S obzirom na važnost izmjena i broj subjekata iz sfere ugostiteljske djelatnosti na koje neposredno utječe i ovaj istek roka, ali i na veliki broj koji bi osjetili posljedice ne produženja roka, Klub zastupnika SDSS-a podržat će donošenje ovog zakona, ali i pozvati Ministarstvo graditeljstva i nadležne odjele prostornog uređenja u županijama kako bi čim prije završili proces legalizacije koja traje i traje. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovana zastupnica Romana Nikolić. poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. U 2021.g. gotovo četvrtina hrvatskih građana živi u riziku od siromaštva, a vrlo je izgledno da će ih u 2022.g. biti još više. Dok su cijene goriva na povijesno visokim razinama, a na policama u trgovinama se nalazi sve skuplja hrana građani RH sve teže podmiruju osnovne životne potrebe. Pandemija je opustošila mnoge džepove, a potencijalni val poskupljenja mogao bi ih u potpunosti isprazniti. U ovih 600 dana koliko traje pandemija tisuće građana ostalo je bez posla, dohodak je pao gotovo svim radnicima i poduzetnicima, hrvatsko gospodarstvo pretrpjelo je znatne posljedice pandemije, a najviše su to osjetili mikro, mali i srednji poduzetnici. Kreditne linije su im onemogućene, bespovratnih sredstava gotovo da i nema, a mnogima od njih su i kasnile i potpore za radnike od 4.000 kuna koje su ionako nedostatne za oporavak i obeštećenje. Mnogi poduzetnici i obrtnici dali su sve svoje ušteđevine kako bi spasili barem dio svoga poslovanja. U svibnju su zahtijevali da im se omogući potpuno otvaranje i rad u zatvorenim prostorima caffe barova, kao što je to bilo omogućeno u većini zemalja EU, tek nakon 3 i po mjeseca kasnije omogućeno kada je turistička sezona već bila na izmaku i nakon što je preko 1000 obiteljskih ugostiteljskih objekata trajno zatvoreno. Apelirali su i naglašavali da nisu svi ugostiteljski obrti i turističke djelatnosti smješteni samo na obali već postoje i kontinentalni poduzetnici koji rade cijelu godinu, a ne samo tijekom ljetne sezone. Vlada ih je i oko toga ignorirala i najavljivala ukidanje mjera potpora u rujnu ove godine. Sada kada se pogleda trenutna epidemiološka situacija koja se svakim danom sve više pogoršava jasno je da im predstoji neizvjestan period, što odluku o ukidanju poticaja za očuvanje radnih mjesta čini još nelogičnijom. Noćni klubovi i barovi i dalje nakon 600 dana su još uvijek zatvoreni, a naši mladi zabavu traže u susjednim državama i to nije tajna. I umjesto da se stožer i vlada uhvate u koštac sa problemom pandemije, reguliraju rad noćnih klubova i noćnih barova kroz sustav covid potvrda i prestanu kršiti njihovo ustavno pravo na rad stožer šalje zbunjujuće i nelogične odluke koje jedino idu izravno na štetu samih poduzetnika. Danas na dnevnome redu je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Kako bi ugostitelji, iznajmljivači i pružatelji ugostiteljskih usluga na OPG-ovima nastavili sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti i pružanjem ugostiteljskih usluga u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada odnosno u objektima koji su nelegalni. Prema važećem zakonu ugostitelji su mogli obavljati svoje djelatnosti na nelegalnom objektu ako su podnijeli zahtjev za legalizaciju i ishodili privremeno rješenje koje vrijedi do 31.12.2021.g.. U ovoj izmjeni produžio bi se rok do 2024.g. tj. to je krajnji rok rješavanja legalizacije nelegalnih objekata iako je već bila već jedna izmjena iz tog zakona i to od 2016. do 2021.g. Ono što upada u oči to je sporost rada nadležnog ministarstva oko ove problematike prema kojoj je evidentno 15.900 izdanih privremenih rješenja, a rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je bio 30.6.2018.g. Kako je moguće da još uvijek i u 2021.g. ima neriješenih zahtjeva i to ne nekoliko već 15.900? Tko kaže da radi, a zapravo ne radi svoj posao? Tko stopira rad rješavanja legalizacije i u čijem je to interesu? Tu postavljamo pitanje. Moramo biti svjesni ukoliko se taj problem legalnosti ne riješi u propisanom roku mnogi će morati staviti ključ u bravu i trajno ugasiti rad svojih objekata. A tko će snositi odgovornost za to? Kako to biva u lijepoj našoj, nitko. A na čiju štetu? Samih ugostitelja i njihovih zaposlenika. Nakon osnivanja agencije koja se pokazala nesvrsishodnom oko rješavanja ove problematike legalizacije ponovno je vraćeno 2019.g. rješavanje legalizacije uredima za graditeljstvo gdje svaka županija ima svoje ispostave po gradovima. Očito je da je ministarstvo ponovno prebacio vrući krumpir županijskim uredima i sada odmahuje rukom da ih se to ne tiče kada ih se proziva na nerad i sporost u rješavanju ove problematike. Klub Socijaldemokrata zalaže se za transparentan i zakonski propisan rad svih ugostitelja i njihovih djelatnosti bez iznimke. No međutim, također ukazuje na sporost administracije i nedostatka komunikacije između ministarstava koji trebaju osigurati i jednako kvalitetno i sigurno radno okruženje svakom radniku svakom našem ugostitelju. Čitav ugostiteljski sektor već 600 dana trpi najrazličitije restrikcije i svima je onemogućen rad zbog pandemije. Mjere za pomoć koje je Vlada RH do sada donijela nisu pomogle ugostiteljskom sektoru. Do sada je cijeli sektor izgubio preko 11.000 zaposlenika, a kako vrijeme prolazi taj broj će se povećavati ukoliko se ne pronađe adekvatno rješenje. Ovim putem pozivamo nadležna ministarstva da se prime posla i rješavaju ovo goruće pitanje i problem i time omogući opstanak poduzetnika i njihovih zaposlenika. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a, poštovana zastupnica Katarina Nemet. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa kolegicom, uvažene kolege i kolegice. Cijeli svoj život živim u Istri, u dijelu Hrvatske u kojem je turizam najrazvijenija gospodarska grana i za dobar dio žitelja glavni ili bar važan dodatni izvor prihoda. Specifična je to uslužna djelatnost koja želite li biti uspješni u njoj nadilazi tek puku gospodarsku aktivnost. Turistički radnici u svim sektorima na svim razinama, svi oni koji čine dio turističke ponude na suvremenom turističkom tržištu, a pogotovo u ovim specifičnim pandemijskim vremenima moraju uložiti maksimalne napore, moraju uvijek nuditi i pružiti najvišu razinu usluge ono najbolje od sebe kako bi gosta pridobili, a onda i zadržali. Činjenice su to s kojima u turističkim krajevima ljudi žive, potpuno smo ih svjesni baš kao što smo svjesni važnosti turizma za nas osobno, za naše sredine, ali i za državu u kojoj živimo, a u kojoj 20-tak posto BDP-a čine upravo prihodi od turizma. I zato me raduje svaka zakonska inicijativa koja ide u smjeru pomoći turističkom sektoru koja će toj lokomotivi hrvatskog gospodarstva koliko god se to nama sviđalo ili ne pružiti ruku podrške na bilo koji način. Pozdravljam zato i ove izmjene Zakona o ugostiteljstvu koje će donijeti izvjesne benefite određenim kategorijama turističkih odnosno ugostiteljskih radnika tj. pružateljima ugostiteljskih usluga. Međutim, potpuno je jasno i to ovom prilikom želim apostrofirati kako je ponovo riječ o gotovo zanemarivim izmjenama koje s jedne strane gase nekakav požar koji je na kraju krajeva jednim dijelom izazvan sporošću procesa legalizacije bespravnih objekata, a s druge strane riječ je tek o jednom od beskonačnih minornih usklađenje s europskom legislativom. Od obje ad hoc zakonske promjene koristi će imati tek manji dio pružatelja ugostiteljskih usluga pa je zapravo o nekoj koristi, o nekom benefitu za ovu djelatnost u kontekstu ovih izmjena zakona smješno i govoriti. No, manje je smješno ako podsjetim na neke od stvarnih, velikih, dugotrajnih problema s kojima se naš turizam, naši turistički i ugostiteljski radnici već godinama nose. Ja se ispričavam. Riječ je o problemima na koje sam ne jednom upozoravala, a na koje ću ukazivati dokle god se nešto ne promijeni. Prije svega naglasit ću veliko porezno i parafiskalno opterećenje koje hrvatski turizam već godinama stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju iz drugih turističkih zemalja. Dodatno smanjene stope PDV-a na smještaj te smanjenje i ujednačavanje porezne stope na sve ugostiteljske usluge ali i reduciranje prevelikog broja često potpuno neobjašnjivih parafiskalnih nameta nešto je o čemu trebamo ozbiljno razmisliti želimo li hrvatskom turizmu dati ruku podrške u ovoj globalnoj krizi koja je za sve nas, a pogotovo turizam zadesila u protekle 2 godine. Jer ove godine moramo si to priznati dobrim djelom pomilovala nas je i sreća i dala nam epidemiološke okolnosti daleko povoljnije nego većini naših turističkih konkurenata što je u najvećoj mjeri kumovalo ovoj neočekivano uspješnoj sezoni. No, pitanje je s kakvih ćemo početnih pozicija krenuti u iduću sezonu. Hoće li se naši konkurenti bolje epidemiološki pripremiti i pozicionirati pa će i tržišna utakmica biti daleko zahtjevnija i teža. Treba pri tom naglasiti kako je u aktualnoj korona krizi 15-tak zemalja EU pored ostalih stimulativnih i potpornih mjera dodatno pomoglo svom turističkom sektoru upravo snizivši poreznu stopu za turizam želeći tako dati poticaj oporavku ovom najpogođenijem gospodarskom sektoru vrlo važnom i mnogim drugim zemljama, a ne samo Hrvatskoj. Znam, sigurno ima onih koji se pitaju, pa što će im potpore i pomoć države nakon tako dobre sezone. E pa vrlo kratko. Zato što je ta dobra sezona stigla nakon jedne katastrofalne koja je turistički sektor bacila na koljena pa ovi relativno dobri no u odnosu na vrijeme prije Covida još uvijek slabi turistički rezultati nisu nažalost dovoljni da se ovaj dobrano poljuljani sektor vrati u koliko toliku ravnotežu. A ponovit ću, riječ je o gospodarskom sektoru čiji prihodi čine iznimno 20-tak posto hrvatskog BDP-a, ali i koji je najbolji izvozni kanal nacionalnog gospodarstva. Stoga, mislim da dvojbe nema. Takva strateška važna gospodarska grana definitivno treba dodatnu podršku države i državnih institucija. Želimo li naravno da hrvatski turizam i u narednoj sezoni, u narednim godinama bude uspješan Apeliram stoga i ovom prigodom na vladu, na premijera Plenkovića, na resorne ministre od turizma do financija da ozbiljno shvate situaciju, da pokažu da su svjesni trenutka, te da nađu načina kako bi svakako prije naredne turističke sezone poduzeli konkretne korake u pravcu fiskalnog i parafiskalnog rasterećenja našeg turizma. A bar dio tog novca kojeg će se država s jedne strane odreći može se kompenzirati na jednoj drugoj strani. Naime, jedan od vrlo prisutnih problema u sektoru turizma je i ne prijavljivanje gostiju posebno u tzv. nekomercijalnom smještaju. Vlasnici stanova i kuća za odmor, strani ali i hrvatski državljani koji imaju zakonsku obvezu prijaviti se kao turisti plaćati turističku pristojbu uz popust od čak 70%. No, unatoč tim povoljnim uvjetima veliki broj njih ne prijavljuje svoj boravak i ne plaća pristojbu čime adekvatni i učinkoviti te da ih treba mijenjati. Ono što bi nova adekvatna zakonska regulativa u tom pravcu trebala predvidjeti svakako je mogućnost da se ovlasti i autonomija u nadzoru i sankcioniraju smještaja na crno jedinicama lokalne samouprave i lokalnim turističkim zajednicama. To je svojevremeno već vrlo dobro funkcioniralo tamo do kraja '80.-tih kada su ove poslove vrlo učinkovito obavljali pomoćni turistički inspektori u ingerenciji tadašnjih općina. Mišljenja sam kako bi to spuštanje ingerencije na lokalnu i regionalnu razinu uz odgovarajući zakonski okvir u mnogome pomoglo da se ova, ali i niz drugih sličnih situacija riješe na višestruku korist. Riječ je dakle o još jednom segmentu toliko potrebne decentralizacije koji mi u IDS-u konstantno zagovaramo. I na samom kraju podsjetit ću na nešto što sam s ove govornice već isticala. Pored nužnosti rješavanja brojnih, svakodnevnih operativnih gotovo životnih problema turističkih i ugostiteljskih radnika ono što hrvatski turizam treba svakako je i što skorije donošenje nove strategije razvoja turizma. Ona jest u izradi, ponovo se ova tema u medijima ponešto aktualizirala, no previše je već vremena prošlo. Previše već čekamo i krajnji je čas da se ta priča privede kraju, da se konačno definiraju novi pravci i okviri razvoja hrvatskog turizma. I ovom prigodom ću naglasiti kako je moje mišljenje da se u sklopu strategije svakako treba fokusirati na održivi turizam i redefiniranje ukupne turističke ponude u tom pravcu, naravno uz suglasnost svih ključnih dionika. No, ono što je po meni najvažnije, a što uvijek naglašavam je da ta strategija bude provediva da na koncu ne dobijemo dokument u kojem će samo puno toga lijepo pisati. Kolegice i kolege razmišljajmo dakle i vodimo računa o hrvatskom turizmu na toj strateškoj razini, ali nemojmo zaboraviti i zanemariti i one koji taj turizam zapravo čine, koji ga svakodnevno žive i koji od turizma na kraju krajeva i žive. Nemojmo zaboraviti turističke radnike u svim sektorima, naše ugostitelje i sve one koji čine turističku sliku Hrvatske. Oni su nam važni, trebamo ih baš kao što i oni trebaju nas. Budimo partneri, budimo si međusobna podrška jer cilj i interesi su nam zajednički dokle god zajednički živimo u lijepoj našoj. Hvala. Zahvaljujem potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je preočito što su već i kolegice i kolege rekli, gašenje požara, ali doslovno u zadnji tren jer 31.12. je blizu i zapravo je nemoguće i zamisliti da se moglo kasnije donijeti ovo produljenje privremenih rješenja. da se ono donijelo bez ikakve radne grupe, to je isto tako razumljivo i sada se ovdje govori kako je ovo zapravo jedna velika i važna stvar u neizvjesnoj ekonomskoj situaciji gdje je itekako važno i svjesni smo svi toga kakva će biti sljedeća sezona, da ne govorimo o današnjim nepojmljivim i alarmantnim brojkama koje su više nego zastrašujuće i koje bi trebali biti razlog da se uopće postavi pitanje, što i ali naravno da nitko ne dovodi u pitanje to da ugostitelji trebaju raditi. Međutim, pogledajte samo kako je to uobličeno u ovom zakonu o tome da u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja ne zakonito izgrađenih objekata. U redu od tih 15.900 zamislimo da postoji u ovoj Hrvatskoj samo dvojica drznika koji to drsko rade, samo dvojica, a ostalih 15.898 sve ljudi kojima već treći put se događa to, državni tajnik je rekao, jer lokalna uprava nije u stanju to riješiti. To je trajalo već osam godina i sada se ponovo produljuje, ali zamislimo samo situaciju koju poznajemo, imali smo vjerojatno u obitelji te primjere kako se netko drzne i uzme tvoj dio nečega što ste zajedno, braća i sestre da ne govorim i uzmu nešto što nemaju pravo, naprave naprave objekt za koji nisu niti uzeli dozvolu jer vide da se može, niti je to kako kažete usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama, nije usklađeno, da. I sada ono što je ironično u svemu, ovaj zakon tvrdite sprečava nelegalno bavljenje ugostiteljske djelatnosti, da, time i nelojalnu konkurenciju ugostiteljima i iznajmljivačima koji posluju sukladno zakonu. Ali kažem ako uzmemo samo za primjer ovo dvoje ljudi koje se drznulo i koje radi potpuno zapravo provodi jedno nasilje onda možemo zamisliti da netko drugi koji se na to žalio gleda kako se to produžuje i kako iz godine u godinu on nastavlja obavljati. Naravno da nam je svaki ugostitelj koji može radit je važan, ali prije svega ovo kako ste rekli, oni koji stvarno rade sukladno zakonu, ti su nam prevažni. I moj prijedlog oko ovoga bi bio kada je tako alarmantno donešeno ovo rješenje zakonsko, ja mislim da bi ipak trebalo na neki način pomoć da se ovih 15.900 slučajeva stvarno stavi kao alarmantno važnu stvar ako ne za sljedeće ljeto, ali za ono ljeto iza da se oko toga pomogne i da se ta brojka smanji ako je ikako moguće barem ispod 50%, pa onda možda do kraja ovog roka koje ste si zadali, možda se tih 15.900 svede potpuno na nulu. I ono što je pri tom najvažnije, da onih mogućih dva drznika jer kod nas znamo i sami da nema drznika u Hrvatskoj, to je vrlo rijetko, ali da tu dvojicu drskih ljudi koji rade protuzakonito da i njih ulovimo do kraja ovog mandata, do kraja '24. i da onda znamo da svi posluju stvarno po zakonu. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, poštovani zastupnik Damir Bajs.

Međutim, naravno kada govorimo o tome onda moramo hrvatskom turizmu i pomoći. Naime, 2020.g. bila je vrlo teška godina i reći ću da su turistički djelatnici po prvi puta u većoj mjeri napravili zapravo svoja nova udruženja, da li se radi o Nacionalnoj udrugu ugostitelja, da li se radi o Glasu poduzetnika, a iako imamo i HGK i Obrtničku komoru i Obrtničku komoru i HUP, … to zapravo da je sektor pod velikim pritiskom bio prošle godine, a vjerojatno i ove. To znači da naravno, taj rezultat koji smo dobili 2021. godine nije garancija za 2022. i i stoga ja bih rekao da današnja rasprava jeste o zakonu koji je vezan uz turizam, ali ističući da ni jedna od tih udruga koje su inače vrlo glasne, koje vrlo žestoko promoviraju interese hrvatskog turizma nije se oglasila na ovaj zakon. To zapravo znači da oni smatraju da to nije niti posebno bitno. Da je to jedna od propuštenih šansi za pripremu sezone 2022. godine. Ja ću reći da konkretno ovaj zakon sasvim sigurno treba podržati. Nemamo izbora, hitni postupak, treba riješiti pitanje dakle 15.900 ljudi koji se bave turizmom. Zašto je to u hitnom postupku, zašto to nije prije nekoliko mjeseci? To je pitanje za Ministarstvo turizma. Naravno, to je za mene i propuštena šansa. Ovim zakonom se moglo napraviti i niz drugih pomaka koji su zahtijevani primjerice od dakle upravo Udruge nacionalnih ugostitelja ili ako ćemo baš oficijelno od HGK, ali to se ne vidi ovdje. Zašto je došlo do 15.900 privremenih rješenja o tome možemo pričati. Ne mislim da je to samo problem vezan uz Ministarstvo turizma nego i uz ukupno funkcioniranje državne uprave koja sasvim sigurno nije odgovorila izazovima koji su pred njima dani. Zašto ovaj zakon omogućava vrlo kratko rješavanje pitanja zapravo produženja? Ja mislim da je trebalo produžiti dulje, ljudi investiraju u svoje objekte ako investiraju na način da imaju tako kratkotrajna rješenja onda je pitanje da li će dići kvalitetu koja je vrlo bitna. Sa druge strane ono o čemu se danas ne priča, ali nešto se moramo osvrnuti je ono što je već prije izrečeno. Nedostatak dakle veće strategije hrvatskog turizma za narednih 10 godina. Druga stvar, pitanje fiskalnih i parafiskalnih namete koje ovog trenutka zapravo naš turizam stavlja u nepovoljnu poziciju. Nemojte zaboraviti hrvatski turizam je najkonkurentniji dio hrvatskog gospodarstva. 160 zemalja svijeta ovog trenutka nam konkurira i njihovi porezni sistemi omogućavaju njihovom turizmu da budu bolji, kvalitetniji da daju niže cijene. Mi na tome moramo poraditi. Ja ne kažem da moramo sve prihvatiti što se predlaže od ugostitelja ili turizma generalno, ali dio po dio moramo rješavati. I to trebamo rješavati sada jer ovog trenutka je, u Londonu je veliki turistički dakle samit ja bih rekao gdje se daju ponude za već iduću 2022. godine. Ponude temeljene na poreznom i fiskalnom opterećenju turizma. Tako da mi naravno ovdje već sada kasnimo. Ono što bih također istakao da svaki dio turizma ima svoje probleme. Primjerice kad govorimo o hotelijerima onda oni imaju svoj dio sektora koji je vezan primjerice uz pitanje onoga što postaje veliki problem, a to je problem zapravo radne snage, radnih dozvola i mislim da bi Vlada RH, ministar turizma uz prijedlog koji ide od vas trebao već sada rješavati pitanje onoga što dolazi za iduću godinu. Dakle, usuglašavanje sa turističkim sektorom, davanje prijedloga i na neki način rješavanje onoga što je, ja bih rekao preduvjet turizma, a to su ljudi. Uz sve ono što imamo, a to je zapravo ljepota naše zemlje, objekti, povijest, pa svi oblici turizma ipak ponajviše ljudi moraju biti onaj osnov za kvalitetu koju mi sada trebamo dati. I da, 2021. je bila dobra godina, ali 2022. nije ni po čemu garantirana. A sad kad govorimo o onome što je pred nama, to je pandemija i ugostiteljstvo koje ovdje sada smo pomenuli i koje zapravo …/nerazumljivo/… za to je ovog trenutka ja bih rekao pod opterećenjem vezano uz, baš uz ugostiteljstvo. Naime, pandemija sasvim sigurno ovog trenutka situacija koja je ja bih rekao izrazito zabrinjavajuća dovodi do toga da naši gosti sve manje posjećuju naše restorane, sve manje dolaze u ugostiteljske objekte, da ova zima će donijeti zapravo činjenicu da će dio tih objekata biti zatvoren ukoliko država ne pruži ruku. Ruku potpore u trenucima kad je to najvažnije. Stoga kad govorimo o aktivnim mjerama potpore turizmu, ako je to kad potrebno to je sad potrebno. Kad se ukinu, zapravo kad ljudi zatvore restorane, kada zatvore ugostiteljske objekte, kada se prestanu baviti turizmom onda će biti prekasno. I stoga bi ja zamolio Ministarstvo turizma da bude vrlo aktivno u tom pogledu, da se predloži vladi da se ove mjere produže i da oni kojima je to potrebno dobiju pomoć sada. Ljudi ponekad misle da je pomoć potrebna u vrijeme ljeta, ne, potrebna je upravo sada preko zime u situaciji korone. Mislim da ovaj sam zakon kao što sam rekao nije sporan, osim što je propuštena šansa da se u njega stave sve ono što je bitno za turizam, sve ono što je traženo i da smo zapravo mogli imati jednu mogućnost rasprave ali i donošenja odluka koje Hrvatski sabor ima koji bi pomogao za iduću 2022. godinu. Kako bilo dakle mi ćemo ovo podržati, izbora nemamo, a očekujemo nešto drugo da pravi problemi turizma dođu pred Hrvatski sabor. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Anton Kliman, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolegice i kolege Klub HDZ-a u potpunosti će podržati ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona u hitnom postupku. Naime, kao što je već rečeno od svih izlagatelja, dvije su osnovne smjernice ovog zakona odnosno nakana ovog zakona, a to je da se produži djelatnost 15.900 naših ugostitelja odnosno pružatelja usluga smještaja za slijedeće razdoblje s obzirom da završile, završili …postupci oko jednim dijelom ozakonjenja odnosno legalizacije njihovih objekata, a drugim dijelom nisu se riješila imovinskopravna pitanja oko njihovih objekata, što su najčešće i otegotne okolnosti za dobivanje dozvola za rad odnosno kategorizacije. I isto tako jako je bitno reći u ovom dijelu za što evo do sada nismo još niti, niti o tome ni prozborili da se je uvela kategorija mogućnosti bed & breakfasta praktički u, u našu, u našu ponudu dakle za iznajmljivače odnosno za ugostitelje. Kao što je i rečeno do sada zaista je ovo jedan dobar prijedlog zakona gdje će se omogućiti dakle daljnji, daljnji rad naših ugostitelja i ja ne vidim druge mogućnosti nego da je ministarstvo jednostavno produžilo ovaj, ovaj rok i dalo je dakle rok do 2024.g. da se pokušaju riješiti te zavrzlame u administrativnom smislu i vidim već da se i shvatila, shvatila situacija da nije tu država sama kao takva kriva nego da su u velikom broju upravo ovi postupci legalizacije spušteni na razine županija, gradova i općina. Dakle, znamo i sami da možda i upravo županije, gradovi i općine, a pogotovo gradovi i općine nisu dovoljno kapacitirani za rješavanje tih problema i tu možemo očekivat zaista u ovom periodu da će se potruditi i da će riješiti te probleme koji željno iščekuju naši pružatelji usluga i ugostitelji i nadam se zaista da će to bit tako da bi u ovom periodu koje je ministarstvo zadalo u zakonu da će se, da će se riješiti ti problemi. Međutim, kao što i znamo i sami i vidimo iz dnevnih tiskovina, ja s obzirom da dolazim iz, iz Istre vidim i to i na svojim očima, ta nelegalna gradnja i ovaj ne staje dakle mi imamo jedan, jedan, jedan u Istri pogotovo u priobalnim područjima gdje se narušava prostor gdje apsolutno se ne drže ljudi zakona i na poljoprivrednim parcelama i dalje se vrši jedna devastacija prostora, raste i divlja, dakle divlja gradnja i nadam se da će ovo ministarstvo ne, ali Ministarstvo dakle prostornog uređenja i graditeljstva, a konačno i državni inspektorat i lokalne zajednice naći rješenja da se tome stane na kraj kako bi ipak sačuvali prostor i kako bi uspjeli konsolidirati našu turističku ponudu na terenu i da bi mogli što bolje je plasirati na inozemna tržišta. Definitivno je za pohvaliti da se je u zakon uveo, uvela kategorija bed & breakfast, što do sada nije bilo moguće, dakle to nije obvezujuća kategorija, to je kategorija ako ugostitelj želi ponuditi bed & breakfast on on će se moći ponuditi kao jedan standardni dio usluge i ja se nadam samo da će u minimalno tehničkim uvjetima biti to dobro odrađeno i da će se ta usluga moći definitivno pružiti bez velikih minimalno tehničkih komplikacija jer mi znamo jako zakomplicirati priče kada nam se novi proizvodi javljaju na tržištu. Mi koji smo nešto proputovali oko turizma, a vjerujem da smo svi ovdje koji, koji sjedimo negdje i, i bili, znamo da je to skoro pa standardna usluga bed & breakfast na inozemnim tržištima, tako da se veselim tome što je ministarstvo to prepoznalo i da će se ići u tom smjeru. Jako je bitno reći da kroz cijelu ovu, ovo poboljšanje rada, rada naših ugostitelja je jako bitno reći da treba se ubrzati proces standardizacije naših usluga odnosno rekao bih rekategorizacije privatnog smještaja u RH. Znamo i sami da se na tome radi u ministarstvu i da će se kroz neko vrijeme nadam se uspjeti uspostaviti taj sustav rekategorizacije i da ćemo dobiti standardnu uslugu na, na našem turističkom tržištu kako bi mogli što bolje plasirati taj proizvod privatnog smještaja na inozemnim tržištima. Naime, mi imamo jednu, jednu veliku razliku između objekata kategoriziranih tamo negdje do 2005.-'6.g., pa na ovamo, 4 zvjezdice koje je Ministarstvo turizma odnosno država dala objektima kao jedan standard za pružanje usluga odnosno hardvera u smislu apartmana i kuće za odmor, nije više aktualno kao što je aktualno danas. To jako stvara pomutnju na tržištu i mislim da tu treba napravit jedan veliki napor i apeliram i na ministarstvo i na sve nadležne koji rade na kategorizaciji da se ubrzaju ti procesi, da stvorimo od onoga što imamo danas kao jedan …/Govornik se ne razumije/… u Europi, a to je jako, jako veliki broj apartmana i kuća za odmor ponuđenih na tržištu da ih ujednačimo u standardu i da ih što kvalitetnije možemo plasirati na tržište i tako pojačati konkurentnost hrvatskog turizma na europskom i svjetskom tržištu, što mislim da je jako bitno. Svaki proizvod s obzirom da smo mala zemlja moramo dovesti da tako kažem do savršenstva. To smo napravili sa našim kampovima, to smo napravili sa našim hotelima gdje smo možda jedna od najkonkurentnijih zemalja u Europi, ali čini nam se da nismo uspjeli to napraviti sa privatnim smještajem. Privatni smještaj je veliki izazov za ovo ministarstvo, rekao bih i za državu, ali rekao bih da je i jedan od najvećih potencijala gdje možemo napredovati u turističkoj, u Stoga evo pozivam ministarstvo da kako je nastavilo i sa ovim rekao bih prvim korakom sa bed & breakfastom da pokušamo riješiti taj problem. Znamo da smo to stavili u nekakav zakonski okvir i mislim da je to jedan izazov ispred Ministarstva turizma koji je jako velik, ali nadam se da će, da će Ministarstvo turizma naći i administrativne snage i sve ostale resurse u državi da, da krenemo za rješavanje tog problema. Evo još jednom Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. . / . **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći će biti Klub zastupnika Domovinskog pokreta, a govorit će poštovani zastupnik Ante Prkačin. Izvolite.

jesam u programu? Jesam. Ovaj put mi je 10 minuta dovoljno, čak mogu minutu dvije potrošit na koješta. Dakle, pozdrav svima. Gospodine državni tajniče, bivši ministre itd. mi u Domovinskom pokretu smo ovim zakonskim prijedlogom razočarani, ali ćemo ga podržat kao i kolega Miletić iz Mosta. Razočarani, ali ćemo ga podržat, sad ću vam objasnit zašto smo razočarani, zašto ćemo ga podržati. Ovo što ste vi predložili to je u redu, to je prihvatljivo u ovim teškim uvjetima ima manjkavosti, ali je za prihvatiti. Ali razočarani smo tim što glavni problem ugostiteljstva, a to vam je zamagljena i ne transparentna zamagljena i ne transparentna podjela između noćnih i dnevnih lokala nije dodirnuta uopće. Ja sam ovdje prije godinu dana govoreći o Zakonu o zaštiti od buke ukazao na suprotnost dva zakona donešena u HS-u. U istom saboru donesen Zakon o ugostiteljsko turističkoj djelatnosti i Zakon o zaštiti od buke, a oni međusobno suprotstavljeni, pa smo čak došli do jednog političko pravnog problema. Kad je zakon suprotan Ustavu onda to rješava Ustavni sud, a kad su dva zakona sukobljeni međusobno tu kod nas, ja ne znam je li u međuvremenu pronađen lijek, ali tu ne postoji način da se usklade ta dva zakona. A o čemu se radi? U čl. 9. st. 1. podstavak 1. koji govori o radnim vremenima, nabrojeni su lokali koji bi se kolokvijalno mogli zvati dnevnim lokalima zato što se kod tih lokala ne traže posebni uvjeti za rad noću, a njima je dozvoljeno da uđu u noćni režim da rade do 12 sati jer po ovom maloprije spomenutom Zakonu o zaštiti od buke noć počinje u 23 sata i traje do 7 sati ili ne znam je do koliko ujutro, znači svaki lokal koji je prešao preko 23 sata on bi morao imati zaštitu noćnog lokala, a nijedan ugostiteljski objekat, a takvih je na tisuće u Hrvatskoj koji je u tom dnevnom režimu i koji nema obavezu da ima posebnu zaštitu ulazi u noć. Da zlo bude veće, jedinice lokalne uprave ili lokalne samouprave, bivši ministre ko ono jel lokalna uprava, lokalna samouprava ima pravo produžiti radna vremena najprije jedno sat, dva, a onda po cijelu noć i stoje tu nekakvi posebni propisi. Znate koliko je to smiješno kad vi jednome kafiću jednoj kleti produžite radno vrijeme cijelu noć koji su to propisi? To bi propisi bili da se na brzinu dovede grupa od jedno 50 majstora, zidara, bravara itd. pa da se napravi ovakav zid, pa ovakva hidroizolacija, pa onakva termoizolacija, pa onakva koja je istodobno i zvučna izolacija, pa dvostruki ulazi, pa dvostruki izlazi to je zapravo smiješno i to treba ozbiljna ekipa, a mi smo se u Domovinskom pokretu ponadali da dolazi vrlo ozbiljna ministrica turizma, dakle o tome treba povesti računa. Dalje, taj Zakon o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti je i u sukobu sa Ustavom, ustavno pravo mislim da je to ustavni čl. 49. koji jamči ravnopravnost. Vi da biste imali jednu pravu diskoteku, jedan pravi noćni klub vi morate uložiti ogromna sredstva u taj novac, A netko drugi dobije noćno radno vrijeme zahvaljujući ne znam ni ja čemu i ima lokal koji je veličine otprilike kao wc kao sanitarni čvor jednog ugostiteljskog objekta. Imate apsurdnu situaciju da je veličina ugostiteljskih objekata limitirana odnosno ne limitirana nego da je donja granica 110 kvadrata, pa to je puknut od smijeha. U gradu Zagrebu u jednom noćnom klubu pravome treba garderoba i wc bit 110 kvadrata. A znate zbog čega je to stavljeno tako? Zato što jedan od predstavnika zagrebačkih ugostitelja našao se u ekipi koja je pored ostaloga odlučivala i o Zakonu o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti i imao je čovjek lokal od 112 kvadrata. Da bi on taj lokal mogao proglasiti noćnim lokalom, to je kafić bio koji treba doć u režim dvojne registracije, lijepo je stavljeno 110 kvadrata, pa to je smiješno. Ovo vam govorim zato što se od vas očekuje puno. Ja sam ugostitelj i ugostiteljstvom se bavim u jednom dopisu koji sam poslao u ministarstvo rekao sam da se ja i moj možemo snaći u ovoj hrvatskoj muljavini, ako se mora muljati i dvojnim registracijama i … registracijama itd. možemo, ali dajte zaboga da se u ovoj državi počne provoditi zakon. Tko je od kolega, mislim da je kolega Matula spomenuo nelojalnu konkurenciju, ako ne griješim kolega Matula, rekli ste nelojalna konkurencija jer oni koji ne poštivaju zakone itd. ma u ugostiteljstvu je veći problem nelojalna konkurencija u skladu sa zakonom jer je zakon tako napravljen i mijenjan, taj zakon je mislim 2015.g. donesen, prije toga je šest puta mijenjan. On je svaki put mijenjan s ciljem da se nekome pogoduje, pa je donesen 2015., pa je odma nakon toga mijenjan 2016. pa 2018. opet nekakve izmjene i dopune, uglavnom mijenja se sve živo, ali se ne dira u onu najozbiljniju stvar. Ja imam pred sobom ovdje dva dokumenta odnosno jedan je, jedan brodski odvjetnik kome je smetala buka iz nekoliko ugostiteljskih lokala, uzeo je pa je proučio Zakon o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, pa je dakle poslao prvo Ustavnom sudu ustavnu tužbu koja 3,5 godine čeka da bude riješena. Ona mora biti pozitivno riješena onako kako on traži, vjerojatno Ustavni sud iz političkih razloga to zadržava, a istodobno je i predložio i predložio izmjene i dopune zakona dat ću vam jedno i drugo. Ali još nešto, poveznica ugostiteljstva i turizma. Ta odluka, takav način rada, to toleriranje dnevnim lokalima da rade po noći je nanijelo neviđenu štetu hrvatskom turizmu, a to 99% ljudi ne zna. Pošto se ja ugostiteljstvom bavim, a i u ugostiteljskim objektima provodim jako puno vremena bilo u svojoj birtiji, bilo u tuđoj, ja znam kako birtija diše. Najbolji potrošači, najbolji gosti, najbolji gosti su ljudi vjerujte mi od 18., pa ja sam jedini 100-godišnjak koji ide po birtijama, ali već moji vršnjaci jako slabo troše novac po birtijama, odu ljudi u restorane, ovo ono, lijevo desno. Najviše novca se potroši u noćnom lokalu, tu idu mladi ljudi. Mladi ljudi neće u Hrvatsku jer na hrvatskoj obali nemate pravu diskoteku, imate u u Crnoj Gori, imate u Španjolskoj, imate u Italiji itd., u Hrvatskoj nemate. Zašto? Zato što dva ili tri velika disko kluba mogu konkurirati jedan drugome, ali kad 4-5 malih lokala dobije noćno radno vrijeme diskoteke su propale. Znam slučaj mladih ljudi iz Njemačke koji su došli u Dubrovnik i bili oduševljeni Dubrovnikom, dva dana gledali starine i onda tražili, onda tražili noćni lokal, tražili noćni provod i otišli u jednu diskoteku prazna, u drugu diskoteku prazna i netko im rekao imate, mislim da se to zove Bourbon Street ili ovako nešto, imate ulicu ulicu kafića. I oni došli tamo, tisuće ljudi, ljudi se okrenuli, sat dva proveli, poludjeli. Njihovo objašnjenje da im je to izgledalo kao da su ušli u nečiju dnevnu ili spavaću sobu, to je njima bez veze, oni navikli na diskoteke gdje je 3000 ljudi, 7000 ljudi itd., to u Hrvatskoj proći ne može zbog tog skandaloznog pravila i tih skandaloznih odluka. Dalje, tv emisija u Zadru. Hvale se kako su lokalni čelnici i državna politika, kako pomaže razvoju turizma, pa su kafiću dali da radi cijelu noć i gazda normalno blista od sreće, a narogušena vlasnica apartmana iz stana iznad koja iznajmljuje te svoje prostore, ona njih iznajmiti ne može jer joj buka smeta. Molim vas lijepo državni tajniče drago mi je da ste pribilježili nešto od ovog što sam rekao, dat ću vam ova dva dokumenta, pa porazmislite malo o ovom najozbiljnijem problemu hrvatskog ugostiteljstva koji se odražava i na hrvatski turizam, a ovaj zakon uz neke manjkavosti je nama potpuno prihvatljiv. Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj SDP-a, a govorit će poštovani zastupnik Branko Grčić, izvolite. Hvala Turističko ugostiteljski sektor sigurno je najveća žrtva ove trenutne covid krize i sama ta činjenica govori da zaslužuje zaista svako, svaki način potpore. Do sada je to bilo recimo relativno korektno i taj značajni dio naknada koje su iz proračuna proslijeđene turističko ugostiteljskom sektoru sigurno su pomogle da ostanu na nogama, barem većina njih, a ova zadnja turistička sezona sigurno je još više doprinjela tom kakvom takvom oporavku ovog sektora. No treba pozdraviti i sve one druge napore koje u ovom slučaju Ministarstvo turizma radi, a da bi pojedine segmente tog turističko ugostiteljskog sektora dovele u situaciju da mogu normalno funkcionirati ili polu normalo funkcionirati u ovim uvjetima. Međutim, izazov je pred nama, pa tako i pred turističko ugostiteljskim sektorom nisu završili. Danas je dan kada imamo 6300 zaraženih covid virusom, jučer smo imali ne znam 4500, prekjučer smo imali ili prošli tjedan isto tako, znači brojke koje nadizale bilo koji period u ove 2.g. otkad traje covid kriza, pa se postavlja ozbiljno pitanje kako se obračunati sa ovom pošasti i kako će vlada reagirati na ovu novu situaciju. Nažalost evo već ja bih rekao 10-tak dana nisam vidio nigdje u medijima ni u javnosti ministra Beroša. O čemu se radi? Jesmo li stvarno pustili da virus slobodno kola Hrvatskom i da se što bi rekli stručnjaci prokuži cijela populacija, a da u toj situaciji imamo ogroman, ogroman pritisak na bolnički sustav, na zdravstveni sustav koji ako se ovo idućih dana nastavi kako je krenulo će sigurno doći u situaciju kolapsa. To upozoravaju ljudi iz Splita, znači liječnici, ravnatelja bolnica, to upozoravaju ljudi iz, čujem jutros Zaboka, Čakovca i drugih krajeva Hrvatske. Prema tome ljudi nešto se mora poduzeti. Stav nas u SDP-u je dosta jasan, cijepljenje je jedini način u ovom trenutku da se trajno obračunamo sa pandemijom. Međutim, vlada treba biti potpuno jasna i korektna prema našim ljudima i reći da cijepljenje danas ne znači imunitet danas i spas od covida, da cijepljenje danas prvom dozom i za dva ili tri tjedna drugom dozom znači stjecanje imuniteta za 4 ili 5 tjedana tek, a za 4-5 tjedana tko živ tko mrtav. Prema tome, uvjeren sam, sada govorim u osobno ime, uvjeren sam da vlada mora izaći u javnost i hrvatskom narodu prezentirati što kani napraviti da se ovaj val 4. val koji je užasni val smiri. I to zaista očekujemo od hrvatske vlade. Krajnje je vrijeme dakle na to upozoravaju svi i struka i svi oni koji su relevantni i koji imaju veze sa ovom problematikom. To je naravno važno i za ovu temu, dakle ovo nije izvan teme o kojoj danas pričamo, to je važno za ovu temu. Mi kao SDP smo mjesecima ja bih rekao zadnjih nekoliko godina se borili za daljnje porezne olakšice u ugostiteljsko turističkom sektoru. U međuvremenu je došla covid kriza i sa covid krizom pojavila se potreba i za nekim drugim potporama, dakle prije svega za očuvanje radnih mjesta u turističkom sektoru, u ugostiteljskom u užem smislu koji je posebno bio ugrožen i sada dolazimo u situaciju da će očigledno vlada sa svim ovim minusima i rupama koje smo jučer slušali u rebalansu proračuna očigledno morati opet razmišljati o nekakvoj vrsti potpora i kompenzaciji ukoliko donese mjere koje će se ticati ugostiteljsko turističkog sektora. to je isto tako jedna nova posljedica i nešto što uopće vjerojatno ni u rebalansu ne postoji. Znači ovakva situacija, ovako ozbiljna situacija svakoj minuti, svakom satu, svakom danu nas tjera na neke nove odluke, odluke, na neke nove prilagodbe tim iznimno izazovnim uvjetima. Je li vlada toga svjesna? Vjerojatno je, ali ja se bojim da se ponaša vrlo oportunistički, da bježi od svakog sukoba sa bilo kojom društvenom skupinom u državi. Tri je godine do idućih izbora, nema potrebe za to, dakle vlada nema potrebe da se sada ikome utvara nego da vuče odlučne poteze koji će rješavati ovako ozbiljnu krizu. Što se tiče samog zakona i ovih prijedloga o kojima su kolege već ja bih rekao dosta precizno govorili, mi u načelu možemo podržati ovo, dapače kažem u kontekstu potpore turističko ugostiteljskom sektoru, ali ne samo zato nego i zbog činjenice da objektivno postoji problem u smislu rješavanja svih ovih 15.000 i nešto ili 16.000 zahtjeva za legalizacijom nelegalnih, za sada nelegalnih objekata u kojima se odvija određeni vid turističko ugostiteljske djelatnosti. Dakle, mi podržavamo da se produlji taj rok, mi smo svjesni i čuli smo jučer na odboru i danas u raspravi da su kapaciteti odjela za prostorno uređenje na lokalnoj odnosno prije svega na regionalnoj razini, na županijskoj razini slabi kadrovski, loše popunjeni i da jednostavno ljudi nemaju dovoljan kapacitet da riješe sve ove probleme. Kolegica Mrak Taritaš je gotovo sve rekla o onome što smo mi kao vlada nekad činili i što danas bi trebalo daljnjim koracima rješavanja rješavanja tog ozbiljnog problema legalizacije dijela, uvijek naglašavamo dijela onih objekata koji su nelegalni, ali mogu ispuniti uvjete za legalizaciju da se to i napravi. Ja ne očekujem kad se ovaj proces završi, ako se završi do kraja 2024. da će baš svih 16.000 objekata biti legalizirano jer onda zašto radimo taj posao. Mogli smo onda jednim potezom pera reći evo vam ljudi vaš objekt, vaša građevina je legalna i nema potrebe da se oko toga bavimo. Prema tome, ova mjera je apsolutno prihvatljiva, ali pozivamo vladu i mislim da je u tom smjeru bilo već rasprava da vode računa da se ojačaju ovi mehanizmi od ministarstva prema lokalnim odnosno regionalnim uredima odnosno sektorima koji se bave prostornim uređenjem da se taj proces ubrza. Ne bi htjeli gledati one situacije koje smo sinoć u prilogu iz Istre gledali gdje se na poljoprivrednom zemljištu najprije barakice, a onda te barakice prerastu u ozbiljne hacijende i nemaju nijedan jedini papir. O tome je kolega Kliman govorio, dakle treba vrlo ozbiljno pristupiti toj cijeloj priči nastojati da u konačnici rezultat bude pošten, prije svega pošten prema svim onim građanima koji su platili ozbiljne novce i za projekte i za komunalne doprinose i sve ono što plaća se kada želite nešto graditi. Dakle, prije svega zbog njih svih, a oni su većina i mislim da na to zaista moramo obratiti pozornost. Evo hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predlagatelji. Kolegice i kolege. Ja ću krenuti s nečime što je onako bi bilo trebalo biti normalno da svaki puta kada zakon dolazi u izmjenu da postoji učinak provedbe tog zakona, da se vidi što taj zakon proizvodi u društvu i da onda u odnosu na to se možemo referirat. Veliki dio govornika prije mene su ustvari referirao na stvari koje koje se rješavaju ovim zakonom, ali koji nisu tema današnje rasprave niti današnjih izmjena. Ali ajmo se vratiti malo na ove današnje izmjene kao što je kolega rekao gašenje požara u zadnji tren jer smo praktički mjesec dana prije kraja godine dobili zakon koji traje do kraja godine. I onda si postavite pitanje da li je to baš gašenje požara? Može biti gašenje požara, ali onako kad je gužva može biti i lov u mutnom ili pogodovanje nekome. Zašto kažem lov u mutnom ili pogodovanje? Zato jer kad govorite o nelegalnoj gradnji odnosno o tome što nije legalizirano zakonom tada realno, a to smo imali primjer vidjeti sada i na potresom pogođenim područjima možemo razgovarati o 3 vrste objekata odnosno 3 vrste zahtjeva, podnesen zahtjev koji može biti potpun i onda je pitanje zašto ga, zašto zašto nije riješen. Ja ne mogu vjerovat da ovih 15.000 zahtjeva se ne može riješiti u 6.g. odnosno da se ne može riješit u godinu dana, za to bi trebalo cca. 100-tinjak zaposlenika, pa sada neka netko zbroji po jedinicama županijskim koliko postoji zaposlenika koji mogu to riješit u godinu dana. Druga stvar je ako taj zahtjev nije potpun, tada referent koji ima taj zahtjev ima opciju ili odbiti taj zahtjev jer nije potpun ili ga držati u ladici i ne uništit mogućnost čovjeku da jednog dana legalizira kuću. E sada je pitanje zašto netko ne legalizira. Na području Siska, Petrinje i Gline postali smo svjedoci toga da ljudi stvarno nisu imali novaca za tu legalizaciju odnosno za dokumentaciju, podnijeli su zahtjev i onih 15-tak tisuća kuna za geodeta, 15-tak tisuća kuna i više za projekt, jednostavno nisu imali. Ljudi koji se bave nekakvom djelatnošću ajmo reć da zarade 100.000 kuna. Na ovih 15.000 objekata to vam je milijarda i po kuna od čega bi realno u nekakav državni proračun na ovaj ili onaj način trebalo biti uplaćeno 300-tinjak milijuna, da li PDV-a, doprinosa ili nečega. Ali jednu stvar zaboravljamo, ti nelegalizirani objekti nisu platili komunalni doprinos koji služi razvoju JLS koja je morala koja je morala osigurati tom objektu komunalnu infrastrukturu jer se inače ne bi mogao baviti ni turizmom, ni ugostiteljstvom, ni nečim trećim. I onda si trebamo postavit pitanje zašto vlada ne želi sustavno razmišljati? Zašto u trenutku kada je spoznala ovaj problem nije napravila strategiju kako to razriješiti? Zašto u trenutku kada imamo covid, a mnogi su govorili nismo prilagodili strategiju hrvatskog turizma tome i vidjeli na koji način pomoći i ugostiteljima i iznajmljivačima, ali i JLS koji ajmo reć na neki način održavaju taj prostor koji drugi koriste ne bi li ostvarili gospodarsku djelatnost. Kada ovih 15.000 objekata pretvorite u financije onda su to ogromni, ogromni novci godišnji i ja mislim da netko tko želi upravljati zemljom mora o tome na puno sustavniji način razmišljat. Evo hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, o pardon, Anka Mrak Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što sam rekla u raspravi u ime kluba ponovit ću i u raspravi pojedinačnoj. Ja razumijem vaše ministarstvo, razumijem da ste vi prisiljeni odnosno i primorani ili želite imati privremena rješenja za situacije koje imate neriješene jer na taj način ljudima omogućujete da rade i omogućujete između ostalog da su to i ljudi koji će, koji će uplaćivati u proračun RH. Gospodin Kliman je maloprije pri kraju svoje rasprave rekao sredili smo situaciju vezanu uz kampove kad govorimo o turizmu, ali ono što nam je problem problem nam je ono što je zapravo privatni sektor. I ovom vi agoniju samo produžavate. Ljudi moji, ajdemo se malo sjetiti, ajdemo malo razmišljati u kontekstu, od 15.900 privremenih rješenja je dio neriješenih imovinskopravnih odnosa, ne znam kolko, vi niste dali odgovor. Za neriješene imovinskopravne odnose taj proces može trajat 20.g., pa donesite odredbu i recite da može do tad imat privremeno rješenje dok ne riješi svoje imovinskopravne odnose i riješili ste problem roka. Dio je zato što nema ishođene uporabne dozvole. Zašto nema ishođene uporabne dozvole, zašto ih nisu ishodili, zašto ne inzistirate i dogovorite da se ishode uporabne dozvole i to je, dakle zašto vi ko Ministarstvo turizma ne sjednete s ministarstvom koje je nadležno za izdavanje dozvola i kažete ljudi moji vi nas tjerate da ljudi imaju privremene dozvole. Dajte uputu, okružnicu, ministar nek sve uporabne dozvole koje su vezane uz turizam ili nek se izdaju ili nek se odbiju. Treća tema, legalizacija. Legalizacija nikog ne ostavlja ravnodušna. Oni koji su bili bespravni graditelji zašto uopće moraju legalizirat, zašto država nije rekla sve je legalno, oni koji su radili rekli su ček malo ja sam bio kreten išo sam po dozvolu, platio tu dozvolu, platio sve, a sad ti nekom legaliziraš. Ja ću iskoristit rečenicu koja je odnosno riječ koju je koristio jedan naš kolega saborski zastupnik kad je riječ o obnovi i rekao je da je legalizacija da ne može se, da se nije mogla obnavljati nepostojeće zgrade. On je zgrade koje su bespravne i koje nisu legalizirane nazvao nepostojećim. Mi ovim svojim u nepostojećim zgradama, ja nisam to nikad iskoristila, nikad rekla tu riječ dajete mogućnost privremenog rješenja. Ajdemo biti razumni ljudi, kad je bio val legalizacije jel vi znate koliko je na razini godinu dana država koja je imala agenciju i uredi rješavali zahtjeva? Ajde da vam kažem, 2013., 2014., 2015., 2016. i 2018. dok se nije ugasila agencija je izdano što pozitivnih, vrlo malo negativnih rješenja 600.000 rješenja. Dakle, ova država, ne neka druga, ne Švicarska ili Norveška, ova država je na razini godinu dana kad je riječ o legalizaciji godišnje izdavala preko 100.000 rješenja o legalizaciji država, dakle agencija zajedno sa nadležnim uredima. 1. srpnja 2018. ovaj sabor je donesao odluku da se ugasi agencija, agencija je bila privremenog karaktera, nije bila agencija zamišljena ko agencije pa će trajati godinama, da se ugasi agencija jel je rekla da nema potrebe za tom agencijom jer da sasvim ima dovoljno ureda, dovoljno kapaciteta u uredima i rješavat će bespravno odnosno donositi rješenja o bespravnoj gradnji odnosno legalizaciju o zadržavanju zgrada, ja sam bila za koja je glasala za to sam vjerovala. Vjerovala sam ljudi moji znate točno šta radite i s čim upravljate, prebacit ćete tamo. Dakle, ne učimo se mi više poslu, ne učimo se mi više kako će se provesti postupak i sve zajedno, sve znamo prebacilo se tamo imali su metodologije, bile su šprance, sve je bilo putem e-rješenja, imaš sve, zahtjev imaš, riješiš, ideš dalje. Danas čujem da moramo produžiti do odnosno čula sam to na odborima na kojima sam bila da to moramo produžiti do 2024.g. jer da evo nema kapaciteta i nema tko radit i to je razlog. Pa nemojmo ljudi varati sami sebe. Ako donosimo nekakav propis ajdemo znati zašto ga donosimo. Isteklo mi je vrijeme, a ja sam korektna, a potpredsjednik … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Hajdaš Dončića. završetkom vaše rasprave dakle ja primjećujem …/Govornik se ne razumije zbog najave./… 15.900 objekata koji zapravo „nisu legalizirani“, mislim osnovno što zahtjeva određeni akcijski plan. A moje pitanje kako vi sa vašim iskustvom, dakle ministrice u sektoru graditeljstva kako vi to riješite tj. kakav akacijski plan? Hvala. Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, ja sam negdje pri kraju rasprave govorila, ne neka država nego ova država. Mi smo razini godinu dana preko 100.000 rješenja agencija plus uredi. Zaposlili su se ljudi na honorar koji su to radili, u agenciji su se zaposlili ljudi koji u početku nisu znali ništa, imali smo i programe u kojima šprance, rješenja i ostalo. Ja sam zabrinuta za jednu drugu stvar, ja sam zabrinuta da ne bude slogan vezan uz turizam, ljetujte u nepostojećoj kući. Zabrinuta sam za to jer u ovih 15.900 zahtjeva sigurna sam ima onih koji su gradili 2015., podnijeli zahtjev 2018. i znaju da će im biti riješen, a kad bude riješen do tad će oni radit, za to sam zabrinuta i to nije dobro i o tome treba govorit. Poštovana zastupnica Ahmetović. koje grade oni koji imaju novaca. Dakle, nemojmo mi tu lažnu demagogiju prodavati da pustimo ljude da rade da zarade nešto itd., to grade oni koji imaju već novaca po ko zna kakvoj osnovi koje nitko ne kontrolira pa jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju takve nelegalne gradnje na sve moguće državne inspektorate odnosno pod inspektorate ne dobivaju nikakve odgovore. Primjerice moja jedinice lokalne samouprave kada nešto prijavi onda dobije odgovor od Državnog inspektorata nakon dvije godine, nakon dvije godine, dvije godine. Je li to normalno i što poduzet po tom pitanju? Anka (GLAS)** Kad upravljate jednim resorom onda morate, dakle ja zaista ne mislim da ministar koji upravlja mora biti stručnjak za taj resor jer bi možda onda najbolji zidar koji je u zemlji bio trebao biti na čelu Ministarstva graditeljstva, ali mora imati oko sebe ljude koji nešto razumiju i morate znat cilj. I nema nama pomoći dok nakon što ode jedan ministar bez obzira iz iste opcije ili neke druge, sljedeći dođe ne nastavi tamo gdje je stao. Mi moramo znati šta je bio smisao legalizacije. Smisao legalizacije je bilo da se ono što je bespravno do određenog datuma 21. lipnja 2011. legalizira i da kasnije imamo apsolutno obrambeni mehanizam da bespravne gradnje uvijek će biti, ali da bespravne gradnje bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Sad je sve odcurilo, sve je otišlo tamo gdje ne treba otić. Bespravno se gradi, a ne znam kad se više bespravno gradili, pa ne bespravno oni koji nemaju novaca nego koji imaju novaca i koji su spremni na to. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice Mrak Taritaš. Recite molim vas s obzirom da imate toliko iskustvo i da ste rekli da je ta agencija godišnje radila 100-njak tisuća za pretpostaviti je da bi u tom smislu ovih 15% koliko bi zapravo bilo tih odnosno skoro 16% vrlo brzo mogla Što mislite, da li postoji još uvijek danas ti ljudi koji imaju to iskustvo u državnoj služi i koji bi stvarno to mogli napraviti ako ne u sljedećoj godini, ali barem onda u godini iza toga? I zanima me, rekli ste da će uvijek biti dio te bespravne gradnje, što se može učiniti da ono što gledamo i na televiziji i u emisijama da stvarno ne niču po cijeloj obali bespravni objekti na očigled? **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Dakle, ajde da budem potpuno jasna u odgovoru na vaše pitanje, ovakva jedna odredba koju mi imamo u ovom zakonu ili odredbe koje imamo u nekim drugim zakonima pokazuju država nije ozbiljna. Dakle, ja sam jedanput ja sam se tom bespravnom gradnjom, ja sam školovana da je meni bespravna gradnja nešto prestrašno, al sam se njom bavila jer ja nisam znala koliko ima bespravnih kuća u Hrvatskoj i bavila sam se s tim ozbiljno. Jedan od bespravnih graditelja je rekao vi ste krivi, vi država ste krivi što sam ja bespravni graditelj. Ja rekla kako i uvrijedila sam se znate kada sam bila mlađa bila sam puno više sujetna nego danas i uvredljivija, kaže zato što ste mi dali, dali ste ulicu u kojoj živim naziv ulice, dali ste mi kućni broj, priključili ste me na sve što ste me trebali priključiti i vi ste potpomognuli moju bespravnu gradnju, vi, država. I u pravu je. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Kliman. Hvala lijepo. Kolegice Mrak Taritaš, mi ovdje pričamo samo o brojkama, dakle govorimo da smo izlegalizirali, tada te vi bili čelnik ministarstva na stotine tisuća bespravnih objekata, ali ne govorimo šta su ti administratori u ministarstvima, što su ti ljudi administratori u županijama, općinama i gradovima izlegalizirali. Vi morate doć vidjet na teren kakav zločin u prostoru su neki ljudi izlegalizirali. Pitanje da li su se oni uopće držali slova zakona u toj cijeloj priči, a sa tim aktom su trajno narušili prostor u nekom području, konkretno nama u Istri na moru. Dakle, treba razdvojiti statistiku od onoga što je stvarno učinjeno sa legalizacijom na terenu. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo na vašoj replici. Dakle, mi imamo na terenu izlegalizirane stvari koje kad dođete ostanete malo zabezeknuti. Ali mi na terenu imamo i stvari koje su napravljene sukladno građevinskoj dozvoli isto tako. Za te takve stvari je netko radio dokumentaciju i neko je radio neki projekt za ilegalno. Dakle, šta je karakteristika bespravne gradnje u Hrvatskoj? Nije karakteristika kao u nekim zemljama, recimo Južne Amerike loše gradnje, kod nas je i bespravna gradnja i legalna gradnja otprilike po kvaliteti poprilično isto, a po tome kako izgleda, ja sam vidjela i kuće koje su dobile građevinsku dozvolu, dobile sva odobrenja i koja se isto smrznete kad ih vidite. Dakle, to nije argument, ali u ovih ali u ovih 15.900 koliko se nalazi se zgrada koje se uopće ne mogu legalizirat i neće se moći legalizirati i koji su napravljeni iza roka 21. lipnja 2011.g. To bi trebalo ministarstvo izanalizirati i konačno reći o čemu je riječ. bespravne graditelje jer nam državni tajnik nije rekao, a opet ne znamo šta će se desiti u trenutku ako dio tih bespravnih graditelja dobije odbijajuće rješenje o legalizaciji, a oni su godinama ulagali u takve prostore.

izdaju temeljem toga što je neko donesao papir na kojem piše predan zahtjev, papir. Molim da se legalizira moja nekretnina na kč.br. taj i taj, uz taj zahtjev nije predana dokumentacija, nikoga nije ni pregledao i niko nije ni utvrdio da li je to nešto što je napravljeno do 21. lipnja 2011. ili je nešto što je napravljeno 2017. Dakle, neko je mogao 2017. napraviti bespravnu prekrasnu vilu čak da odlično izgleda, predao zahtjev za legalizaciju jel se moglo predavati do 30. lipnja 2018. i ministarstvo mu je izda privremeno rješenje. I svi znaju

Poštovana zastupnice. Javio sam se za repliku ne zbog toga što ste nešto krivo rekli nego zbog toga što se kao prvo i osnovno s vama u cijelosti slažem, a drugo što ste već nekoliko puta i vi i ja razgovarali i o katastru i o objektima i o legalizaciji. S obzirom da dolazite iz tog resora, molio bih vas evo da tu pred svima jasno i glasno kažete, koga treba nategnuti za uši, koga treba probuditi od dužnosnika, koje institucije, koje agencije treba pokrenuti da se ti problemi riješe? Izgleda da je najteže sjesti za stol i razgovarati i to čak razumijem kad je teško sjest za stol razgovarati ako i to ne razumiju dva brda, predsjednik i premijer, ali neka mi neko objasni zašto je teško sjest za stol ministrici turizma i ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i reć, ljudi moji dajte da to riješimo, nemojte da ministrica turizma kaže pa vi mene tjerate da ja izdajem privremena rješenja, a neću sutra znati dal će to postati trajno rješenje. Dajte vidite da se to radi. Dakle, legalizaciju ljudi znaju raditi, znaju izdavat rješenja, znaju kako se to radi. Pa mi smo imali na ugovor dakle i država, ali i pojedini gradovi i županije su imali na ugovor ljude koji su samo to radili. Postoje e-rješenja, sve postoji, samo treba htjeti. Ja imam osjećaj da netko ne želi, da nekom odgovara da bude ovako,

Dakle, prvo su neka očekivanja koja se tiču turizma u 2022.g. jer stvarno dakle i po razno različitim predviđanjima, a predviđanja su i jedan od temeljnih onako alata za proučavanje kakva će bit turistička sezona, šta će bit s turizmom u 2022.g.. Dakle i Svjetska turistička organizacija, isto tako i različiti privatni da tako kažemo diveloperi, okviri koji se bave razvojem turizma, dakle predviđaju jednu veliku neizvjesnost, jednu veliku nestabilnost i vjerojatno predviđaju širu upotrebu ili covid putovnica ili tehnologije koja je povezana dakle sa opasnošću i sprječavanju opasnosti od covida. Isto tako predviđaju slične trendove koji su bili u 2021.g., dakle to je važno za Hrvatsku, vjerojatno opet Charter kao dobitnik, vjerojatno vile, kuće na osami kao dobitnici i postavljaju pitanje turizma treće generacije ili treće životne dobi. Nažalost ne vidim što mi je posebno žao jer u redovima HDZ-a sjedi jedan dobar ministar u njihovoj vladi Antun Kliman, ne vidim u principu da sadašnja vlada, bivši ministar, ispričavam se, da sadašnja vlada ima konkretizirane određene programe ili projekte koji bi bar imali nekoliko solucija a, b ili c kako će se Hrvatska u slijedećem periodu ponašati, a svi znamo da po reći ću nekim makroekonomskim indikatorima da skoro da skoro 20% BDP-a, a to si izračunajte, naime to na nekakvih 80 milijardi kuna zapravo dolazi izravno od turizma plus nekakvim neizravnim kontribucijama taj iznos postaje sigurno i veći. No vratimo se sada i na ovaj zakon. da je ovdje pokazan kao indikator veliki broj zgrada koje još nisu završile poslove legalizacija, a to vam se zapravo svodi sve na nažalost na naše hrvatsko društvo. Mi možda krenemo s nekim dobrim kao što je bio Zakon o legalizaciji, a na kraju to jednostavno je prepušteno stihiji. I što se događa? Događa se da nitko ne kontrolira da li će se podvuć crta, dal se crta podvukla, a ljudi vam svi, svi mi znamo i dalje grade, i dalje grade i ne plaćaju komunalne doprinose, radit će to i dalje. Dakle, bez nekakvog ono oštrije crte da smo rekli sami okej ovo što je izgrađeno izgrađeno, devastiran je prostor, ja se tu s vama slažem, al ajmo podvuć crtu konačno. Dakle, sve nakon tog datuma tko ne radi sukladno propisima ono bager kugla ruši drugog nema to će se sve vrtit u krug. Dakle, to je i prikazano dakle kao jedan od ključnih problema zašto se rade izmjene i dopune ovog zakona. Druga stvar koja je dobra, dakle to je ukidanje ovog čl. br. 3. da se dakle pružaju usluge od polupansiona i pansiona u krugu od 15 km cestovne linije, zapravo to je dobro, to vjerojatno nije trebalo ni pisat u zakonu, to je moje mišljenje. A treći dio vam je da svi ovi specifični oblici turizma, dakle nazovimo to različiti oblici agroturizma zapravo zahtijevaju jednu tematsku raspravu na Odboru za turizam i vjerojatno ovdje u saboru dakle da se konačno dakle definira za šta vrijedi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, za koga vrijedi Pravilnik o pružanju usluga u domaćinstvu jer to uvijek postaje na terenu jedan veliki još uvijek

Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, dakle utvrdili smo imamo problem sa prekomjernim izdavanjem privremenih rješenja odnosno produženjem roka njegova trajanja za de facto ilegalne objekte. Utvrdili smo i da postoje ilegalni objekti koji nemaju niti ovo privremeno rješenje. Činjenica je da je uzrok tome nerad Ministarstva graditeljstva koje je natjeralo Ministarstvo turizma da izdaje takva privremena rješenja za nelegalne objekte. E sad nitko se nije osvrnuo na činjenicu da zbog ove covid pandemije država oslobađa sve one koji plaćaju boravišnu pristojbu za recimo 50%, oslobađa ih na teret koga, građana RH. A rekli smo ovakve ilegalne objekte za korištenje u turizmu u komercionalne svrhe grade oni koji novca imaju, dakle opet sve ide na teret onih koji novaca nemaju, pa će oni svojim novcem iz proračuna doprinijeti toj ilegalnosti i gomilanju novaca onih koji već imaju taj novac

koji je bio naravno u …/Govornik se ne razumije/… područjima puno veći nego u kontinentalnim područjima, sad je platila to nemam pojma 150-200.000 kuna, onda je došla legalizacija i onda su ovi koji su legalizirali slične objekte koje nisu gradili i to platili nemam pojma 10.000 kuna. To je jedan problem koji je ono jednostavno vas nije doveo u ravnopravan položaj, znači o tom isto je trebalo razmišljati. Hvala. **Kliman, Anton (HDZ)** Kolega Hajdaš Dončić, rekli ste da ne prepoznajete strategije u ovom trenutku vlade ovaj za buduću sezonu 2022.g. Ja bih zaista htio skrenut pažnju da je vlada napravila jako puno u ovoj cijeloj priči, dakle imali smo potpore za zaposlene u turizmu, ostali smo u dobroj kondiciji sa zaposlenicima za pružanje usluga 2021.g., što će se na dakle sigurno nastaviti za 2022.g.. To je u turizmu jako jako bitno kad se ima kontinuitet da se ne odlazi na druga mjesta da se ostane u mjestu davanja usluga. Druga stvar, imali smo odličnu akciju Ministarstva turizma „Safe stay in Croatia“ koja je pokazala izuzetno dobre rezultate i ona će se nastaviti. Procijepljenost našeg stanovništva danas u očima emitivnih tržišta je jako bitna, dakle vlada ono radi što je najviše moguće da, da senzibilizira javnost, da senzibilizira građane RH da učine taj korak pri cijepljenju i to će biti najbolja, najbolja reklama i najbolja strategija za 2022.g. **Reiner, vi ste rekli imali smo, imali smo, imali smo. Da, imali smo, ali nisam primijetio da imamo za 2022.g., dakle ništa ne kažem da nismo imali, ne samo, dozvolite, a sa druge strane kažem da je najveći izazov zapravo covid da tu zapravo ta strategija Ministarstva zdravstva i Ministarstva …/Govornik se ne razumije/…zapravo malo puca po meni, znači premali broj ljudi se cijepio do sada, vidite koje su brojke danas, koje su bile jučer 4000, 6000 i zapravo ono ozbiljno sam ono zabrinut generalno za stanje kakvo će bit u Hrvatskoj. Hvala. **Reiner, Hvala lijepa uvaženi zastupničke Hajdaš Dojčić. Svi se slažemo da je turizam važna grana gospodarstva za to treba biti posložen sustav u turizmu, treba nam očuvan prostor i očuvan okoliš. Do kraja nije još posložen sustav u samoj gospodarskog grani turizma, prostor znamo svi da nam je devastiran, mi u Istri jako dobro znamo, što to znači, okoliš nam je narušen i sada država, od legalizacije je prošlo od onog datuma što je prije rekla kolegica Mrak Taritaš 10 godina već s obzirom da smo 2021. nema očigledno alate ili dovoljno ljudi za to učiniti ali regionalna ili lokalna uprava barem u Istri se ponudila da pomogne u tome. Građevinske inspekcije, druge stvari pokazali su se dobri kod izdavanja građevinskih dozvola kad se to ubrzalo pa ako je tu bio dobar primjer da li se slažete da je to jedan od načina da lokalna i regionalna samouprava tu da suport državi i da konačno riješimo taj problem u prostoru. (SDP)** Kolega Daus, s ovim zadnjim dijelom se slažem s vama. Smatram da područna samouprava tamo gdje postoji kapaciteti treba preuzeti određeni dio posla od države jer je brža efikasnija, i zapravo bolje poznaje svoj prostor nego centralizirana država. Samo ću vam dat, nemojte se uvrijediti jednu napomenu, dakle, metodološki turizam nije gospodarska grana nego je amalgam gospodarske grane. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Anton Kliman će sada govoriti.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, evo htio bi naglasiti nekoliko stvari koje sam imao u izlaganju a to je ono što je i sada kolega Daus a to je ono što nas sve na istarskom poluotoku izuzetno brine a to je jedan veliki nered u prostoru koji nam se događa usprkos činjenici da je završio službeno proces proces legalizacije u RH. Mi smo suočavamo u našem prostoru pogotovo u priobalju, nešto manje u središtu Istre sa jednim bjesomučnim da tako kažem divljom gradnjom. Evo kolegica Ahmetović je rekla definitivno istinu. Uopće nitko ne preže kupiti parcelu od 200, 300 kvadrata, 400 kvadrata i na njoj u kratkom vremenu napraviti zgradu koja je prvo narušila prostor, drugo ulazi u sivu ili crnu zonu iznajmljivanja i radi ne konkurentnost u turizmu, a treće ostavlja jedan gorak okus u ustima svima onima koji su se ponašali sukladno zakonu kad su tražili svoje dozvole za gradnju, kada su napravili ono što treba svaki lojalni građani ove države a to je držati se zakona, napraviti sve ono što zakon traži od nas u vezi gradnje a samim time dalje ako se želi baviti ugostiteljstvom sve ishodovati sve dozvole sukladno zakonu. To je jedan veliki problem. Mi smo se uhvatili polako u koštac u Istri i evo s kolegama iz IDS-a dakle pokušavamo naći rješenja sa Vladom RH kako stati na kraj toj pošasti i reko bih da smo na dobrom tragu. Imali smo sada Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje smo dogovorili sa ministricom poljoprivrede jedan članak u ovaj u zakonu gdje se poljoprivredno zemljište bilo državno, bilo privatno ne može dakle parcelirati manje od jednog hektara time mislim da ćemo stvoriti jedan preduvjet da se ne parceliraju parcele po 400, 500 kvadrata a to je već jedan znak za uzbunu jer je to već namjenski se zna što će se raditi na tim parcelama pogotovo u priobalnom području. Isto tako razgovaramo intenzivno o tome da se taj članak primjeni i u Zakonu o šumama gdje isto imamo identičan problem i nadam se da ćemo uspjeti naći razumijevanje u Ministarstvu poljoprivrede i da ćemo i takav zakon primijeniti u Zakon o šumama koji je najavljen za prvi kvartal slijedeće godine. Ali isto tako razgovarali smo na niz institucija RH u prvom redu u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i u Državnom inspektoratu da ono što smo danas više puta čuli, da pokušamo ovlasti građevinskih inspektora u jednom većom dijelu spustiti na komunalne redare koji žive u tom prostoru, koji dobro poznaju taj prostor kako bi mogli što promptnije, brže i efikasnije reagirati na ovakve pojavnosti u prostoru. Mislim da je to ključ preventive. Normalno, to je jedan proces uz koji se mora mijenjati nekoliko zakona, dakle Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o Državnom inspektoratu itd., ali to je sve mali napor u odnosu na ono što možemo dobiti a to je da zaustavimo tu pojavnost koja nas zaista nas u Istri posebno sve muči. A rekao bi da muči i druge ovaj naše sugrađane, rekao rekao bih i posebice čelnike jedinica lokalne samouprave gradova i općina na moru, jer je to pojavnost koja se dešava od Umaga pa rekao bi do Dubrovnika. Niko nije pošteđen toga, otoci isto tako. Dakle, moramo naći snage svi zajedno da stanemo na kraj tome jer ono što smo mi rekli i nekoliko puta, 1991. godine Hrvatska je stala na branik svoje domovine jer je htjela zaštiti prostor. to je, prostor je dio jedne, neodvojivi dio državnosti. Ja mislim da smo mi sada u trenutku kada zaista trebamo zaštititi ovaj prostor pa neću reći tako dramatično kao devedeset prve godine ali nismo daleko od toga. Hvala lijepo. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Nemet. o bespravnoj gradnji cijelo jutro na kraju pričamo a tema je turizam pa evo ja imam pitanje za vas kao bivšeg ministra turizma i pripadnika vladajuće stranke. Zašto mi još uvijek nemamo strategiju razvoja turizma i nacionalni plan gdje je zapelo i kada to možemo očekivati. Hvala.

na uvid. Siguran sam s obzirom da znam koji ljudi rade na tome da rade temeljito, da rade ozbiljno i nadam se da će ta strategija imati svoj svoj dobar nastavak života. Međutim, moram vam reći i to da sve strategije ovoga svijeta nisu mogle predvidjeti Covid krizu. Dakle, sve vam pada u vodu na godinu, dvije sve ono što ste predvidjeli. Pa je pitanje koji je onda početni položaj i početni startni položaj onoga koji kada dođe u ovako velike krize kao što su ove krize sa Covid-om? Dakle, strategija da. Moramo imati svoj cilj, ali živimo zaista u turbulentnim vremenima i bojim se da strategija će biti teško primjenjiva baš u potpunosti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Kliman slažem se sa vašom raspravom. Mislim da je bila dosta dobro pogođena. Mene zanima kao bivšem ministra turizma da li znate možda ovih 15 tisuća i 900 kako je to raspoređeno po regiji odnosno županijama ovaj dio jer smo govorili o prostoru da vidimo koliko je toga u Istri, koliko je toga u Dalmaciji ili središnjoj Hrvatskoj? Nemamo uopće dojam kako je regionalno to raspoređeno. I koliko je to od ukupnog broja, jel' to 10%, 15%? Da vidimo koliko je zapravo to velik problem kada se to stavi na cijeli, ali to svakako čini jedan dio veliki problem zato što je to dio znamo da nam je turizam 20% BDP-a, da su neke mediteranske zemlje samim ovim što su činile same sebe uništile i zapravo ovim činimo sami sebi konkurenciju. Mislim da je to ozbiljan problem, a vidjeli smo jučer da nam je PDV-e 56 milijardi … zdravstvo, mirovinski sustav i sve, tako i turizam. Zapravo u konačnici brani sve ono što je bilo jučer u proračunu tako da moramo biti dosta oprezni Da, nemam. Dakle očekivali ste vjerojatno taj odgovor. Ja ću reći da nemam taj podatak. Nismo ga niti dobili u materijalima. Ali za pretpostaviti je da je to na Jadranskoj obali. Dakle pa skoro sam i siguran da je upravo dakle na Jadranskoj obali. Nebitno gdje je. Ne ide se graditi negdje gdje nije atraktivno. Ukupan broj objekata koji mi sada dakle baratamo sa ovim 15 tisuća i 900 koji smo produžili. Koliko je ukupan broj objekata legalizirano, evo rekla je kolegica Taritaš 600 tisuća da je bilo legalizacija. teško je to sada procijeniti. Ali kažem čini mi se da je velik dio ako ne i najveći dio 95% tih objekata za koje se ovo produžuje je na Jadranskoj obali. To je sasvim logično jer tu kapital burgija. **Reiner, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Kliman hajmo biti mi konkretno, plastični bar za hrvatsku javnost. Znači imate pusti otok Zmajan. Ja sam čak jednu jedinu svoju kaznenu prijavu podigao protiv anonimnog graditelja. Dakle na pustom netaknutom otoku netko je sagradio vilu s bazenom, a oko te vile dragi kolege sada su nikli jedno 8 bungalova. I znači svi znaju potpuno bespravno, potpuno nelegalno na pustom otoku Orutu Zmanu u Šibenskom arhipelagu vila, vila s bazenom. I što se dogodilo? Čića mića gotova je priča, maca popapala jezik, nitko ništa. Dakle, kako bi vi to riješili? S kojim helikopterom bi dofurali bager da dolje ga spustimo i da poroka sve i sve te milijune, vjerojatno 50 milijuna, 60 koliko je uloženo da nestane i da pošaljemo poruku Hrvatska je pravna i sređena država? Anton (HDZ)** Hvala gospodine Miletiću na pitanju. Evo jednostavno. Kako je bager donio za građenje, ja bi donio bager sa helikopterom za rušenje i završena priča. Plastično i jednostavno. **Reiner, Željko Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Kliman evo rasprava o legalizaciji objekata je zasjenila raspravu o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i ima smisla. A zašto država ne odustaje od ovog potencijala od ovih 15 tisuća 900 iznajmljivača koji imaju privremena rješenja? Jer su to potencijali, to je nekih 80-tak tisuća smještajnih jedinica. Što se događalo kroz najveći projekt nekoliko vlada, legalizacija? To je velik projekt 800 tisuća objekata. Događalo nam se to da smo 2010. recimo imali 900 tisuća objekata, ali oni 100 tisuća turista u danu. Pa smo se čudili gdje spava 200 tisuća turista. Danas se to svelo na razliku od 100-tinjak tisuća. To je ovo što leži ovdje u ovim objektima. Znači pokušavamo svih staviti u okvire zakona i da legalno plaćaju ono što moraju plaćati i državi i lokalnoj zajednici.

je to ta intencija, ali bi dodao još jedno. Kao što i vi kolega Borić znate mi imamo još jako puno ove kategorije koji uopće nisu obuhvaćeni ovim zakonom, a to su ovi bespravni nakon I kada pogledate da smo imali jako dobru sezonu i jako puno fiskaliziranih računa, dakle više fiskaliziranih računa nego što smo imali dakle i u apsolutnom iznosu ali i po broju dakle fiskaliziranih računa nego što smo imali 2019. godine, a kažemo da smo imali nešto manje prijavljenih gostiju. Gdje su ti gosti? Upravo ovo što ste vi počeli govoriti. Dakle, ti gosti su upravo u tim objektima koji još nisu obuhvaćeni uopće legalizacijom, niti ne bi trebali biti nikada jer su promašili sve rokove i tu će biti veliki izazov države kako se prema njima postupati. Ako idemo još jedan val legalizacije mislim da bi to bilo pogubno za prostor i za državu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik vašu pojedinačnu raspravu jer ja isto osobno smatram da je hrvatski prostor konačan i zadan kao i svi prostori. A prostor je jedan od temeljnih odrednica ili determinanta turističkog razvoja i na žalost da nama se i dalje događa da su pretežno južne strane naših otoka škoja dakle i dalje pogodne za bespravnu gradnju, to se radi, betonira se i liči i kućice i sad ide još veći trend a to su oni kontejneri pa ih netko čak skriva pod nekim …/nerazumljivo/… ali to su zapravo kontejneri. rasprave i vaša molba prema vama da isto malo to prokomentirate. Znači kako to ne samo Istra nego u cijelom dijelu maritivnog obale, Istra je nešto drugo, Hrvatska je različita, razlikujemo se. **Reiner, Željko ali Hrvatska je različita a zakoni se moraju primjenjivati na svakom ovaj području, na svakom pedlju države istovjetno. Dakle, ja da se mene pita da imam čarobni štapić, milosti ne bih imao. Dakle oko tih situacija, definitivno milosti ne bih imao. I reći ću još jednu dakle informaciju a to znaju svi oni koji žive na tim prostorima gdje se dešava takva bjesomučna bespravna gradnja. U 90% slučajeva su to stranci, dakle u 90% slučajeva su to stranci, ono što je kolegica Ahmetović rekla da mi imamo jedan manji broj ljudi koji imaju novce za te situacije, a stranci imaju malo više novaca, dakle za bespravnu gradnju, kupuju te parcele od 400, 500 kvadrata i onda ne poštujući apsolutno ni državu ni građane ni prostor, rade što ih je volja. Dakle ja ne bih imao milosti baš iz još dodatno iz tog razloga. **Reiner, Zahvaljujem. Poštovani kolega Kliman, bivši ministre Kliman, ja sam stvarno zadovoljan sa vašom raspravom i rasprava je od vas krenula u jednom potpuno drugom smjeru koji bi ja osobno očekivao od HDZ-a i od onoga kako je zapravo bila intonirana od državnog tajnika da je to neko dobro djelo koje se sada radi jer se mudro gleda na slijedeću sezonu. Ali samo želim potvrditi da ne samo Potraga, ne samo Provjereno, nego i emisije HTV-a i unutar Labirinta potvrđuju ovo o čemu vi govorite a to je da je žmirenje ne na jedno, nego na oba oka dovelo čak do toga da za jednu Istru za koju kolega isto kaže to je nešto drugo, ali i ja sam svjedok da u Istri upravo radi novca i vi govorite i stranih ljudi koji imaju taj novac se potpuno Poštovani zastupnik Kliman. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Matula da se krivo ne shvati ja podržavam ovaj zakon što je dakle i nema drugog alata nego upravo dakle i svi klubovi više-manje su podržali ovaj zakon zakon na ovaj način i to je pohvalno da se to napravilo i nije kasno do, dakle na vrijeme je to učinjeno. I ovaj, da, dakle iz HDZ će te čuti takve rasprave. Mi inače interno kad razgovaramo, razgovaramo tako, ja sam artikulirao ono što i razgovaramo, dakle nema tu nikakvih trećih ili drugih politika, to je takva politika HDZ-a kakva je. Dakle nitko ne žmiri na oči, te pojavnosti su tu kakve je. Administraciju treba bolje ustrojiti i vidjeti što se može napraviti u sinergiji sa lokalnom samoupravom i naći rješenje da se zaštiti prostor. **Reiner, Poštovani zastupniče Kliman čuli smo vaša iskustva vezano za ilegalnu gradnju i privremena rješenja u Istri a čuli smo i od kolegice Mrak Taritaš kako plastično doći do privremenog rješenja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti na objektu koji vjerojatno nikad neće biti ozakonjen. U Makarskoj imamo još i bolje primjere, imamo primjere gdje jedna poljska kućica legalizirana dobijeno je rješenje izvedenom stanju, a onda je odmah preko noći srušena, sagrađena ogromna vila sa bazenom, podnesena, normalno dobio je i privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu, podnesen je zahtjev za legalizaciju koju ja ne vidim nikakav način da se ono legalizira, osim ako ne dođe neki novi krug legalizacije. Normalno desi se onda situacija kao što je gospođa Ahmetović rekla da Grad Makarska prijavi toga investitora, inače istaknutog SDP-ovca, visoko rangiranoga i nikada ne dobijemo odgovor. I takvim primjerom Makarska, on bude pokretač za sve ostalo. Da nažalost evo opisali ste jedan od dobrih ovaj rekao bih načina kako ljudi dolaze do do takvih papira. Ja mislim da je brzina i efikasnost u onom koji izdaje rješenje o legalizaciji ključ te cijele priče. Dakle se brzo, da se brzo na razini ja ne znam tko u Makarskoj izdaje da li vi kao gradski ured ste izdavali ovaj rješenja. Dakle ako ste vi kao gradski ured izdavali rješenje, onda ste ga mogli brže riješiti definitivno. Eto tako da ovaj ima rješenja, treba dakle jako brzo rješavati sve te zahtjeve kad se uđe u ritam rješavanja tih zahtjeva onda do ovakvih situacija nije bila, a očito je taj čovjek imao i određeni politički utjecaj negdje da je mogao to napraviti, što je žalosno ovaj da se to dogodilo. Pa evo da riješimo probleme kad prijavljujete istaknute SDP-ovce a HDZ-ovci ne reagiraju krenite od otoka Krka pa evo ja prijavljujem i SDP-ovce i HDZ-ovce ali HDZ-ovac Andrija Mikulić ne radi ništa pa ne postupa ni po jednom ni po drugom, nažalost. Međutim, nije moje pitanje trebalo biti u tom smjeru kolega Kliman drago mi je da ste istaknuli da je problem stranih državljana što je dodatno poražavajuće, međutim ono što ste u svojoj raspravi koju ja isto tako kao i moji kolege potpuno pozdravljam jeste broj turističkih inspektora koji grcaju u poslu i ne stižu obavit svoj posao. Vi jako dobro znate da je to problem, da ne govorim o ne postupanju građevinskih inspektora koji ne rade svoj posao, pa ja evo apeliram da se ne spominju komunalni redari kao oni koji će riješit probleme jer mi u jedinicama lokalne samouprave ne možemo više nakrcat posla komunalnim redarima koji su SSS i nisu kapacitirani niti osposobljeni da …/Upadica: Hvala./… rade Hvala lijepa. Da vi kao čelnica u lokalnoj samoupravi živite sa tim problemom svakodnevno i razumijem apsolutno, međutim evo dobro ste detektirali problem a to je da ima nedovoljno inspektora na terenu, em turističkih a još manje ih ima moram vam reći i građevinskih. Dakle, uz tako bujajuću ovaj ilegalnu gradnju ti ljudi ni da se natriplaju ne bi mogli reagirati na toj situaciji. Zato mislim da bi trebali dakle, u sinergiji sa lokalnom samoupravom, u sinergiji sa lokalnom samoupravom ponavljam, naći detektirati gdje se nešto radi, podijeliti odgovornosti na razine koje, dakle srednja stručna sprema može ovaj detektirati koji zakon, budući zakon neko koji bi mogao ovaj dati ovlasti i u sinergiji u sinergiji sa državnim inspektoratom rješavati taj problem. Dakle, nikako samo na jedinicu lokalne samouprave, a svjesni smo da državni inspektorat sam neće moći obraditi sve te, sve te, te probleme. Jednostavno previše ih je …/Upadica: Hvala lijepa. Poštovani kolega Kliman tu se slažemo u dosta stvari, rasprava vam je bila sasvim u redu i mislim da imamo tu jedan zajednički put i da ga moramo učiniti. Dolazimo oboje iz Istre i znamo koje probleme imamo, ako se nastavi ovim tempom bespravna gradnja mi više ne budemo ni poželjna, ni atraktivna destinacija, bit ćemo neka industrijska betonizirana priča koja nikome više neće biti poželjna. Nadam se da to i vjerujem da svima nije cilj. Ono što je točno istakli 90% stranaca zapravo ilegalno gradi. Ja bi čak usudio se reći, bar su neki načelnici mi rekli da domicilno stanovništvo zapravo u promilima još je par postotak vjerojatno hrvatskih investitora na tom području. Jedini smisao je spriječiti tu ilegalnu gradnju, sve drugo su priče koje nemaju smisla i ukinuti tu nelegalnu konkurenciju. I ovo što je rekla i kolegica Ahmetović, možda ne komunalni redari jer stvarno oni to ne mogu, ali dajmo gradovi, županije su spremne sufinancirati, pomoći i kod građevinskih inspektora Anton (HDZ)** Da hvala vam. Evo, pozivam vas i dalje da surađujemo upravo na rješavanju toga problema. Što se tiče Istre ja mislim da bi svi zastupnici iz svojih sredina, iz svojih županija trebali surađivati bez obzira na političku stranku na tom problemu jer to je zajednički problem koji nadilazi ovaj političku platformu. Da, slažem se s vama da su stranci ovaj ti koji grade, ali ja ću vas i upozoriti jednu stvar, definitivno domaći prodaju svoju zemlju. Dakle, nemamo samo oko toga krajnjega dakle izvršitelja tog nedjela, ali ako netko prodaje parcelu od 10.000 kvadrata isparcelira iz po 400 kvadrata, namjera mu je jasna. A to ne radi niti Slovenac, to ne radi niti, niti ovaj dakle Austrijanac nego to radi naš čovjek koji rješavana neka svoja pitanja. I stog razloga smo išli na ovu zabranu parcelacije do 1 hektara.

u Istri. Moram samo napraviti jednu digresiju da ima i onih pojava gdje postoje investitori koji bi prvi trebali poštivati zakon jer su na odgovornim političkim pozicijama, a upravo se ponašaju suprotno od toga tako da nisu samo stranci Ja mislim da građevinska inspekcija treba suzbijati bespravnu gradnju u samom začetku. I da bi to mogla raditi, slažem se s vama treba podršku lokalne samouprave jer svaki načelnik, gradonačelnik i njihove službe na terenu znaju kad se nešto događa i to treba provjeriti jer kad se sagradi ogromna kuća, vila ili neki objekt onda su sve reakcije zakašnjele i pokušava se popraviti nešto što je nepopravljivo. Zato podržavam tu inicijativu da se kroz zakonske izmjene učini pomak. hvala vam lijepa na podršci, ovaj da mi ćemo pokušati i dalje nastaviti živi dijalog sa ministarstvima, dakle oni koji trebaju dati prijedlog

Poštovani kolega Kliman, sad se samo postavlja jedno pitanje, da li mi želimo smanjiti turističke kapacitete da ovo prekinemo ili ćemo ih ostaviti još neko vrijeme, a znamo da nam nedostaje smještajnih kapaciteta. Možda smo pogriješili u onom trenutku kada smo radili legalizaciju, možda smo ju trebali napraviti jednostavnije kao recimo slično Mađari, uzeti, uzet tlocrtnu površinu, 1.000 kuna legalizirat to i reći e od tog dana, malo karikiram ali, od tog dana više nema bespravne gradnje sve što se i sagradi ćemo srušit. S obzirom da danas postoji tehnologija koja prepoznaje lica svaki dan može se blinkati na karti gdje je nešto sagrađeno što nije smjelo biti. I vrlo lako se to može kontrolirati ukoliko želimo. Ali očito ne želimo. Iz kojeg razloga neću sad u to ulaziti. No, evo ponavljam ili ćemo ostaviti smještajne kapacitete za iduću godinu ili nećemo, to je samo pitanje sad. Pa smještajne kapacitete da svakako, ali one koji su, koji imaju rješenje za rad. Dakle, ja se ne bi složio s vama da trebamo sada na neki način staviti u broj naših ležajeva i naše potencijalne ponude nelegalne objekte. Dakle, mi imamo bespravnu gradnju, nelegalne objekte, imamo objekte koji su sada u postupku za legalizaciju, imamo legalizirane objekte. I oni koji su u postupku za legalizaciju to je ovih 15.900 koje su, dakle koje smo danas produžili ovaj dozvolu za rad do 2024. godine, to je službeni dio, dio tih naših kapaciteta, oni koji su izlegalizirani to je službeni dio naših kapaciteta koji su podnijeli zahtjev za obavljanje djelatnosti, ali postoji i ova kategorija koja postoji, nelegalni su i ne bi trebali dobiti nikad više ovaj dakle rješenja o legalizaciji jer su izašli iz svih okvira. A to je nemali broj kreveta …/Upadica: Hvala./… i to se u sivoj zoni radi nelojalno konkurencija. Hvala lijepo. Kolega Kliman, minuta mi je premalo, ali probat ću, dakle vi ste na kraju u ovom odgovoru rekli, mi ne znamo u ovih 15.900 privremenih rješenja koliko ima onih koji nikad neće moći dobiti svoje rješenje o legalizaciji jer su radili iza 21.lipnja 2011., dakle ministarstvo je to trebalo napraviti pa da barem tu završite tu priču. Jel na ovakav način poruka koja se šalje je gle bespravno si gradio imat ćeš privremeno rješenje pa ćemo to već nekako riješiti. Kada je riječ o bespravnoj gradnji, nije to ni od jučer, nije to niti jednostavno riješiti, ali bespravnu gradnju i rušenje kada je kuća gotova je nešto što zaista nije, što je vrlo, vrlo problematično, teško i nije jednostavno. Ali kad se kuća u temeljima, pa možete srušiti vrlo jednostavno samo trebate htjet. Nekad su bili

Kolegice Mrak Taritaš, da, slažem se samo kad se dovozio cement u onim godinama nekim prije gradila se jedna ili dvije kuće u okolici. Danas kada dođete na neka područja to su ko da radite hotelska naselja odnosno apartmanska naselja. Ne slažem se s vama. Dakle, kada netko napravi svjesno kršeći zakon kuću i sad kaže sada ćemo mi naći jedno tijelo u državnoj upravi koje će biti puno milosti pa će reć hajde dakle na takvu vrstu emocije ja ne bih pao da se mene pita. Nakon svih onih poziva za legalizacijom dakle da se na gradi nakon krajnjih rokova legalizacije, takvih imate danas u Istri ja bih rekao nekoliko tisuća što rade. I vjerujem da čekaju upravo

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Rekao bih da sam u svojevrsnoj nekoj diskrepanciji, dakle s jedne strane činjenica je imamo 15.900 objekata koji nisu legalizirali svoju građevinu, nemaju riješene imovinskopravne odnose. Slušali smo danas ovdje tijekom jutra uistinu prave rasprave, to su živi ljudi, obitelji, naši sugrađani koji ne hrane tako samo svoje nego i pune značajno državni proračun. Ali s druge strane mi ko država imamo problem jer imamo problem, poprilični. Nelegalna gradnja ne prestaje, ona se širi kao neki virus po našoj domovini, narušava se devastacija prostora, gradi se uz more, grade se vile s bazenima na pustim otocima. Dakle, govorio sam prije u replikama imate primjer Oruta, Dalmatinci ga zovu Zmajan, to je bio netaknuti otok, priroda, kamen, more, sunce, dođete s barkom vežete se za stijenu ronite malo na dah, platite naravno pristojbu pa možete loviti ribu, puno hobotnica, puno brancina, orada, svega ima i odjednom u dvije godine buf vila, vila, razumijete kao da si u nekoj kod da čitaš Hansa Christiana Andersena kao da se dogodilo preko noći puf štapić, vila i to vila neki sateliti, paneli, solari, bazen osam metarski. Ja se sad ježim dok ovo govorim, možda je smiješno malo ali ne zna čovjek, možda bolje da se smijemo nego da plačemo. Vila, a riva 15m zabetonirana, pa to treba četiri građevinske firme to rade čovječe, pa to nije, pa ne mogu to dva s Prvić luke doć pa zabetonirat nešto dolje. Ko je to napravio? Ko je odgovoran za to? Pa ljudi ej, pa budemo li to pustili, pa u šta će nam se pretvorit država? Dakle, ma prestrašno, ne znam više ni gdje sam probat ću se fokusirati. Legalizirat se mogu nekretnine koje su napravljene do 2011.g., ali rekao sam grade se i danas. Kako će se to sve posložiti, urediti? Imali smo dva roka za legalizaciju čuli smo znamo u lipnju 2018.je zadnji rok. Godinama Ministarstvo prostornog uređenja nije riješilo dozvole, ne dostaje komunikacije između Ministarstva turizma, Ministarstva prostornog uređenja, pa dakle ako netko želi riješit neki problem pa kolko ti treba prijatelju? Jel 100 godina? Oćemo li reć Hrvatska država će za 150 godina riješit nešto što je Austro-Ugarska rješavala u dva tjedna. Ali nama treba još 150 godina, pa ćemo mi tako. Ajmo tako ja sam za, ajmo za, pa ćemo znat za 150 godina djeca naše djece, djece će imati uređenu Hrvatsku. Amen, aleluja, amen aleluja, ali ajmo tako, Mi ovdje farbamo mažemo oči jedni drugima, pričamo bajke i prenosimo na iduću vlast, idući će riješit, naš kako, kesten huhu haj prebaci ga u druge ruke. Pa nećemo se mi s tim bavit. Dakle, ne vidim volju da se ovaj problem riješi. Ajmo bit hrabri, svatko tko je bespravno gradio nije legalizirao svoju građevinu, a sada u njoj obavlja ugostiteljsku djelatnost ima povlašteni položaj na ugostiteljskom tržištu jer nije imao iste troškove kao onaj legalni, uredni ugostitelj koji ima trajno rješenje za obavljanje svojih djelatnosti. Znači neko ko je pošteno se mučio i radio, ulago, trošio, čekao birokraciju, došo ne znam u određene već pozne godine evo sve sam riješio, dođe Baja razumijete proda, sagradi i zarađuje. U tom smislu ovaj zakon ne poštuje naše ustavno opredjeljenje da svi poduzetnici na tržištu moraju imati jednake uvjete i jednake prilike, ali to neka bude odgovornost vlade koja probleme mora rješavati, a ne ih prebacivati nekoj drugoj vladi i ne znam kome više. Kolegice Anka rekao sam da sam razmišljao full kako bi ja to, mislim ja sam logičar pa, dakle ovako ja bi povlastice i rasterećenja, dakle dao bi sve onima koji su uredni, legalni ugostitelji, a druge bi znači ne ove namete koje sve imaju nego bi ih još opteretio, pa onda prijatelju oćeš tako ajde probaj, ajde probaj. Dakle, ovaj moj prijedlog je drugačije pozitivne logike kako je ovaj zakon trebalo napisati, a ne samo konstatirati nelegalnost i …/Upadica: Hvala./… poticati na pravni nered. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prava je poštovanog zastupnika Željka Pavića. Ja sam osobno stvarno protiv bilo kakve devastacije, a pogotovo zaštićenih dijelova naše domovine pa tako i otočja. Vi ste spomenuli otok Zmajan, spomenuli ste objekat koji je tamo izgrađen, znači tamo ste dolazili i znate što se tamo dešava, da li ste se pointeresirali tko je vlasnik tog objekta, da li ste to prijavili, da li je došla inspekcija, da li je nešto poduzeto, koji su koraci poduzeti, koji su rezultati toga svega skupa? Marin (MOST)** Kolega Pavić možda bi se čovjek prevario, ovako na prvu rekao bi da sam ja pacifist, miroljubiv što jesam je li, ali ja sam uporan do kraja. Podigao sam kaznenu prijavu i neću im dati da dišu. dakle ne odustajem, mirno spavam i stvarno neću dat da dišu dok se taj problem ne riješi, dok se taj problem ne riješi. Za sada ekipa iz DORH-a kaže da je to u procesu, a taj proces mi znamo da u našoj državi može trajat valjda ne znam dok mi djeca ne dođu u mirovinu, ja ću se pobrinuti da se to prije riješi. **Reiner, Željko Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega …/Upadica: Samo glavna država Boriću./… poštovani kolega Miletiću apsolutno se slažem s vašom raspravom i mislim da kroz način na koji ste to predstavili ovaj emotivno, vidi se da vam je stalo. I to je, to je za svaku pohvalu, međutim problem je da oni koji vas slušaju i koji u izvršnoj vlasti, nije im stalo. Nakon vašeg nastupa da nitko iz izvršne vlasti ne reagira kad na vas kao saborskog zastupnika kaže provjerit ćemo, sutra ćemo izaći, napravit ćemo press konferenciju na to, da je vama više stalo nego oni koji imaju instrumente da to provjere, pa kaže jeste u pravu, niste u pravu itd., itd., to je ono što je zabrinjavajuće. Da je vama više stalo nego oni koji imaju instrumente da to provedu i da vrlo brzo reagiraju na vaš emotivni nastup koji je u potpunosti ispravan. Hvala lijepa. Marin (MOST)** Kolega Lalovac, kaže Peterson mala žrtva, mali uspjeh, velika žrtva veliki uspjeh i ja u to stvarno vjerujem i ne zanima me šta se smije ekipa. Ovo da su se osvrtali ljudi na one koji su se njima smijali, bacali kamenje s lijeva i desna, pa šta bi napravili u životu. Dakle, imaš cilj prema kojem ideš i no me interesa, dakle ni ovi ni oni, vlastita mater me ne zanima kad idem prema cilju. A cilj je jasan, izabrao me hrvatski narod iz 8. izborne jedinice da dođem ovdje i da ne odustajem i da govorim istinu i da se borim koliko mogu u svojoj ograničenosti i malenosti, da ne odustajem. I kad meni netko se javi i kaže da ima problem ja ću tu dati sve da pokušam senzibilizirati, uvjeriti odgovorne da se to riješi. E sad hoću li uspjeti, ne znam, ali to nije na meni, ali ću izgoriti do kraja da se to riješi. Urša (Možemo!)** Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić u potpunosti se slažem s vama u kompletnom vašem izlaganju, naročito u onom dijelu nejednakog tretmana poduzetništva u Hrvatskoj gdje se jednima koji rade protuzakonito dapače zakonski to dalje omogućava i potiče ih se na daljnju takvu aktivnost, dok s druge strane imamo ljude koji pošteno plaćaju sve potrebne prigodbe. Pa evo pitala bih vas samo za, za kraj da mi kažete da li se slažete da je glagol krasti u hrvatskom jeziku zamijenjen sintagmom dobro se snaći. Hvala. **Reiner, Željko puna gnoja onda treba uzeti skalpel očistiti je, dezinficirati, ali treba je očistiti i to je uvijek bolan proces. I mislim da mi kao hrvatski narod i na koncu evo i kolegi Lalovcu, to što mi prolazimo to je maraton. Dakle, ja ovdje govorim naravno svim svojim kolegama i vladajućima i oporbi, ali ja govorim prvenstveno hrvatskom narodu. Dakle, ja želim da se ljudi probude i da izađu na izbore, ja želim 85% izlaznost na izborima. Sanjaš Marine, ok. Ja želim 85% pa neka onda izaberu ne znam koju božicu neka vlada Hrvatskom ali onda je legitimet potpuni u svakom pogledu, a ja sam legalist rekao sam i ovo je moj premijer bez obzira je li koliko ga ljudi izabrali, šta da radimo. **Reiner, Anka (GLAS)** Dakle, u životu i u poslu kojem radiš samo trebaš se odlučiti da li hoćeš ili nećeš. Između ostalog kad govorimo o bespravnoj gradnji, bespravnu gradnju treba sasjeći u korijenima. To znači kad čovjek počinje gradit, tad je to najlakše uklonit, najlakše srušit, a mi smo mala zemlja i kad krenete rušit u Istri to zna se i u Dalmaciji i u Slavoniji, a nema drugog načina nego ići tom metodom. Ali stvari možete vrlo jednostavno riješiti. Mi smo čak bili u jednom trenutku pregovarali, vi možete zakupiti na satelitima koji u 24 sata 2 put prođu iznad Hrvatske i možete dobiti slike u realnom vremenu tko je kupio građevinski materijal i stavio na parcelu, tko je započeo raditi. To može imati inspekcija i inspekcija treba djelovati odmah. Ali kad je kuća gotova, kad je kuća useljena,

na odgovornosti zakona, provođenja zakona. Odgovornosti prema svakom zakonu prema vlastitoj riječi, prema pisanoj riječi itd. Dakle, mene je kolega Kliman oduševio, dakle oduševio. Znači znam da u vladajućoj stranci ima uistinu dobrih i čestitih ljudi i nikad ne volim generalizirati, nikada. Dakle i za kolegu Klimana i prije sam čuo je li da je čestit čovjek. Dakle, bager rekao je bager, bager i ruši brajo sve, sve, ne zanima me tko je rus, svemirac, mafija, podzemlje, nadzemlje, ruši uzmi bager i sve potaracaj, e onda ja bi vas pitao tko bi uložio 70, 80 milijona pa na pustom otoku gradio bespravnu vilu kad zna da u Istri i usred Hrvatske bagerima sve rušimo što ne valja. Pa ne bi nitko, rekli bi luđaci, hrvati drže se zakona, što ti je ne možeš bez papira, ništa. Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, moj pogled na hrvatski turizam nije ni mrak niti onih prvih nekoliko rasprava u ime klubova koji se bile nekakve katastrofične, crne i sve je loše i svi možemo naći pojedini primjer ili u vlastitoj sredini ili u nekoj drugoj i na njemu bazirati percepciju u Hrvatskoj je jednako takvom jednom primjeru koji smo mi našli. Nije tako. Mi koji smo malo duže u politici pratimo napore što radi država od 2006., 2005. godine kada su se svi išćuđavali na apartmanizaciji hrvatske obale. Pa se sjetimo Uredbe o zaštićenom obalnom pojasu, pa povučenih linija 100 metara, 70 metara, kilometar, pa onda građevinska područja što se može što se ne može, pa priče kada govorimo o gospodarskoj djelatnosti i malim iznajmljivačima koje će prijavit susjeda zašto on ima turista više a ja manje, on ima manje smještajnih jedinica a ja više itd., pa smo uveli paušalni porez na svaku smještajnu jedinicu svima jednako neka lokalna samouprava kaže na kraju koliko to vrijedi i olakšali posao inspekcijama i zaista ispred privatnog smještaja nema prevelikih zahtjeva. Tko se time bavi zna se što je to. Ima onih koji bježe i od tih najmanjih zahtjeva. I tima treba na neki način reći da postoji vrijeme kada će to prestati. Ovi i ova rasprava koja se svela na legalizaciju na potpuno krivim premisama koje se ubačena u raspravu, da nije bilo ovih 15.900 brojke u ovom zakonu ova rasprava bi već vjerojatno bila završila. Ali eto, netko je upisao 15.900 to smo dobili od naših ureda za turizam, pokupili po županijama i onda smo što napravili prebacimo sve odmah na državu, pa ubacimo agenciju koja je ukinuta prije 2 godine i kažemo država je i Ministarstvo graditeljstva najgore u Hrvatskoj. Da bi se bavili sa politizacijom ove priče. A nije tako. Legalizacija bespravnih objekata u Hrvatskoj jedna je od najzahtjevnijih projekata u koji se država upustila. Iako znamo da nam je 80% objekata ne u cjelini nego neki u malom djelomičnom djelu bilo nelegalno, desetak godina se to rješava. Osamsto tisuća predmeta od milijun i sto tisuća kućanstava za koje znamo da imamo ili objekata a nije 80% nešto malo manje. Da smo svi bili u nekom razdoblju nelegalni u nečem i sad kažemo idemo to samo tako riješit, najprije Uredba zaustavlja apartmanizaciju, pretjeranu apartmanizaciju a onda spušta lokalnoj razini da se brine o tome, pa onda država reagira u mnogim segmentima da uredi prostor privatnog iznajmljivanja koji je jedan od rariteta našeg turizma kojeg u Europi nema u ovakvim oblicima. I to je nemali potencijal, to je 50% hrvatskog turizma. Privatni smještaj ima preko 500 tisuća smještajnih jedinica, hoteli, kampovi, hosteli i svi ostali preko 500 tisuća. Znači neki milion i pedeset tisuća. I zato ono što sam rekao 2010. mi imamo 900 tisuća smještajnih jedinica u RH sveukupno, danas 150 tisuća više, gdje je naraslo isključivo na privatnom smještaju. Kako je išla legalizacija, nelegalne smještajne jedinice koje su postojale, postale su legalne i dio sustava i danas plaćaju uredno kao i svi ostali. Što država poručuje kroz ovaj zakon? I ovih 15.900 želimo u tom sustavu, ne želimo vas zaustavit, zato imate privremeno rješenje su se oni i tako bavili tom djelatnošću ali bi onda došao inspektorat, pokupio bi od ureda za turizam sve predmete koji su bili u legalizaciji ili u pokušaju legalizacije i naplatio svima kaznu, i oni su točno znali gdje trebaju doći i ljudi su plaćali kaznu, zašto, jer mu je lakše bilo dat 10 tisuća a zaradit 30 na tom dijelu nelegaliziranog objekta ne govorimo o cjelini nego o kućama koje su bile uredne na dva kata al neko je dodao i treći kat ili potkrovlje itd., i postao nelegalan nije uvije to bilo nelegalno nego su se dograđivale te kuće kroz godine i godine rada i one su potencijal hrvatskog turizma. Ovih 70 ili 80 tisuća koliko procjenjujem smještajnih jedinica je gotovo 10% našeg turizma i ne smijemo ih odbaciti. Dajmo im taj rok ali oni ne smiju odustati od sebe jer država od njih ne odustaje i reć nije više briga, sad još imam 3 godine. Ne, izvolite riješit svoj problem i uđite u legalan sustav i sve će biti u redu, svima će biti lakše i vama i državi.

ono što sam pitao gospodina Klimana jel da su ipak podaci prikupili po županijama ovih 15.900 i zato moje bi pitanje imamo li mi te podatke po županijama, jel, to je bilo, nije bilo trik pitanje nego stvarno da dobijemo nekakvo, ste mi ponukali sa tom raspravom da je to ipak prikupljeno po županijama nekakve te brojke pa da onda možda Ministarstvo turizma ipak to ovaj objavi, i ja sam postavio pitanje koliko je ukupno broj objekata, vi ste spominjali da je to nekih 900 tisuća bilo jel tako, pa još 200 da imamo oko milion i sto tisuća, ako ovih 15 tisuća pokušavam dobit koliko je to od ukupne mase, jel to ako je tih 15.900 na ukupno tih milion i sto onda je to jedan i pol pokušavam dobit ukupnu sliku po županijama nekakvu distribuciju pa evo samo još jednom možda da to u vašem odgovoru ovaj naglasite. Hvala pokušat ću još deministrificirat jednu ovdje priču koja se danas proširila od kolegice Mrak. Mi smo osnovali agenciju tada ona kao ministrica da rješava probleme i vi ste bili ministar i onda je ta agencija godišnje nešto rješavala. Što je riješila? Uzeli su ukupno 145.000 predmeta, od toga riješili 76.000, a ostalo dali ponovno ili su odbačeni predmeti ili su ljudi odustali, a višak kad je ugašena 2019. godine s 1.7. su vratili u županijske urede. Nema tu odgovornosti Ministarstva graditeljstva više. Tu je na uredima za županije. Uredi za županije su se bunili kad se osnivala agencija, znate vi to jer su smatrali da imaju kapacitet da rješavaju legalizaciju. I sad smo im to nakon nekoliko godina ponovno vratili da riješe i oni to rješavaju. Što je ovdje problem? Problem su neriješeni imovinsko pravni odnosi, kao i na, nažalost, na potresu razrušenim područjima Banovine i ovdje kad smo morali isto mijenjat zakon upravo radi ovakvih sličnih situacija. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega. Vi ste u svom izlaganju vidjeli veliki problem što je objavljen podatak od 15.900 nelegalnih objekata, a ne, rekla bih, što postoji 15.900 nelegalnih objekata. Ja se potpuno slažem sa kolegom Lalovcem da je potrebno vidjeti kompletnu sliku nelegalnosti da bi se moglo procijeniti kolko je to, ali rekla bih da je i 1% previše. U ovoj džungli nelegalne gradnje kojoj smo i ovo ljeto svjedočili, brojnim natpisima i mislim da ćete se i vi složiti da je prostor u Hrvatskoj zaista prevrijedan da ga tako uništavamo. Hvala lijepo. Kolegice, nelegalna izgradnja danas je kazneno djelo i to svi znaju koji grade. Ja ne vjerujem u te velike priče da se sada radi o desecima tisuća objekata. Postoje očito prostori, kao što je naveo kolega Kliman u Istri, gdje se na nekom području, koje nije građevinsko, na poljoprivrednom pokušavaju nelegalno graditi objekti koje je netko prodao. U građevinskom području imate sve osnove da dobijete građevinsku dozvolu. Zašto bi ste gradili nelegalno ako imate sve mogućnosti? Problem je izvan tih područja. I tu su lokalne samouprave u svojoj nadležnosti da preveniraju u moguće stvari. Zašto to ne rade? Da li država tu nešto ne čini kako treba? To je na inspektoratu da uredi, na koji način to riješiti i na koji način uredovati. Ako računaju da će im netko to za 10 godina legalizirat ili ubacit u građevinsko područje pa će svi poslat, neće moć. Znamo što govori Zakon o legalizaciji i koji je krajnji datum kad je ortofoto karta slikana i što se može legalizirat i što se ne može. **Reiner, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Boriću, složit ćemo se da bespravna radnja nije niti prihvatljiva, a niti normalna pojava ovdje mi ne možemo ni na koji način Razumijem vaše apele da se ono što je već sad bespravno u prostoru i u funkciji turizma legalizira, stavi u okvire zakona i na neki način koristi kako ali da se u budućnosti bilo kakvi pokušaji bespravne gradnje spriječe, mislim da se oko toga možemo složiti. Ovim zakonom se regulira i pitanje pružanja doručka pod istim uvjetima za sve iznajmljivače pa bi vas ja htjela pitati, evo vi dolazite sa otoka Raba, poznate su vam prilike na terenu, kada će taj doručak koji se nudi konačno biti hrvatski doručak, onaj kojeg su proizveli hrvatski poljoprivrednici, hrvatska hrana na hrvatskom stolu u hrvatskom turizmu? Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Petir, što se tiče ovog zadnjeg dijela, znači polupansiona, punog pansiona koji ovaj zakon na neki način ukida odredbu koja je bila po meni niti kontrolirana niti provediva na terenu jer možete dat doručak ili puni pansion samo u objektu ako je neki drugi objekt ugostiteljske djelatnosti 15km daleko. Postoje male sredine, te su udaljenosti prevelike i ja ne vjerujem da tih objekata ima puno ni previše. Morate imati uvjete da biste davali takve nekakve usluge. I danas je nažalost apartman najveća ponuda koju mi nudimo u turizmu kada govorimo o privatnom smještaju. I tu doručaka nema. E sad kada će bit hrvatski? Onog trenutka vjerojatno kada uspijemo najprije riješiti pitanje onih koji žele davati taj doručak na način da on njega može i naplatiti, a da ne bude preskup i da ne bude konkurencija hotelu koji će ga naplatit na sasvim drugačiji način. Reiner: Hvala./... Troškovi koji to iziskuje u odnosu na ono što možete naplatit. i to je dobro jer ste i radili dugo u turizmu. Ovdje što mene interesira, mi imamo građevinsko zemljište, imamo poljoprivredno zemljište i sasvim je drugačije legalizirati neki objekt tu u ovom građevinskom zemljištu nego onaj koji je nelegalno napravljen u u poljoprivrednom zemljištu. To su dramatične razlike, ali isto tako mi moramo učiniti sve da što prije riješimo tržište jer ne možemo dopustiti da ovi koji imaju objekte, koji su ih nadogradili, iznajmljuju ih turistima, a kasnije ne plaćaju nikakav paušal prema državi. To zasigurno nije dobar poticaj da bi se napravio red u turizmu. Hvala. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolega Šimičević, znači kad govorimo o poljoprivrednom ili građevinskom području, ja vam dolazim iz jedne male općine i kod mene bespravne gradnje nema u tom dijelu da netko ulazi na poljoprivredno zemljište i gradi objekt. Vjerojatno su to pojedinačne točke u Istri i s pravom su i gradonačelnici Rovinja ja mislim i Vodnjana upozorili na tu situaciju. Netko je došao, netko prodaje, kupuje, mi stavljamo kućice … kod nas, ja ne mogu reć da toga kod nas ima. Zato je bespravna gradnja kazneno djelo. Prije zakona o bespravno legaliziranim objektima postojao je Zakon o gradnji kao i danas i po tom zakonu su se legalizirali objekti. Tako da sve ovo što se sada gradi, vjerojatno se može legalizirati po tom zakonu, ako nisi uspio dati do šestog mjeseca 2011. kada smo govorili da je zadnji dan kada možeš reći da je taj tvoj predmet validan i da će se njega razmatrati. Ali postoji Zakon o gradnji. E sad što će radit lokalna samouprava? Hoće li ona proširit građevinsko područje? Jer bez građevinskog područja nema legalizacije. To je na njima. Kao što je na …/govornik se ne razumije/… županije da riješe ove probleme, ali građani ne smiju odustati od sebe i od reda koji žele, ako su već dali zahtjev … /Upadica Željko Reiner: Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine Glavina, kolegice i kolege. Ove izmjene, dakle, zakona su tu da bi uklonile neke prepreke s kojima se suočavaju ugostitelji, te da bi omogućile neke nove usluge privatnim iznajmljivačima i recimo da to ništa nije sporno, ali ono što je zanimljivo je zašto je do ovih izmjena trebalo doći. Privatni iznajmljivači, dakle ovim izmjenama sad više nisu ograničeni postojanjem ugostiteljskog objekta unutar radijusa od 15 kilometara, nego mogu i sami svojim gostima uz doručak nuditi usluge punog i polupansiona. A zašto? Zato jer je tako rekla Europska unija. Jer bi drugačije bilo kršenje jedne EU Direktive. Naime, Direktiva broj 2006/123 EZ u svom članku 15. stavak 2a kaže da se ne može nametati minimalna geografska distanca između pružatelja usluga. Direktiva je donešena u prosincu 2006. Hrvatska je Uniji pristupila 2013., a zadnja izmjena ovog Zakona je bila u studenom 2018. kada je ova ograničavajuća Uredba od 15 kilometara i unesena u Zakon. Dakle, mi smo mogli znati kakve su direktive na snazi i tada kada je ova izmjena u naš Zakon unešena, što znači ili da nismo provjerili jesu li naše izmjene zakona u skladu sa EU direktivama ili smo provjerili, znali, ali nas nije bilo briga. I sad smo u situaciji da nas se upozorava i da to ograničenje moramo maltene na silu ukloniti. Dakle, intencija je možda i dobra, ali razlozi i metodologija su malo upitni. Kad govorimo o ugostiteljskim objektima i produžavanju roka privremenih rješenja, temeljem kojih zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete, opet kažem, možda je dobro da se to radi, ali postavljam pitanje zašto je nužno? Više je razloga zašto neki objekt ne može ishoditi uporabnu dozvolu temeljem koje zadovoljava minimalno-tehničke uvjete, ali smo se najviše ovdje skoncentrirali na problem tih neriješenih, a predanih zahtjeva za legalizaciju i barata se, kao što smo čuli, s brojkom od takvih 15 900 na razini cijele države. Ali kao što je već istaknuto, ne baratamo sa informacijom jesu li svi ti zahtjevi uredno predani sa potpunom dokumentacijom ili se neki predaju iako se zna da zbog raznih prepreka ne mogu dobiti pozitivno rješenje, ali zna se, dok nered vlada, može se dobiti barem privremeno rješenje temeljem kojeg objekt može raditi, očito dugi niz godina. Izliku koju smo imali prilike čuti, izlika koju smo imali prilike čuti, vezana je za način rješavanja tih predmeta legalizacije, gdje su to trebali raditi gradovi i županije, pa tamo gdje nisu, uplela se Agencija koja je 2019. zatvorena i mali broj predmeta koji je ostao se vratio na gradove i županije. I sad kolega Kliman, ako je još tu, je odgovorio, sad ne znam koliko je pouzdan podatak, vjerujem da kolega zna, da se većina tih predmeta, rekao je, on je izgovorio 95% nalazi na Jadranskoj obali. Informaciju imam da, recimo, od tih županija koje se nalaze na Jadranskog obali PGŽ je riješio skoro 95% ukupnog broja svog zahtjeva, preostali broj neriješenih odnosi na objekte unutar kojih djeluju ugostitelji, nisam imala priliku saznati, al nek ih je i pola. Dakle, da je većina ostalog broja od tih 15 900 zahtjeva na Jadranu ostala u Ličkoj, Zadarskoj, Šibenskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pa s obzirom da tim županijama već dugi niz godina vlada ista stranka, našli smo se u zanimljivoj situaciji da HDZ sam u sebe upire prstom. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo repliku poštovanog zastupnika Borića. Hvala lijepo. Kolegice Glamuzina, vi ste rekli da sad, znači mi sami protiv sebe nešto radimo. Zašto je teško shvatiti, znači da, neki predmeti, zahtjevi, ako je dan da se legalizira bespravni sagrađeni objekt, ili dio bespravno sagrađenog objekta, može ovisiti o volji lokalne samouprave, ako je dotaknuo terasom, ne znam, javni put? Pa skidanje statusa javnog dobra stoji negdje u nekom općinskom vijeću i gradu i nije riješeno. Pa se ne može isparcelirati, pa ne može dati potpuni zahtjev, još traje, čeka neku odluku. Zašto to svodite na politiku? I 95% nije 100%, ako je SDP-ova županija, možda je tih 5% upravo ovdje u ovih 15 900. Zašto to županija do kraja nije riješila? Zato što je nesposobna? Nije vam to tako i nemojte to politizirati, ja stalno govorim da je ovo pokušaj, još jedanput, da ljudi ne odustanu sami od sebe, da država ima potencijal i da to iskoristi, da svi imaju koristi od toga, i onaj ko će legalizirati i država koja će ubrat ono što treba dobit. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Dakle, ja bih vrlo rado vidjela konkretan podatak kojim ste vi rekli, turističke zajednice ili Ministarstvo turizma barata, točno u kojoj županiji je koliko ostalo. Ja ću vam se prva ispričati, ako ispadne da je svih tih 5% što je u PGŽ-u ostalo se odnosi na baš ugostiteljske objekte, i da je baš kod njih najviše, vrlo mi je to teško povjerovati, ako ispadne da ste u pravu, ja ću vam se ispričati. Dajte nam podatke, usporedit ćemo točno gdje je takvih najviše, a meni jeste teško shvatiti da stranka koja upravlja državom, koja upravlja državnim inspektoratima, koja ima ministarstva, koja ima županije pod svojom vlašću ne može baš ni na koji način utjecat da se ovaj problem riješi. Je to mi je teško shvatiti. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice. Slažem se s vama da postoje razni razlozi zbog toga što nije završena legalizacija. Međutim, isto tako moramo biti svjesni toga da legalizacija koja se provodi na obali i legalizacija koja se provodi u kopnenom dijelu Hrvatske nemaju istu težinu. Kad legalizirate objekt na obali, taj objekt vrijedi 10 pa i 15 puta više nego objekt na kopnenom dijelu Hrvatske. Isto tako, ako ste nekome dali privremenu dozvolu za rad, u nekom ugostiteljskom objektu na obali, njegovi prihodi će biti daleko, daleko veći nego što će biti prihodi objekta u kopnenom dijelu Hrvatske. Prema tome, trebamo vidjeti kome, kako i zašto se izlazi u susret i pod kojim uvjetima. Ne smatram ja da nikome treba dati prednost osim na način na koji sam jučer državnom tajniku sugerirala da se vidi gdje je većina tih predmeta, pa da se možda pokuša, HDZ-ovo ministarstvo preko HDZ-ove županija doći do toga da se upre malo više, da se više investira u ljudstvo ili na koji način je već potrebno, da se ti predmeti u konačnici riješe tamo gdje su najproblematičniji, ali ne mislim da je zato tko, ne znam ni ja sad, u nekom neturističkom mjestu treba duže čekati samo zato što nije u području koje je turistički atraktivno. Treba ih se sve riješiti, ali u konačnici nije to toliko velik broj, mislim kad podijelite ovih 15 900 na broj županija, na broj mjeseci, mislim to bi zaista trebalo biti relativno lako rješivo. Hvala lijepa. Sad ćemo zastati sa ovom točkom s kojom smo puno, puno vremena izgubili i više govorili o nelegalnoj gradnji negoli o

(MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana kolegice možete

pa će sada govoriti poštovana zastupnica Anamarija Blažević. Izvolite. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo tri sada jutros smo slušali i raspravljali ustvari o nelegalnoj gradnji. Po meni je rasprava bila stvarno dobra i mislim da smo svi tu negdje sličnih stajališta. Ali pokušat ću se malo vratiti na temu, ipak smo imali evo određeno vrijeme malo stajanje vezano uz današnji zakon. Ali moram se kratko osvrnuti na ta privremena rješenja koja uređuje ovaj Prijedlog zakona. Raspravljati tko je kriv za taj broj od 15 tisuća 900 privremenih rješenja, jesu li to lokalne odnosno regionalne uprave i samouprave, Ministarstvo nadležno za prostorno uređenje ili netko treći nije tema kao što sam rekla, ali to ne znači da o tome ne trebamo raspravljati. Ovo ministarstvo dakle Ministarstvo turizma ovim izmjenama zakona treba učiniti ono što može kako bi se ugostiteljima, iznajmljivačima i ostalim subjektima ustvari omogućilo dalje poslovanje. Ja sam iz Slavonije, tamo nemamo mislim da se taj problem broji u nekakvim promilima. Hvala Bogu dakle nemamo još i tih problema koje su spominjali i iznijeli kolege koje dolaze obalnog dijela Republike Hrvatske. Svi smo svjesni ustvari koliko su turizam i ugostiteljstvo važni za hrvatsko gospodarstvo. Čuli smo i primjer Istre od kolegice Nemet i mislim da Istra treba biti vodilja ostalim našim područjima. Upravo zbog toga trebamo imati jasne odredbe, smjernice i ciljeve koje želimo i ostvariti u turizmu. Svjesni smo naših raznolikosti, prirodnih, običajnih i mislim da svi znamo da turizam u Hrvatskoj može biti aktivan kroz cijelu godinu, a ne samo određene mjesece u godini. Zato su nam svakako potrebne reforme i to cjelovite reforme turističkog sustava i zbog toga smo se i obvezali na isto i osigurali sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti što je državni tajnik i najavio mislim da u toj reformi obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju i turizam, i ugostiteljstvo kao dodatnu djelatnost trebaju zauzeti značajno mjesto u okviru ruralnog turizma. Naime Vijeće Europske unije je još 1986. godine definiralo ruralni turizam, a mi smo tek u počecima razvijanja istoga, pogotovo mi u Slavoniji gdje ljudi nisu naviknuti na bavljenje turizmom, ali polako se ohrabruju, veći dio njih zbog mogućnosti sufinanciranja svojih ulaganja iz Fondova Europske unije. Ruralni turizam zadire u dva naša važna sektora. To su poljoprivreda i turizam. Naime, OPG-ovci imaju poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu, a turizam im je dodatna djelatnost i na svom gospodarstvu sukladno ovom Zakonu o kojem danas raspravljamo mogu pružati ugostiteljske usluge i gostima mora biti omogućeno korištenje usluge pripremanja i usluživanja jela i pića iz pretežito vlastite proizvodnje i moraju biti uobičajeni za kraj u kojem je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Učinci ovakvog turizma mogu biti i ekonomski i neekonomski. Ekonomske ne treba nabrajati, mislim da ih svi znamo. Ali oni neekonomski su nam itekako važni, jer dovode do obnove i oživljavanja naših sela i očuvanju našeg identiteta, podiže kvalitetu života na ruralnim područjima više nego i jedan oblik turizma. Da bi se taj oblik turizma i naše ruralne destinacije, nazovimo ih tako, unaprijedile trebamo imati određene preduvjete. To su svakako i zakonske i pravne regulative tj. normativni preduvjeti. Mislim da se treba boriti za razvoj ruralnog turizma i zbog toga sam u svojoj replici državnom tajniku i naglasila kako će i ove izmjene na neki način kanalizirati turizam prema OPG-ovima. Sigurna sam kako u turizmu ima mjesta za sve koji se njime žele baviti, ali je potrebno kroz već spomenute reforme svima koji se odluče na turistički poduzetnički pothvat olakšati administrativne procedure. Hrvatski turizam uvjerena sam može biti puno konkurentniji i tome trebamo svi težiti, svatko sa svoje razine činiti da tako i bude. Imamo dvije replike. Poštovana zastupnica Vukovac će prva imati. **Vukovac, Ružica (DP)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice evo upravo ste govorili o tome kako OPG-ovci zapravo na svom OPG-u moraju imati dostupan doručak i to većinom iz onih namirnica koje su sami uzgojili. Je li to po vama pravedno u usporedbi sa svim onim apartmanima na Jadranu koji nude doručak iz lokalnih marketa? Jer ako dobro znamo situaciju na selu oni koji imaju ruralni turizam imaju paralelno još i poljoprivrednu proizvodnju i njima to otežava život. Stoga mislim da bi o tome trebalo još dodatno porazgovarati da li je to u redu ili nije, da li se prave velike razlike između jednih i drugih i da li bi mogli zapravo ukidanjem takve odredbe pomoći našim OPG-ovcima da im je lakše ući polako i u taj dio segmenta ruralnog turizma. (HDZ)** Hvala lijepo. Ja mislim da na taj način ustvari OPG-ovci poljoprivrednici, rekli ste sami njihova primarna djelatnost je poljoprivreda, mogu ustvari plasirati svoje proizvode. ne moraju dakle, oni se ugostiteljstvom kao time ne moraju baviti, oni ne moraju imati doručak. Ali smatram da je to dobra odredba ne samo doručak, nego općenito pripremanje hrane, pića iz svog nekakvog uzgoja jer mislim da je dobra odredba da postoji iako smatram da treba urediti možda čak i jednim posebnim zakonom koji će se ticati isključivo takve grane turizma odnosno OPG-ova koji se bave bave turizmom i ugostiteljstvom. jedan vlasnik restorana ima sljedeću muku s porezima PDV-e 25%, porez na potrošnju 3%, porez na dohodak 36%, doprinos za mirovinsko 15%, doprinos za zdravstveno 16,5%, doprinos za REGOS 5%, a imamo parafiskalne namete, komunalije, komore, šume, vode, … pa kako? Dakle što država može napraviti da se evo našim ugostiteljima omogući stvaranje protok novca, kreiranje? Ovo su ogromni nameti. Anamarija (HDZ)** Da, slažem se da ugostitelji koji se pridržavaju svih zakonskih propisa imaju ogromne namete i zato i ovo ukidanje dakle da iznajmljivači odnosno da imamo jedan bed and breakfast recimo to tako je dobro zato jer oni ipak ne moraju plaćati, ne moraju imati sve zakonske pretpostavke što treba imati jedan restoran, jedan ugostitelj. Mislim da postoji i da se ide u smjeru i oslobađanja pogotovo parafiskalni nameti kada pričamo koji su pomalo i nepotrebni da idemo u tom smjeru oslobađanja i mislim da ugostiteljstvo i turizam kao jedna grana u Hrvatskoj, gospodarska grana u Hrvatskoj može biti puno manje opterećena nego što trenutno je. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite. poštovani gospodine Bukarica, poštovani državni tajniče sa suradnicom, drage kolegice i kolege evo sve vas srdačno pozdravljam. Mi smo danas o ovoj dugoj i iscrpnoj raspravi u biti čuli svašta. Čuli smo sve boljke i ilegalne gradnje i i legalizacije, uspjehe i neuspjehe legalizacije. Čuli smo najnovije epidemiološko je stajalište Hrvatske gdje smo, što smo po pitanju epidemije, pa čuli smo čak i spominjanje Bourbon streeta iz njegove najveće slave prije 20 godina u Dubrovniku, a to sve što smo mi ovdje danas govorili nije slučajno, jer ja držim da je to upravo bit onoga da smo svi dobro svjesni što turizam znači za našu državu i koliko moramo oprezno i mudro postupati u bilo kakvim izmjenama i dopunama što se tiču turizma u biti danas u ovom slučaju što se tiče izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Da je tome tako tu su i te brojke koje nam stalno ispred nas idu, a to su brojke govore koje smo ostvarili u zadnjoj predpandemijskoj godini 2019. To impresivno sada izgleda s tim više što evo čuli smo rezultat ovogodišnje godine … 75% toga uspjeha, uspjeha ili kako netko tumači ili neuspjeha. Ali svakako činjenica je da je 2019. Hrvatsku posjetilo 19 milijuna turista, da su ostvarili više od 91 milijun noćenja i ostvarili prihod od turizma veći od 10 i pol milijardi eura. E sada što je bitno za današnje izmjene i dopune dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, je to da su od tih 19 milijuna turista 8 milijuna 135 tisuća turista boravilo u sobama, apartmanima, studio apartmanima i kućama za odmor koji velikom većinom posluju sa trajnim ili privremenim rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Čuli smo i da su privremena rješenja izdana onim domaćinstvima koja su u roku podnijela zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine. nakon toga smo čuli da ima i maštovitih koji izvrću te olakšice, tu mogućnost legalizacije i da u biti imaju rješenja a rade u totalno drugačijim objektima za koja su podnijeli zahtjev za legalizacijom. I svi znamo da je tih građevina vrlo mnogo, veliki broj predmeta nije riješen, ne čudi onda i ovih 15 tisuća i 900 privremenih rješenja i već dva puta produžavani rok ističe sada 31. prosinca 2021. godine. Ono što je normalno je to da se predlaže produženje roka važenja privremenih rješenja izdanih ugostiteljima, iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja još nemaju ishođeno rješenje o izvedenom stanju, ali su u roku podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, kao i rok važenja privremenih rješenja izdanih iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog neuređenih prava vlasništva i uporabljivosti objekta i taj rok sada pomičemo na 31. prosinca 2021. Nadamo se da će nadležna tijela koja su nadležna za provođenje ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina do toga roka donijeti pravi sud što je legalno. Normalno nakon te odluke da će i nadležno tijelo izdati trajno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a isto tako se nadamo da će i to tijelo ono što se ne može legalizirati doći do nekog postupka ako ne već, ako ne već rušenja kao što izaziva gospodin Miletić bar do neke kazne, a ne ovako da sve to prođe skupa uz privremeno rješenje do neke tamo iduće legalizacije. Također odredbe važećeg Zakona dodatno se usklađuju sa odredbama Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu na način da svi pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu bez iznimke svojim gostima pružaju samo uslugu doručka. Ovo je izuzetno bitno, jer upravo čuli smo kako je ugostitelju koji posluje po svim propisima teško se izboriti na tržištu. Pa zbog čega onda da se dopusti nekome da uz olakšice mu stvara nelojalnu konkurenciju? Znači stoga cilj predmetnih izmjena je omogućiti daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koja su izdana privremena rješenja do najkasnije 31. prosinca 2024. te usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama direktive. Sve ove izmjene su logične i korisne i Klub HDZ-a i kako na početku, tako evo sada nakon provedene rasprave podržava. Sada će završno u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, uistinu smo blagoslovljeni zemljom u kojoj živimo iz niz razloga i zato Bogu hvala na našem turizmu i da se sve poklopile, da su te kockice se poklopile pa je onda i turistička sezona bila sjajna i pomogla da se napuni proračun i na koncu da svi nekako možemo lakše preživljavati. Ono što bih ja htio u ovom izlaganju reći da hrvatski ugostitelji uistinu imaju velike, velike namete. Plaćaju najveće poreze u Europi, čak 90% vina, piva koji se serviraju Hrvatskoj i koja su iz domaće proizvodnje oporezuje se po jako visokoj stopi. Uračunamo li tu još onih 3% famoznih potrošnje poreza na potrošnju, ukupna stopa je 28%. ugostitelji i koji se ne bave sa tom granom djelatnosti objasniti što to znači npr. za jednog vlasnika restorana. Dakle, taj čovjek mora plaćati PDV-e 25%. Mora platiti porez na potrošnju 3% i ima troškove poreza na dohodak 36%. Onda ima doprinos za mirovinsko 15%, onda ima doprinos za zdravstveno 16,5%, ima i doprinos za REGOS 5%, a onda ima još niz parafiskalnih nameta poput ne znam komunalija, komora, šuma, voda, spomeničkih renta, ZAP-a, svega, svega, tako da njemu stvarno bilo bi dobro da se Bog dragi smiluje pa hrvatskim ugostiteljima mož neki čarobni štapić spusti s neba i da ona oni lakše preživljavaju iz mjeseca Dakle, ovo treba riješiti, barem ukinuti parafiskalne namete za početak, dopustit da se novac proizvodi na koncu, da ide tijek novca i da se omogući ugostiteljima lakše živjeti, a onda i lakše plaćati svoje radnike, a onda je sve to jedan proces, taj krug, ako govorimo o gospodarstvu koje onda puno, puno bolje funkcionira. Ovdje smo govorili o niz drugih teškoća koje imamo, mi imamo problem 15.900 objekata koji imaju dozvolu privremenog rada do kraja godine. I tu smo mislim se svi složili u ovom pogledu da ne može se, mislim da nije zgodno doći sutra i ljudima zaključat sve i reći to, mislim to, kako bi rekao, imaš zakon, imaš čovjeka, je li dakle uvijek gledaš čovjeka. Ali ja sam ovdje pričao kolega prije kad ste me citirali, dakle šta je stvar? Mi ako se ne postavimo oštro i zakon, pa mi poznajemo svoj narod, pa mislim budimo otvoreni ljudi, mi pronađemo škuju, mi bi rekli varige, znači mi pronađemo škuju kamo god, znači rupica samo da lakše prođe i tu ćemo morati i normalno da će biti plača, suza, proklinjanja ne znam kad prvi bager nešto pokosi, ali vjerujte mi, dakle vjerujte mi tko će drugi ići gradit onda. Mi tako funkcioniramo, naš narod, bar do sada jel, možda ćemo rasti je li kao što svako od nas raste. Kad te jednom opali po džepu, voziš se negdje po brzoj cesti i dobiješ kaznu 2.000 kuna, a bome sa dakle 70 ograničenja 68 vozim zato jer sam s tih 1.500 kuna mogao ne znam kupiti djeci 2 para tenisica i trenirku. Znači ne pada mi napamet jer sam …/nerazumljivo/… a znači to je tako, mi tako funkcioniramo, a ne samo mi nego i europski narodi koji se busaju u prsa velikom, velikim europejstvom i demokracijom pa i kod njih. Znate i sami čak Švicarska, neke zemlje imaju onaj postotak na tvoje ukupne prihode, je li isto nekom tko vozi Feraria i ima ne znam 10 miliona prihoda pa on dobije 500 EUR-a kazne i ova sirotinja ili čovjek koji radi ko konobar pa ima 1.000 EUR-a plaću, pa dobije 500 EUR-a kaznu. Ali onda to oni maznu ove razvijene demokracije pa i do 5%, 10% pa da vidiš od tvojih prihoda. E onda je tom nekom tko zarađuje milione e on takve ima i adekvatne kazne. Dakle, uistinu mi u Klubu MOST-a pozivamo državu jer je odgovorna, dakle ovdje vladajuće da čim prije se riješe ove situacije, da se taj vrući krumpir više ne prebacuje na neke. A ja sam rekao da uistinu mislim da bi mogli omogućiti velike povlastice i rasterećenja, velike, znači do kraja ugostiteljima koji se pridržavaju svega, koji su legalni. Pa će to možda biti poticaj da se još više ubrza i da i ovi drugi požele onda, pa želim ja u taj lonac je li imat ću više, više prihoda i svega ostaloga. Dakle, mi želimo pravnu i sređenu državu. A kad se nešto sređuje, pa znate kad netko ima koju kilu više pa se ide sređivat, pa nije lako, to je mukotrpan proces od ishrane, treniranja, a tako i ovdje s državnom. Pa ajmo u tom smjeru, ajmo urediti našu Hrvatsku. Slijedeći klub zastupnica bit će onaj SDP-a, a završno će govorit poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospodo iz Ministarstva turizma, kolegice i kolege zastupnici, Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti donosi se po hitnom postupku. Zašto se donosi po hitnom postupku? Pa upravo zbog toga što ističe rok krajem ove godine za onaj najsporniji članak oko kojeg smo svi nekako usmjerili našu raspravu, članak koji konkretizira roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do 31.12.2024. godine. I zato naprosto ne mogu prihvatiti kada se kaže da eto mi sad prilikom rasprave o ovom zakonu iskoristiti najviše vremena ili svo vrijeme pričati o legalnim ili ilegalnim objektima. E upravo o tome smo i trebali pričati jer je to najsporniji dio zakona, najsporniji dio zakona. Dakle, ono što je dodatno sporno i tu ću podržati kolegu Miletića u malo prije, u malo prijašnjoj raspravi je činjenica da se ovaj rok ponovno produžuje za 3 godine. 3 turističke sezone, dakle da, po hitnom postupku se donosi, zbog čega jer istječe rok i treba sve urediti da bi se turistička sezona na vrijeme dočekala. Mi znamo da mi ovisimo doslovno o suncu i moru jer eto nismo ništa drugo napravili nego čekamo turiste, čekamo da zasja sunce i nažalost nam je sezona toliko kratka i moramo omogućiti rad tijekom ljetnih mjeseci tim ilegalcima, ja bih rekla ilegalcima. Ti ilegalci čuli smo i u raspravi gospodina Klimana su mahom strani državljani, i jesu, i to je dodatno poražavajući podatak za RH. Mi omogućujemo ilegalcima koji su strani državljani da još novaca poberu na teritoriju RH ilegalno iznajmljujući objekte koje su ilegalno sagradili. I pritom još dobiju i poticaj naše države koji je hvale vrijedan, a hvale vrijedan je zbog toga što pomaže našim legalnim iznajmljivačima ili ugostiteljima da prebrode ovu Covid krizu pa ti ilegalci iskoriste i činjenicu da ministarstvo vrlo velikodušno oslobađa plaćanja dijela boravišne pristojbe ili poreza upravo u turizmu. I to je ono što mene muči. To je ono što mene cijelo vrijeme muči. što će biti sa činjenicom da upravo od ovih 16.000 ilegalaca zapravo ni neće ostvariti uvjete da postanu legalni. Zašto se to ne riješi odmah? Već sad znamo da postoje oni među tih 16 koji neće udovoljiti uvjetima da postanu legalni. Dakle, mi svjesno omogućujemo ljudima da ilegalno zgrću novac na našem teritoriju. Genijalno. I to slijedeće 3 sezone. Genijalno. Pa da ste predložili produženje roka jer niste stigli, nemate kadrova, niste se stigli međusobno u ministarstvima dogovoriti, govorim o Ministarstvu turizma i Ministarstvu graditeljstva, pa da ste produžili rok na godinu dana, nego na 3 godine osigurati ilegalcima stranim državljanima zgrtanje love i istovremeno narušavanje našeg prostora. Katastrofa. Ne prihvatljivo. Što napraviti? Kad se izgradi, kad je u top stanju građevina, dovući sve kamere i srušiti. I to je bio ovdje jedan rekli bi mnogi radikalan prijedlog. Nije uopće radikalan, po meni je izvrstan, po meni je izvrstan jer to bi bila jasna poruka, mi u RH ne dozvoljavamo nikome bio on SDP-ovac, HDZ-ovac, MOST-ovac ili bilo kojeg drugog političkog, vjerskog, bilo kakvog uvjerenja ili opredjeljenja raditi protivno zakonskim propisima RH. To bi bila jasna poruka. I kao što je kolega prije mene rekao, ne bi se onda usudili ti ilegalci pogotovo na tuđem teritoriju, niti na svom raditi ilegalno, ali mi za to nemamo političke snage niti volje. Ne ruši se nikako, a ne prevenira se nikako. Vrlo je jasno tko je kriv, ne moramo tražiti daleko krivce, nije krivo Ministarstvo turizma, Ministarstvo turizma radi šta može, kriv je državni inspektorat. Nema zaposlenika, zaposlite ljude ali koji će odrađivati svoj posao, zakoni postoje, Zakon o gradnji jasno definira što će se učiniti sa ilegalnim objektima, ali se zakon ne provodi. Zakon se ne provodi jer se ne želi provoditi i to je jedini problem. Konačno, rečeno je već ovdje, složio se i HDZ, svi smo se složili znamo u čijim je rukama ključ …/Upadica: Hvala lijepa./… gospodo, ne odužujmo ilegalnu situaciju, legalizirajmo ju …/Upadica: Hvala Sada će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Tonči Glavina. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice, zastupnici, kolege, u završnom izlaganju referirat ću se na nekoliko stvari koje mislim da su bile bitne danas, koje su rečene ovdje, ali isto tako da ispravim možda nekoliko netočnih informacija i da se referiram na nekoliko izlaganja saborskih zastupnika koji možda su otišli namjerno ili slučajno u krivom smjeru. Prvo znate iz naše današnje rasprave iz mog uvodnog izlaganja da ovdje govorimo o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i ono o čemu trebamo danas razgovarati ovdje i što bi trebao biti fokus je fokus na pružatelje usluga, ugostiteljskih usluga odnosno pružatelje usluga smještaja u, kao kao privatnih iznajmljivača. I oni bi trebali biti danas u fokusu i ja želim u ovom završnom izlaganju upravo da taj fokus stavimo na njih jer ovo sve skupa radimo radi njih, a oni imaju itekako bitan i pozitivan doprinos na hrvatskog gospodarstvo, naravno hrvatski turizam. Prvo da vam se svima skupa zahvalim na vašem sudjelovanju i vrlo konstruktivnim prijedlozima i emotivnim nastupima dapače ja se nadam da ćete se složiti sa mnom evo u proteklih nekoliko godina, u prethodnom mandatu i ovome kad smo god bili u Hrvatskom saboru i dakle što se tiče zakona iz domene turizma vrlo pažljivo smo slušali vaše prijedloge i vrlo često uvažavali prijedloge i uključujući i prijedloge pozicije i prijedloge opozicije zato što kvalitetan prijedlog je kvalitetan prijedlog, a turizam možemo slobodno reći malo nadilazi i bilo kakve podjele. Turizam je upravo ono suprotno, turizam spaja, okuplja ljude i turizam daje priliku svima nama da malo bliže možda bolje surađujemo nego što bi to u nekakvim normalnim okolnostima. privremena rješenja o kojima smo danas razgovarali, dakle otprilike negdje 15.900 pružatelja usluga, ponovit ću još jednom od najvećeg gospodarskog interesa, interesa turizma RH u cilju doprinosa i zapošljavanja, BDP-a itd., doprinosa BDU-u, u interesu je naravno da ti ljudi iza 31.12. ove godine i dalje nastave raditi. Podcrtat ću jednu stvar koja možda nije dovoljno jasno bila rečena tokom ove rasprave. Od ovih 15.900 rješenja o kojima cijeli dan danas ovdje govorimo imate jedan veliki broj objekata koji jesu već legalizirani, ali znate koji imaju problem, imaju problem imaju riješeno imovinsko-pravne odnose. A to znači dakle imaju objekat koji je legalan, međutim u gruntovnici dakle nisu očišćeni, nisu prebačeni na njihovo ime i prezime što je naravno jedan od E sad kad govorimo u kontekstu datuma i produženja ovog roka uzmite u obzir da ipak je nešto što znamo da, da je, da bi mi svi skupa voljeli da se puno brže odvija i moramo dati dovoljno vremena između ostaloga i da se, da se da prilika da se, dakle kroz sud, kroz rješenja očisti gruntovnica, upiše vlasništvo jer vlasništvo je jedan od uvjeta da imate trajno rješenje ili odnosno minimalne tehničke uvjete ili kategorizaciju ovisno o čemu govorimo. I vjerujem da ćemo u tom, da ćemo u periodu koji je ispred nas sve to skupa uspjeti riješiti. Opet ću ponoviti, dakle ove predmete ne rješava ni vlada, ni ministarstvo, ove predmete sada rješavaju dakle gradovi, općine i županije i one se razlikuju naravno po broju i značajno od županije do županije. Ja imam brojke ovdje i mogao bi vam pročitati broj za svaku pojedinačnu županiju, ali ne želim o tome razgovarati zato što fokus ovog zakona nije legalizacija, nije čišćenje gruntovnice, fokus ovog zakona je omogućavanje ljudima koji su na tzv. privremenim rješenjima da rade i dalje. I to je onaj fokus, nadam se da ćete se složiti sa mnom da nam je svima u interesu da imamo, da ljudi rade, da imamo što veći broj kvalitetnih ugostiteljskih objekata, pružatelja usluga smještaja privatnih iznajmljivača itd. i na ovaj način smo to Također, podcrtat ću još jednom ovu raspodjelu odnosno nešto što je dakle riješeno zakonom, izmjenama zakona iz 2018. godine, a govorimo dakle o uslugama pružanja noćenja s doručkom u objektima objektima privatnog smještaja u odnosu na usluge u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, dakle koji registrirani za između ostaloga ugostiteljsku djelatnost. Dakle, mi smo već u izmjenama 2018. godine vrlo jasno stavili tu distinkciju, išli u smjeru razvijanja tog jednog različitog pozicioniranja turističkih proizvoda. Dakle, privatni smještaj u vidu bed and breakfest, dakle noćenje s doručkom i u vidu OPG-ovaca koji u principu nisu primarna djelatnost turizma, nego primarna djelatnost je poljoprivreda. I upravo kroz taj, kroz dvije gospodarske aktivnosti koje su izrazito vezane jedna za drugu ukoliko su uspješne, da stvorimo priliku da ne samo razvijamo vrhunsku kvalitetnu uslugu koji naši OPG-ovci definitivno nedvojbeno nude, ja mislim da ćete se svi složiti sa mnom, nego istodobno da potičemo i dakle gospodarski odnosno poljoprivredni, poljoprivrednu djelatnost zato što naš uvjet je, dakle u našem zakonu je obveza prema pružateljima usluga obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava da imaju obvezu pružanja usluge prehrane odnosno jela i to pretežito iz vlastite proizvodnje. I to je ako se ne varam Članak 39. zakona ovoga koji je danas ovdje odnosno kojeg mijenjamo. Tako da u tom smislu tu distinkciju smo vrlo jasno napravili. Opet rezultat onog ograničenja teritorijalnog odnosno mogućnosti ipak pružanja usluge prehrane privatnim iznajmljivačima koji u krugu od 15 km nema, nemaju ni jednog drugog pružatelja usluge je bio isto rezultat jednog prijedloga amandmana u Hrvatskom saboru koji smo mi prihvatili, ali nažalost ipak dakle Europska komisija je imala prijedlog, primjedbu na to ovaj i taj dio danas ovim izmjenama koji su pred vama predlažemo da promijenimo, ali kažem to apsolutno to ću ponovit još jedan put jako je bitno, dakle to apsolutno ne radi problem za nikoga jer od 11, od 11. mjeseca 2018. godine kada smo uveli tu mogućnost do dana današnjega nismo imali ni jednog jedinog prijavljenog iznajmljivača koji bi pružao takvu vrstu usluge. Dakle, tu smo 100% ok. Što se tiče nekoliko prijedloga odnosno konstatacija koje su stigle u vašim raspravama referirat ću se na nekoliko koje smatram da su najvažnije. Ako se ne varam zastupnice Ahmetović vi ste govorili o turističkoj pristojbi, boravišnoj odnosno turističkoj pristojbi i njihovom umanjenju i ako se ne varam u jednom trenutku ste ovaj se referirali i rekli da je to nešto što je išlo na teret hrvatskih građana. Pa samo da pojasnim turističku pristojbu, to je jako bitno da imamo i radi svega onoga koji nas slušaju, gledaju da imamo vrlo jasnu i točnu informaciju. Dakle, turistička pristojba je nešto što plaćaju strani turisti u RH i za najveći broj objekata u RH dakle ona se realizira po noćenju na temelju dakle turistička pristojba po noćenju i po danu, a visina iznosa koji se plaća po noćenju i po danu određuju jedinice lokalne i regionalne samouprave i to je nešto što smo sa onim izmjenama, cjelovitim izmjenama reforma turističkog sustava koji smo napravili smo napravili na način da smo uveli model destinacijskog menadžmenta i prije se to rješavalo uredbom vlade za cijelu RH svima isto, a sada dakle već nekoliko godina je to spušteno na razinu dakle općina i gradova odnosno županija gdje se donose odluke o visini turističke pristojbe. Mi smo za vrijeme ove krize, dakle Covid krize koja je, imali smo dvije Covid turističke sezone, izmjenama omogućili s obzirom da je ipak to jedno poremećaj koji nitko nije mogao predvidjeti, pa naravno nisu postojale ni zakonske odredbe vezano za isto, mi smo omogućili prvo dakle općinama i gradovima odnosno županijama da promijene te iznose za vrijeme trajanja posebnih okolnosti odnosno da ih umanje, a mi smo kao predlagatelj umanjili dio koji se odnosi na paušal koji plaćaju privatni iznajmljivači. Privatni iznajmljivači dakle plaćaju paušal koji je definiran i logično je ako, ako u dvije turističke sezone ili dvije turističke godine koje smo imali koje su pogođene krizom, ako su imali umanjeni broj dolazaka i noćenja, statistika to definitivno potvrđuje, mi smo omogućili njima s obzirom da paušal je rađen na nekakvoj procjeni odnosno prosjeku koji mi imamo vrlo jasno, precizno izračunan, izračunan kroz nas sustav e-vizitor, dakle ukoliko niste radili broj dana onoliko koliko je uobičajeno i normalno nego ste radili otprilike 50%, a prošla turistička sezona je bila upravo takva čak na cijelom prosjeku 50% onda je bilo logično da mi umanjimo tu obvezu paušala turističke pristojbe za paušaliste. I to smo napravili, ali opet kažem turističku pristojbu plaćaju naši turisti i plaćaju po dolasku u RH. Dakle, to nije parafiskalni namet da ga ne brkamo eventualno sa turističkom članarinom jel. Dalje, vezano za dio koji se odnosi na radno vrijeme ugostiteljskih objekata, dvoje saborskih zastupnika je o tome danas govorilo ovdje, dakle u našem zakonu je to, ovom zakonu je to riješeno na način da odnosno ispričavam se restorani i barovi imaju radno vrijeme do, o mogućnosti rada do 24 sata, a jedinice lokalne samouprave eventualno mogu donijeti odluku da to radno vrijeme pomaknu dakle ili sat vremena ranije ili do 2 sata kasnije uz naravno nekakve njihove uvjete koji se moraju ispuniti. oni koji odlučuju do kad će raditi recimo barovi ako o njima govorimo u najvećem dijelu su ipak dakle jedinice lokalne samouprave koje eventualno omogućavaju nastavak rada iza 24 sata, noćni klubovi, noćni barovi koji naravno ispunjavaju uvjete imaju mogućnost rada dakle do 6 sati. I to je dakle definirano ovim zakonom, ali ipak, dopustite ipak da ova dva sata koja su svima sporna to je ipak nešto što je u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. A evo ja ću ovdje reći da ipak mi dakle kao vlada odnosno kao Ministarstvo turizma kada smo radili reformu u prethodnom mandatu išli u smjeru razvoja turizma po načelu destinacijskog menadžmenta što znači da damo što veće veće ovlasti jedinicama lokalne samouprave da odlučuju kakvu destinaciju žele razvijati, koliku visinu turističke pristojbe žele imati, do kada žele raditi s određenim tipovima ugostiteljskih objekata itd., dakle da im damo mogućnost da ipak upravljaju kakvu, kakva destinacije žele biti. žele biti. Tako da u tom smislu ipak moramo uvažiti činjenicu da jedinica lokalne samouprave ipak bi trebala najviše znati i najviše brinut o tome, o tim uvjetima rada, pa samim time naravno i uvjetima rada i za privatne iznajmljivače. I što se tiče još jednog komentara koji je bio ovdje spomenut, vjerujem zastupnice Vukovac da ste vi to spomenuli odnosno bilo je pitanje u vašoj replici vezano za doručak u odnosu na polupansion i puni pansion. u najvećem dijelu se sastoji od gotovih ili polugotovih proizvoda, najvećem dijelu i ono zahtjevnost doručka je ipak značajno manja u odnosu na pripremu složenog jela koja se pripremaju za ručak odnosno večeru, pansion ili polupansion, puni pansion, tako da u tom smislu doručak je nešto što naši domaćini mogu relativno jednostavno u nekakvim gabaritima normalnih kuhinja odradit za razliku od registriranih ugostiteljskih objekata recimo koji se bave usluživanjem jela, koji moraju ispunjavati uvjete HACCP-a, koji moraju imati dosta zadovoljenih stvari vezano za sigurnost hrane, protokol dolaska, odlaska hrane, uručivanje, priprema itd., tako da u tom smislu vodili smo računa o tome. Al ono što je jako bitno je što smo htjeli odvojiti upravo da svim gostima koji koriste uslugu privatnog smještaja u RH damo priliku da osjete onog domaćina, da osjete onu kvalitetnu uslugu po čemu Hrvatska ipak ima svoje nekakvo ime, reputaciju, mi smo jedinstvena turistička zemlja po tom pitanju koja ipak ima tako jedan veliki udio smještaja koji je u tom tzv. privatnom ili obiteljskom smještaju i upravo dajemo dodatnu vrijednost sa jednom takvom uslugom dakle bed and breakfest, a bed and breakfest je jedan oblik turističke ponude koji je u svijetu vrlo popularan, koji čak i raste posljednjih nekoliko godina na svim svjetskim zanimljivim turističkim destinacijama, a to, tu mi imamo uistinu priliku pokazati naše domaćinstvo i našu, našu uslužnost upravo smo u tom smjeru išli 2018. godine i u principu i dalje nastavljamo s ovim izmjenama i dopunama. A naravno što se tiče usluživanja jela, složenih jela dakle pansiona, polupansiona itd., ako govorimo iz konteksta privatnih iznajmljivača odnosno OPG-ova nama je cilj da se oni hrane i da tu imamo posebnu jednu izraženu kvalitetu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i da na taj način kao što sam već ranije rekao radimo jedan značajan doprinos i našoj poljoprivrednoj proizvodnji u RH i vjerujemo i vjerujemo dakle po svemu onome što imamo po ispitivanju tržištima, ako pogledate i TOMAS istraživanje koje provodimo već cijeli dugi niz godina. 2019. godina je bila prva godina kada smo napravili TOMAS istraživanje na području cijele RH, a ne samo na ovim probalnim destinacijama jer smo htjeli upratiti te trendove na kontinentu i htjeli smo upratiti zadovoljstvo gostiju koji koriste uslugu na kontinentu i naravno ovo što govorimo, dakle usluga prehrane, smještaja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima itd. Usluga na kontinentu općenito su bili jako dobro i jako visoko ocijenjeni i motiv dolaska i posjeta određenoj destinaciji jednim dobrim dijelom je bio motiviran vrlo kvalitetnom uslugom koja je upravo vezana za usluživanje hrane i pića na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Tako da u tom smjeru, u tom smislu mislim da idemo u pravom smjeru i na tragu toga ja vam se svima još jedanput zahvaljujem na vašem sudjelovanju i nadam se da ćete podržati izmjene i predložene izmjene ovog zakona. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo jednu repliku, poštovane zastupnice Puljak. Zahvaljujem. Poštovani kolege samo da na početku prije svoje replike napomenem, da jedinice lokalne samouprave ne određuju dakle one imaju minimalnu država propisuje minimalnu boravišnu pristojbu jel tako, da ne zaboravimo to. I osim toga kad govorimo o paušalcima i hotelima, nisu hoteli problem oni uglavnom ne grade nelegalne građevine, grade paušalci. Ali ono što sam ja zapravo htjela reći, potakla me na repliku vaša rečenica, pustimo ljude da rade, neka ljudi rade. Dakle, često se nered u prostoru, ubrocid koji se događa u cijeloj Hrvatskoj, nered sa štekatima po trgovima, nered sa kioscima po ulicama itd., često se te nelegalne stvari pravdaju time, a neka ljudi rade i zarade. mislim da mi trebamo stvoriti sustav u kojem će pravila vrijedit jednako za sve. Dakle nema popusta jednima i drugima i nema tog opravdanja neka ljudi rade jer inače bi mogli …/Govornici govore Poštovana zastupnice Puljak, da slažem se s vama, pravila ista i uvijek za sve, ali opet tema o kojoj sad ovdje razgovaramo dakle nered u prostoru nije nešto što rješavamo ovim zakonom i nije nešto što je tema izmjena ovog zakona. Dakle, ovaj zakonom pokušavamo riješiti jedan problem, dakle omogućiti rad onima koji su u legalnom, legitimnom procesu ili legalizacije ili dobivanja dozvola ili rješavanja imovinsko pravnih pitanja, koji trebaju dobiti još vremena da te svoje probleme riješe. A naravno što se tiče turističke pristojbe, vezano za vaš komentar logično dakle ministarstvo naravno ja nisam sad htio ići u široko, dakle mi stavljamo taj okvir da kažemo što je minimum, što je maksimum ipak da na određeni način držimo tu kontrolu ali je taj raspon ide od 100% praktički tako da smo stvarno dali mogućnost svima da odluče u kojem smjeru žele razvijati svoju destinaciju i po tom pitanju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.

Izvolite.

(GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom,

(HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući.

čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno Članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam. Želi li predstavnik